Hvala lijepa. Sada otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Izvolite.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Zdravka Bušić, izvolite.

Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govorit poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite.

Poštovana zastupnica Bušić je digla povredu poslovnika.

Dobro. To je bila replika, pa moram dati opomenu. Kolegice Peović i vi ste digli povredu Poslovnika.

(HDZ)** Sad bismo mogli krenuti na naše objedinjene dvije točke koje smo dakle ranije utvrdili utvrdili da ćemo o njima provesti objedinjenu raspravu. Podsjećam to je - Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini - Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu Podnositelj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. poslova. Kolege, kolege i kolegice molim vas kog ne zanima hrvatski narod u BiH i rasprava o tome molim vas nek' napusti dvoranu. Nemojte ometati one koje zanima to pitanje da o njemu mogu raspravljati. Podnositelj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u skladu sa člankom 6. stavak 8. Deklaracije Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH. Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, izvolite. **Grlić Radman, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Zadovoljstvo mi je predstaviti Izvješće o provedbi Deklaracije o položaju Hrvatskog naroda u BiH ovaj put objedinjeno za 2020. i 2021. Deklaracija o položaju hrvatskog naroda u BiH donesena je u Hrvatskom saboru 14. prosinca 2018. Njome je potvrđena posebna skrb za Hrvate u BiH, njihov politički i društveni položaj. Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta Hrvata kao i njihova jednakost s druga konstitutivna naroda od osobitog je interesa RH, ove hrvatske ove hrvatske vlade te su važan čimbenik stabilnosti i funkcionalnosti BiH. To je naglašeno i u programu vlade 2020.-2024. godine u kojem je definirano da će težište hrvatske vanjske politike biti zalaganje Hrvata u BiH kao i za unaprjeđenje njihovog položaja i kvalitete života. Također, Nacionalna razvojna strategija 2020.-2030. kao najviši akt strateškog planiranja u RH određuje da će značajno područje aktivnosti biti jačanje zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske te promicanje interesa Hrvata izvan Hrvatske. To se osobito odnosi na Hrvate u susjednoj, nama susjednoj BiH. Unatoč činjenici da su autohtoni i konstitutivni narod Hrvati su u BiH dugotrajno suočeni s nemogućnošću izbora vlastitih legitimnih političkih predstavnika kako je to predviđeno ustavnom Bosnom, BiH. Hrvatska vlada je tijekom '20. i '21. bila posebno predana senzibiliziranju međunarodnih partnera, internacionalizaciji pitanja na poteškoće s kojima se Hrvati suočavaju u ostvarivanju svojih vlastitih ustavno i zakonski zajamčenih prava. Vlada se u svim međunarodnim kontaktima zalagala za aktivan aktivan pristup BiH te ukazivala na nužnost izmjene izbornog zakona koji će osigurati jednako punu jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda BiH bez mogućnosti preglasavanja. Ta su nastojanja dovela evo i do konkretnih rezultata tijekom ove godine. Na stručnoj i političkoj razini vlada, ministarstva i tijela državne uprave bila su usredočena na potporu Hrvatima BiH, podršku euroatlanskim integracijama BiH i razvoju bilateralnih odnosa. Uz podršku ostvarivanja političkih prava vlada je pružala kompletnu potporu i u mnogim drugim područjima važnim za kvalitetu života i ostanak Hrvata u BiH npr. institucijama obrazovanja, zdravstva, kulture te Katoličkoj crkvi u BiH. U narednim minutama izložit ću najvažnije aktivnosti koje se tiču provedbe ove deklaracije. Predsjednik vlade Andrej Plenković u izvještajnom je razdoblju sudjelovao u brojnim političkim i društvenim aktivnostima usmjerenih na stabilnost BiH i poboljšanju položaja Hrvata u BiH. Predsjednik Predsjednik vlade nastavio je održavati kontakte s legitimnim političkim predstavnicima hrvatskog naroda u BiH te je predstavnica Katoličke crkve u BiH, a BiH i briga o Hrvatima u toj zemlji bile su u središtu u fokusu razgovora sa stranim dužnosnicima.

ustavnu izmjenu radi osiguranja legitimne političke zastupljenosti i ravnopravnosti hrvatskog naroda. Isticao je kako je cilj RH stabilna, mirna i prosperitetna BiH koja odlučno napreduje na svom europskom putu. U kontaktu sa zastupnicima u Europskim parlamentu, članovima Europskog vijeća te s Europskom komisijom zalagao se da pitanje BiH ostane čvrsto u fokusu EU. Rezultati Rezultati toga djelovanja postali su vidljivi ove godine kada je u lipnju Europsko vijeće prvi puta jasno izrazilo spremnost da BiH dodijeli status kandidata. Pored toga, te uz zalaganje Hrvatske BiH je uključena i u strateški kompas EU gdje se ističe ravnopravnost konstitutivnih naroda u BiH. Nedavno smo svjedočili i odluci visokog predstavnika Christiana Smita o izmjeni ustava federacije i izbornog zakona. To je bila pravedna odluka koja je ne samo u interesu Hrvata i čitave BiH nego i u interesu dobrog funkcioniranja na razini federacije i predstavlja prvi korak u daljnjim razgovorima o promjenama izbornog zakona i osiguranja dugoročne ravnopravnosti u BiH. Dakle, nitko više nego ova vlada u povijesti hrvatske države i nakon Daytonsko-pariškog sporazuma. Tijekom 2020. i '21. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nastavilo je snažno zalagati se za afirmaciju načela konstitutivnosti naroda u BiH i uspostavi jednakopravnosti s posebnim fokusom na žurnu izmjenu izbornog zakona. Pružana je kontinuirana podrška, politička podrška procesu europske integracije BiH te se radilo na poboljšanju bilateralnih odnosa s druge strane. Svoje europske partnere upoznavali smo s važnošću očuvanja ustavne strukture zemlje te sa značajem izmjene izbornog zakona kojim će se provesti odluka Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić. Bili smo ustrajni u nastojanjima da se spomenuto uključi u službene dokumente EU. Na sastancima Vijeća za vanjske poslove svojim sam kolegama uporno skretao pozornost na nužnost većeg fokusa na BiH i potrebu šire i sadržajne rasprave o BiH. U više navrata sam komunicirao s visokim predstavnikom EU Josepom Borelom po ovom pitanju. Usporedno s time krajem 2020. godine Hrvatska je pristupila nekolicini zemalja članica EU i šireg susjedstva s prijedlogom izrade zajedničkog non-papera o BiH kao putokaza za ostvarenje zajedničkog cilja stabilne, funkcionalne i prosperitetne BiH spremne na reforme i dobivanje statusa kandidata za članstvo u EU. Nadalje, Hrvatska je redovito inzistirala na važnosti implementacije Sporazuma o načelima izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH koji su potpisali predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SDA Bakir Izetbegović u lipnju 2020. U okviru Vijeća sigurnosti UN-a Hrvatska je bila aktivna u raspravama te se zalagala za stabilnost zemlje i ravnopravnost Hrvata, a teme koje su važne za položaj Hrvata u BiH, raspravljane su i unutar Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. U Vijeće EU Hrvatska redovito sudjeluje u raspravama o prve dve presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH naglašavajući da ona traži uklanjanje diskriminacije u izbornom procesu, ali ne i napuštanje ustavno uspostavljanih specifičnih mehanizama podjele vlasti. U prvoj polovici 2020. kada je Hrvatska po prvi put predsjedala Vijećem EU, hrvatsko je predsjedništvo radilo na konkretizaciji europske perspektive zemalja u susjedstvu te smo se aktivno zalagali da se pomogne BiH u ispunjavanju prioriteta iz mišljenja EU komisije o zahtjevu BiH za članstvo. Povodom 25. godišnjice potpisivanja Daytonskog pariškog .../Govornik se ne razumije./... sporazuma kraja 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i HAZU europskih poslova i HAZU zajednički su organizirali međunarodnu videokonferenciju koja je okupila brojne političke i akademske dužnosnike iz hrvatske regije i svijeta, a među njima i pregovarače daytonsko pariškog .../Govornik se ne razumije./... U travnju '21. boravio sam i u službenom posjetu BiH, tom sam se prilikom sastao s predsjedateljem Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom, ministrom vanjskih poslova Biserom Turković i drugim visokim dužnosnicima, kao i predstavnicama vjerskih zajednica. BiH sam ponovno posjetio službeno početkom 2022. Također, u izvještajnom razdoblju sam 10-ak puta boravio u BiH u radnom posjetu. Spomenuo bih i da redovito uključujemo institucije BiH u Twinning projekte koji pridonose sveukupno reformskom procesu administracije BiH, ali i jačanju naših prijateljskih odnosa. U tom području bilježimo kontinuirani porast suradnje. Središnji državni ured za Hrvate izvan RH ima ključnu ulogu, provodi brojne operativne programe usmjerene na ispunjavanje ciljeva istaknutih u deklaraciji. Tijekom '20. g. provedeno je 5 programa kojim se jača položaj, unaprjeđuje kvaliteta života Hrvata u BiH. Spomenut ću samo neke, ovih zapravo 5 u okviru programa financiranja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata, Vlada je donijela odluku o raspodjeli sredstava iz Državnog proračuna za 2020. u iznosu od 21,5 milijuna kuna. Na području obrazovanja i znanosti dane su potpore za izgradnju i opremanje nekoliko škola, studentskih i učeničkih domova te dječjih vrtića. Na području kulture je dana potpora za izgradnju i uređenje muzeja, galerija, kulturnih centara i centara za mlade, mladež, kazališta, knjižnica i samostana. Na području zdravstva projekti i programi odnosili su se na izgradnju i opremanju bolnica, domova zdravlja, ustanova za starije, nemoćne i socijalno ugrožene te djecu s poteškoćama u razvoju. Drugo, u okviru programa financiranja posebnih potreba i projekata, dana je potpora za 80 projekata Hrvata u BiH o zaštiti filmske, glazbene i kazališnih festivala do potpore medijima i portalima na hrvatskom jeziku te opremanju škola informatičkom opremom i knjižnim fondom. Unutar programa stipendiranja študenata, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske za akademsku '19./'20. dodijeljeno je 500 stipendija, od čega stotinu stipendija za študente koji studiraju u Hrvatskoj i 400 stipendija za študente koji prebivaju i studiraju u BiH, a isti broj stipendija dodijeljen je i 2021. program potpore strateškim institucijama Hrvata u BiH, uključivao je i financijsku potporu od 6 milijuna kuna Sveučilištu u Mostaru i HNK u Mostaru. U 2020. nadalje uveden je i program potpore za suzbijanje epidemije bolesti Covid-19, Vlada je u tu svrhu pružila financijsku potporu ukupnom iznosu od 43 milijuna kuna, od čega je 40 milijuna kuna upućeno Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru preko Ministarstva zdravstva, a ostalih 3 milijuna kuna središnji državni ured usmjerio je prema bolnicama i domovima zdravlja. Spomenuo bih da je tijekom prošle godine odlukama Vlade BiH donirano 240 tisuća doza cjepiva protiv Covid-19, čime smo pokazali solidarnost u teškom razdoblju epidemije. Tijekom prošle godine, središnji državni ured provodio je 4 i programa potpora, a kroz program po financiranju obrazovanih, kulturnih, zdravstvenih i ostalih programa osigurano je 25 milijuna kuna koji su raspodijeljeni na 79 projekata, itd. Tu imate u Izvješću jako puno o tome. Aktivnosti drugih ministarstva i tijela državne uprave također, su pokazale veliku angažiranost. To isto tako je detaljno predstavljeno u Izvješću, ako to možete sve skupa pogledati, 2 su izvješća. Nadalje, Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancirao je rad veteranskih zadruga u BiH radi prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja i socijalnog uključivanja ratnih veterana, pripadnika postrojbi HVO-a. U okviru U okviru nadležnosti MORH-a u akademskoj godini 2020./2021. na četverogodišnjim preddiplomskim i sveučilišnim programima vojnog vođenja i upravljanja i vojnog inženjerstva studiralo je 35 kandidata, kadeta iz BiH, a u akademskoj godini 2021./2022. studirao je 20 kadeta. U prošloj godini otvoren je za promet most Svilaj preko rijeke Save. Most je sastavni dio međunarodnog paneuropskog cestovnog koridora V-C i pridonijet će još boljem povezivanju Hrvatske i BiH u interesu i Hrvata u BiH. Među ostalima, na njegovom otvaranju sudjelovalo je predsjednica EU komisije Ursula von der Leyen. Na području unutarnjih poslova Hrvatska je ukazivala na važnost izgradnje adekvatnih prihvatnih centara za migrante na ulaznim točkama u BiH kako oni ne bi bili smješteni neposredno uz hrvatsku granicu, a Hrvatska se aktivno zalagala za dodjelu europskih sredstava u BiH koja bi se utrošila na razvoj graničnih, prihvatnih i azilnih kapaciteta. Tijekom 2020. nastavljena je implementacija Programa prekogranične suradnje inter ekipa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU provodilo je tijekom 2021. program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i BiH u svrhu razvoja lokalne zajednice u 2021. za čije je provođenje osigurano 6 milijuna kuna iz državnog proračuna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja je temeljem Sporazuma sa Sveučilištem u Mostaru o potpori programu integracije sveučilišta, te potpori i izvođenju nastave i obrazovanju nastavnika financirala aktivnosti u ukupnom iznosu od 7,5 7,5 milijuna kuna u 2020. godini, te 8 milijuna kuna u 2021. godini. Na kraju bih spomenuo da je BiH tradicionalan i važan trgovinski partner Hrvatskoj, te je robna razmjena u 2021. iznosila 2,6 milijardi eura što je povećanje od 33,8% u odnosu na raniju godinu. BiH je i u 2021. bila šesti trgovinski partner u Hrvatskoj. Zaključno bih kazao da je sukladno ovim podacima u okviru termina kojeg imam 20 minuta da možemo, evo zaključiti kako se najviši državni dužnosnici, državna tijela u svojim dijelovima prema hrvatskom narodu u BiH da smo ulagali maksimalne napore i još ih imamo. Nisu to sve maksimalni napori u zaštiti i unapređenju njihovog položaja. U svim svojim međunarodnim djelovanjima snažno i otvoreno i strpljivo smo se zalagali za potrebe izmjene Izbornog zakona na način koji će osigurati legitimno i na Ustavu utemeljeno političko predstavljanje, političku participaciju Hrvata u najvišim tijelima vlasti. Kako se pokazalo svjedoci ste toga, ta nastojanja su donijela rezultate koje bi trebalo naravno uvijek isticati. Unatoč velikom utjecaju koji je pandemija covid-19 imala na zdravlje i gospodarstvo ponosan sam što smo tijekom 2020. i 2021. ne samo uspjeli zadržati intenzivnu dinamiku bilateralnih odnosa već smo bili u mogućnosti i financijski pomoći u suzbijanju epidemije bolesti covid-19 iznosom od 43 milijuna kuna, te smo donirali 240 000 doza cjepiva. Nastavili smo i sa pružanjem podrške brojnim obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, športskim i drugim institucijama važnima za Hrvatski narod, za mladost koja treba ostati u BiH, koja treba uživati sve vrijednosti kao što uživaju svaki hrvatski građanin u u matičnoj domovini poput Sveučilišta u Mostaru, znanost, Sveučilište kliničke bolnice zdravlje i hrvatskog naroda kazalište u Mostaru identitet i institucije Katoličke crkve, kršćanski identitet. Nacionalni identitet, kršćanski identitet. Stabilan, osnažen i jednakopravan položaj Hrvata u BiH, državi koja pripada među Hrvatskoj najvažnije susjedne zemlje, stabilna i prosperitetna BiH s perspektivom članstva u EU ostaju u strateškom interesu Hrvatske. Na kraju zahvaljujem što ovaj uvaženi Dom, zakonodavna vlast, Hrvatski sabor posvećuje odgovarajuću potrebnu pažnju ovom važnom pitanju. U tom smislu predlažem usvajanje predmetnog izvješća. Dame i gospodo, zastupnici u Hrvatskom saboru zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala lijepa. Sada je kolega Bauk u ime SDP-a zatražio stanku, a i a i kolegica Orešković, pa onda ćemo prvo odraditi stanke a onda replike na vaše izlaganje. Nije baš uobičajeno, ali izvolite. Kada sam vidio da se 20 kolega iz HDZ-a odjednom javilo, motiviralo me da se javim prije njih. Točka 6. Deklaracije o položaju … …/Upadica Reiner: Ja sam vidio da su se i drugi javili jako puno./… Dobro molim vas pustimo kolegu Bauka da kaže svoje./… Malo sekundi su mi. …/Upadica Reiner: Dobro, dobit ćete. Dobit ćete. Hvala. Dakle, točka 6. Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH glasi: „U cilju realizacije ustavnih, zakonskih i strateških dokumenata, te međunarodnih obveza RH u odnosu na Hrvate u BiH itd. Hrvatski sabor očekuje od nadležnih tijela Republike Hrvatske i sad nabraja što se očekuje. Prema našem Ustavu jedno od nadležnih tijela u sukreiranju vanjske politike je i predsjednik Republike Hrvatske. U izvješću ni za 2020., ni za 2021. ne spominju se aktivnosti Predsjednika Republike, pa čak ni na način da ste gospodine ministre napisali da šteti, da je kontra produktivan, da vrijeđa što god ili što su već govorili. očekujemo u sljedećem izvješću da se Vlada Republike Hrvatske izjasni o aktivnostima predsjednika Republike Hrvatske u odnosu na položaj Hrvata u BiH kao što su se o tome pozitivno izjasnile sve stranke koje čine Hrvatski narodni sabor na njegovo traženje, Hrvatska demokratska zajednica BiH je, odnosno gospodin Čović je imao vidno neutralan stav što je naravno svakome tko poznaje čitanje između redaka zna da i on podržava to što on govori. Tako da je ova deklaracija u stvari Deklaracija o aktivnosti Vlade kao jednog sukreatora vanjske politike i pokazuje u stvari Hrvatima u BiH još uvijek nejedinstvo. Prema tome, gospodine ministre ako ćete nastaviti ignorirati drugo sukreatora vanjske politike i posvetiti se samo Vladi i premijeru predlažem da vam sljedeće izvješće u ovih 10 sekundi što mi je preostalo ću reć glasi ovako prigodno: Ne bi sjala ovako lijepo ova deklaracija, mi bi svjetlo zvali mrakom da nam nije Andreja“, mislim da su vam poznati stihovi i da znate o čemu se radi, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Za stanku se javila i poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju. Pa ako ćemo o sukreiranju vanjske politike koja se ne sukreira otkako je ta odredba uvrštena u odredbe Ustava RH onda je odgovornost na oba brda, to za početak. Ali za stanku sam se javila kako bi ukazala na nešto drugo. Uvaženi ministre rekli ste da je ovoj vladi u interesu stabilna i prosperitetna Bosna, pa kad kažete tu riječ prosperitetna čini mi se da to doista vrijeđa i narušava dignitet ne samo HS nego i Hrvata u RH, ali i Hrvata u BiH jer i na jednoj i na drugoj strani Hrvate navodno zastupa i za njihove interese se bori jedna koruptivna tvorevina, koruptivna do te razine da ju možemo nazivati malignom tvorevinom, a koliko tu institucionalnu brigu osmišljavate i kako ju provodite može se pokazati i na činjenici da Središnji državni ured za Hrvate izvan domovine ima praktički više djelatnika, više zaposlenika nego što primjerice ima pravosudnih djelatnika u USKOK-u koji bi trebali utvrđivati sve vaše odnosno koruptivne afere vaše vlade. Nije vama do hrvatskog naroda niti do njihovih interesa u BiH nego vam je do vlasti, vlasti pod svaku cijenu i u bilo kakve i bilo čije koalicije, saveza i vlade ćete ulaziti kako bi došli u poziciju da raspolažete da otimate državne i javne resurse. Ovo izvješće suhoparno takvo je, kakvo je, najbolje pokazuje da iz godine u godinu ti transferi iz državnog proračuna koji navodno idu za pomoć Hrvatima u BiH zapravo su jedan mehanizam kupovine glasova i vrijeme je da tome stanemo na kraj i da se doista zapitamo zašto Hrvati iz BiH masovno odlaze kao što odlaze i iz RH, zbog korupcije.

daju izjave koje vrijeđaju cijeli hrvatski narod u BiH, dakle danas raspravljamo o izvješću i izvršenju strategije i deklaracije i ako čitate precizno obaveza vlade je obaveza podnošenja izvješća ovome saboru, tako da evo zamoljavam da spustimo lopticu na zemlju, da ne špekuliramo, Hrvati BiH još su uvijek u nezavidnom položaju i da ovo bez argumenata ne odbacujemo i ne političarimo oko ovih pitanja. Hvala, ali to je bila replika, pa dobijate opomenu. Kolega Mažar je digao povredu poslovnika. omalovažavajući hrvatski narod i s jedne i s druge strane granice, omalovažavajući i sve ovdje nas, pa i hrvatske institucije još jednom je dakle bez ikakvih argumenata, bez ikakvih konkretnih i točnih činjenica pokazala da svaki uspjeh hrvatskoga naroda, da svaki uspjeh hrvatske države, da svaki uspjeh ove Vlade RH za nju osobno je neuspjeh, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, i to je bila replika, pa dobijate opomenu. Kolegica Orešković je digla povredu poslovnika. Zahvaljujem. Čl. 238., nažalost nema više u poslovniku isprava, ispravka netočnog navoda, dakle ja nisam omalovažila Hrvate niti u Hrvatskoj niti u BiH, ako ikog prozivam prozivam HDZ jer je on taj koji sve nas omalovažava. A ne možete mi spomenuti uspjehe ove vlade na dan kada je podignuta optužnica protiv ukupno 4 HDZ-ova ministra, pa kakva je to država?

dobijate opomenu naravno jer je to bila replika, ali molim vas držite se vremena i pristojnosti. Držati vremena je pristojnost prema drugim kolegama jel jer oduzimate drugima vrijeme time

To je njen način političkog djelovanja, pa ja čak i razumijem dijelom njenu frustraciju. Danima, mjesecima se trudi ocrniti i oklevetati svim najgorim mogućim vokabularom HDZ, onda navečer sinoć dođe jedno vrlo vrlo relevantno ispitivanje javnog mijenja gdje ona i njena stranka praktično gotovo u tragovima se ne prepoznaju i ne vide, tako da tu frustraciju vašu kolegice Orešković čak možda mogu i razumjeti, ali to govori isključivo o vašem, o vašem dosegu na političkoj sceni Hrvatske. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro,

Ja tražim stranku u ime Kluba HDZ-a da, kako bismo mi dodatno objasnili, pojasnili, osvijestili ja bih rekla najbolje što je, što je sve ova vlada učinila da smo doveli do ovih rezultata koje je upravo ministar iznio i molila bih, doista bih molila ovaj visoki dom i svoje kolege i s jedne i s druge strane da kad razgovaramo o ovome da budemo pristojniji, evo da budemo sabraniji, da budemo, da imamo poštovanje jedna prema, prema ljudima i prema narodu o kome govorimo. Ja stvarno ne želim nikome držati lekciju, ali molim vas, pogotovo imajte nekako obzira kako je tom narodu živjeti i koliko mi činimo i nastojimo učiniti i, i, i ja molim, ja doista ljubazno molim sve da se ne natječemo u vrijeđanju jedni drugom, ja neću vrijeđati nikada nikoga, nikada, pa ni onoga koji vrijeđa mene, ali ja vas molim da se usredotočimo na hrvatski narod u BiH. Hvala vam lijepo. Hvala. Naravno sve stanke su odobrene. Sukladno čl. 293.b mi ćemo nastaviti sa radom, pa idemo na replike. Prva je replika poštovanog zastupnika Zekanovića. Poštovani ministre. Evo kad govorimo o deklaraciji o BiH ne možemo ne spomenuti zadnje izbore u BiH kada je opet u predsjedništvo izabran g. Komšić glasovima Bošnjaka. Želim čut vaš komentar na neke kolege zastupnike koji sada sjede ovdje u saboru, a napravili su sve da gospođa Krišto ne bude izabrana odnosno da bude KOmšić izabran. Ako evo možda ima nejasnoća o kome se radi, to je zastupnik … slavi lik i djelo Bruce Leea, pa čisto vaš komentar na takve postupke hrvatskih zastupnika. **Reiner, Hvala lijepa. Gospodine Zekanović, naravno borba za položaj hrvatskog naroda uz ovaj uspjeh koji je tek prvi korak nije on je samo ohrabrenje, ali nije konačan. Znači mi nećemo posustati u tome osvješćivanju isto tako i međunarodne zajednice što već činimo i što je zapravo svima jasno, znači treba napraviti taj prodor, treba promijeniti i način izbora u predsjedništvo. Točno je da Hrvati su opet preglasani u predsjedništvu BiH i da g. Željko Komšić nije legitimni predstavnik Hrvata u BiH to je svima jasno. Međutim, to slijedi sada naravno kao i sve ostale naredne promjene u izbornom zakonu, ali ono što je bitno da su Hrvati u BiH oni koji će sada nastojati formirati vlast u BiH kako bi stekli kandidacijski status za članstvo u EU. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Vidović Krišto. Gospodine ministre trebamo govoriti činjenično, dakle rezultati kvalitete rada hrvatske diplomacije vidimo upravo u izboru Komšića za člana predsjedništva BiH. Znači u BiH se krše ustavna prava Hrvata, a Hrvatsku je kao članicu EU nadigrala bošnjačka diplomacija. To je faktum. Vi i vaš šef Plenković se pak slijepo držite modela upravljanja diplomatskom službom koja je dokazivo nesposobna. Možete li mi objasniti činjenicu da 33 godine nakon pada Berlinskog zida u vašoj diplomaciji postoje ljudi kao vaš konzul u Tuzli Ivan Bandić osoba koja je radne sposobnosti stekla kao zaposlenik mostarske UDBA-e. Koji je razlog da uzimate dubiozne osobe u diplomatsku službu, a ne sposobne i obrazovane kakvih Hrvatska ima na tisuće? Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin Bandić je dakle uključen u hrvatsku diplomaciju to je točno, a na neki način i s njim provedena lustracija, on se pokazao onaj onaj tko poštuje propise, tko je lojalan, prema tome on kvalitetno predstavlja hrvatsku diplomaciju. Ali evo imate i vi vlastite rodbinu u konzulatu u Livnu pa prema tome hrvatska diplomacija je uključiva. Hvala.

mislim g. ministre cijela Hrvatska zna da vaša diplomacija jednostavno nikome ne koristi i da je svrha samoj sebi. Vaša diplomacija je platforma za zapošljavanje djece komunizma kao što je Plenkovićev kum pokaz, a usput je potpuno nesposobna. Dakle, vi Hrvatsku koštate enormne novce, a Hrvatska od vas koristi nema. To su činjenice. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je naravno bio nije bila povreda poslovnika pa dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Brkan. Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani ministre. Čitavo ministarstvo i vi iz vašeg izlaganja iz izvješća se vidi uložili ste veliki napor u 2021.g. kako bi privolili aktere na promjenu izbornog zakona. Jednom rečenicom ste ovdje napisali da je predsjednik Vlade bio usredotočen na pronalazak održivih i konstruktivnih rješenja koje će omogućiti održivi politički dogovor osobito između bošnjačkih i hrvatskih političkih stranaka u Federaciji BiH, a nasuprot retorici zaoštravanja preglasavanja separatizma i unitarizma. E sada koliko je u vašim nastojanjima pridonijeli svi postupci bivšega SDP-ovog predsjednika i njihovog predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića sve njegove izjave, svi njegovi postupci koliko su naštetili ovome nastojanju

to izostavili imajući eto nekakav konvencionalni minimum poštovanja, ali budući da je g. Bauk govorio o tome kao on je nadopunio zapravo izvješće pa je najbolje okvalificirao ulogu ja citiram, dakle rekao je „štetnu djelatnost Zorana Milanovića“. Naravno on to čini, činio je još i dok je bio predsjednik vlade od 2012.-2016.g., a poznato vam je njegovo djelovanje antihrvatsko prema BiH još od 2020.g. kada je na čelo, kada je na vlast došla koalicija gdje je on zapravo upravo upravo vrlo loše govorio o Hrvatima u BiH sa omalovažavanjem. Prema tome, kad imate još ono sjećate se u šuškavcu 2010. kad je pomagao Komšiću znači ništa nije slučajno. Tu nam je naravno u ovim našim aktivnostima, to moram biti otvoren, iskren, jako odnemogao i štetio. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovani ministre, politika ove vlade je politika dogovora triju naroda nasuprot politici konflikta, preglasavanja, unitarizma, separatizma to je preduvjet institucionalne stabilnosti BiH, preduvjet provođenja svih mogućih reformi, ali i stjecanja kandidacijskog statusa BiH, … euroatlantskim integracijama. U javnom prostoru se prije pola godine pojavila ideja i predsjednika Republika i kolega iz oporbe o blokadi ulaska u NATO Švedske i Finske bi li se RH u takvom postupku jednome zamjerila američkoj administraciji kako vi kažete, bi li RH narušila reputacijski ugled, bi li se usporili procesi ulaska u Schengen, eurozonu, bi li to imalo kakve financijske štete po RH i kakve koristi od tog bi mi imali u BiH? Poštovani ministar. kad pogledate zapravo predsjednik Milanović sigurno da je mogao, ja ne mogu govoriti o aktivnostima ako aktivnosti nije bilo, ja ne mogu govoriti o aktivnosti ako gospodin predsjednik nije primio nikoga na razgovor. Jučer, prekjučer odbio je razgovor sa Nensy Pelosi predsjednicom zastupničkog doma gdje se moglo prenijeti na odgovarajući način molimo vas dalje pomozite Hrvatima u BiH. Pogledajte tvitove koje je objavio, o čemu je razgovarao. Pogledajte tvitove o sastanku sa predsjednikom parlamenta Austrije znači to su opće stvari. Ja sam isto primio Sobotku pa sam govorio znači o BKS-u onom umjetnom jeziku i da se stvori razdvajanje na hrvatski jezik, a govorio sam naravno i o komemoraciji o Bleiburgu dakle da se to uredi na način kakav i zaslužuju nevine žrtve koje su poginule na brutalan način '45., '46. Poštovani ministre, svaka kuna koja je uložena u BiH pomoći Hrvatima BiH je dobro došla. Međutim u politici se na kraju ipak vrednuju rezultati. Rezultata ovdje nema. Rezultat je taj da trenutno Hrvata u BiH ima oko 330.000. Oni koji žive u BiH to će potvrditi i katolička crkva i svi oni koji vam žive u BiH to znači da je to 40% predratne brojke. To su rezultati hrvatske politike i hrvatske diplomacije. I onda što vi radite? Vi razgovarate prije 2 mjeseca sa sultanom …/Govornik o stanju u BiH i pravima Hrvata u BiH. Kakve veze Turska ima sa BiH? Je li Turska potpisnik Daytonskog sporazuma i bi li ikad Erdogan s vama o statusu Kurda u Turskoj? Nemojte poniživat, ponižavati sebe i hrvatsku diplomaciju. Gordan (HDZ)** Hvala vama gospodine Pavliček, žao mi je da govorite tako ovaj napamet bez nekakvih argumenata to mi je jako žao. Kao prvo nismo mi pozvali Erdogana, budite korektni i recite tko je pozvao ovdje i o čemu su razgovarali. Znači kada je u pitanju položaj hrvatskog naroda razgovaramo sa svima. Pokažite mi pismo i telefonski razgovor s kim ste vi razgovarali. Znači svi akteri koji su vezani za pitanje BiH morate razgovarati. Pa nemojte zanemariti činjenicu šta se događa u okruženju. Znači vi govorite o Erdoganu, Erdoganu koji je došao znači u Sarajevo koji je tamo kum Bakiru Izetbegoviću itd. i sad govorite o tome o tome kako bismo mi trebali zašto smo ga pozvali, zašto smo o tome, o tome s njim razgovarali. Pa s kim ćemo razgovarati? Znači razgovarate sa svima onima koji imaju odgovarajući utjecaj. Morate znati koja je bila isto uloga i Demirela uloga Turske '95. godine.

onoj staroj hvalite me usta moja. Međutim, činjenica je da se broj Hrvata u BiH prepolovio i da ta tendencija se i dalje nastavlja. I to je činjenica i to je rezultat i ove i svih prethodnih vlada. Nitko neće osporiti da nije došlo djelomično do izmjene izbornog zakona, ali i taj izborni zakon ova djelomična izmjena nije donijela ravnopravnost hrvatskom narodu u BiH. Što se Erdogana pa nisam ja razgovarao s njim nego ste vi razgovarali s njim. Vi znate dobro tko je potpisnik Daytonskog sporazuma koje države i koje su države bile svjedoci i potpisnici. S tim državama razgovarate o položaju Hrvata i BiH u cjelini. Znači omalovažavate sebe. Nikad Erdogan s vama neće razgovarati o statusu Kurda jer nema nikakve veze interes Hrvatske sa statusom Kurda. Nemojte sami sebe ponižavati u međunarodnim okvirima. Nema veze tko je Erdogana pozvao, vi ste ga ugostili, vi ste s njim razgovarali, ne ja, vi ste izvršna vlast i nemojte sada teze okretati što smo mi iz oporbe napravili. Na vlasti je da napravi nešto za dobrobit Hrvata BiH, na oporbi je da kritizira. I ja neću nikada reći kao što sad nisam rekao da je napravljen iskorak sa izmjenom izbornog zakona, ali to nije dovoljno i vi sami to znate. Ja sam prekjučer prolazio kroz BiH, područje gdje žive Hrvati je nažalost opustošeno i prazno. Mikrofon, mikrofon molim vas. vam je na vrlo pristojan način održao jednu lekciju kako se vodi diplomacija. Hrvatska diplomacija će razgovarati sa svime i sa svakim i donijeti zaključan na dobrobit Hrvata i Hrvata u BiH. I to je načelo hrvatske diplomacije koje je od '92. do danas

**Milanović Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Nije problem što hrvatska diplomacija razgovara sa svima, problem su rezultati. Rezultata nema, nema ih u BiH, nema ih u Hrvatskoj to možemo vidjeti i po demografskoj slici Hrvata u središnjoj Bosni, kolijevci hrvatstva, danas odite tamo pa vidite kako je Hrvatima koji tamo žive. Hrvatska diplomacija je sramota, sramota što se događa i sramota je ta pasivnost koju doživljavamo na svim razinama hrvatske diplomacije van Hrvatske, počevši od najbližih članica, a onda do EU parlamenta i ostalih institucija. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je isto bila replika pa dobivate opomenu. Kolega Mažar, vi ste digli povredu Poslovnika. Poštovani potpredsjedniče, povrijeđen je čl. 238, dakle opet još jedno omalovažavanje i zastupnika i diplomacije i RH vezano za rezultate. Pa ja ne znam gospodo, di ste vas dvojica bili samo zadnjih 48 sati? Ako niste bili u gradu Zagrebu, mogli ste biti u Hrvatskoj ili negdje izvan i vidjeti da je upravo zahvaljujući diplomaciji ovih zadnjih 72 sata, RH središte globalne diplomacije od SAD-a i svih drugih europskih zemalja. Žao mi je što pored zdravih očiju ne vidite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, hvala lijepa, kolega Mažar, i to je bila ovaj replika pa dobivate opomenu, to vam je druga pa vodite o tome računa. Repliku sad ima poštovani zastupnik Raspudić. Poštovani ministre, vratit ću se na vrlo konkretan teren, a to je samo Izvješće, sam tekst Izvješća. Dakle u Izvješću o provedbi Deklaracije za 2020. g. na stranici 5 spominjete među glavnim postignućima predsjednika Vlade Plenkovića kako je 5. lipnja 2020. predsjednik Vlade položio kamen temeljac za buduću tvornicu Podravke za preradu rajčica kod Mostara. Tom prigodom Marin Pucar, predsjednik Uprave Podravke je rekao da će već sljedeće godine proizvoditi se tu i distribuirati roba za 60 zemalja svijeta. Spominjalo se da će zahvaljujući toj tvornici 10 tisuća Hrvata ostati na tom području. E sad, budući da ste se u Izvješću pohvalili tom tvornicom, molio bih vas da hrvatsku javnost detaljnije upoznate s tim velikim uspjehom vaše Vlade i navedete koliko je radnih mjesta Hrvatima u BiH omogućila ta investicija,

predsjednika Vlade bio je čin ohrabrenja, podrške hrvatske Vlade, a ostalo je sve znači u interesu i u dogovoru sa svima onima koji su uključeni u taj projekt. Ako se ne varam, kolega Raspudić je zatražio u ime Kluba zastupnika Mosta stanku. Izvolite. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Tražim stanku od 10 minuta u ime Kluba zastupnika Mosta kako bi se konzultirali ima li uopće smisla dalje sudjelovati u raspravi na ovu točku. Postavio sam vam vrlo konkretno pitanje. Dakle na stranici 5 Izvješća za 2020. g. hvalite se među glavnim postignućima Andreja Plenkovića da je položio kamen temeljac za Podravkinu tvornicu u Kruševu kod Mostara, 10 tisuća ljudi će to zadržati, sljedeće godine počinje proizvodnja. Prošle su 2 godine. Lijepo sam vas pitao, koliko Hrvata radi u toj mega tvornici i postoje li ideje za širenje kapaciteta. Niste mi odgovorili na pitanje pa ću sada odgovoriti ja. Dakle radi se o jednoj besramnoj laži i prevari i mazanju očiju mjesec dana pred izbore u RH. Kamen temeljac to je tamo i dalje, ne samo da ništa nije napravljeno, da nema tvornice, da nema 10 tisuća ljudi koji će živjeti od nje, nego je kasnije Podravka u intervjuu za danica.hr, portal koprivnički demantirala da je uopće i bilo ideja za investiciju. Pa sad ako jedan predsjednik Vlade se može spustiti na tako nisku razinu laganja i manipulacije mjesec dana pred izbore u Hrvatskoj, zašto se čuditi što je četvero vaših kolega koji su ovdje dijelili klupe s nama danas dobilo optužnice, a jučer vam je uhićen 5. Kako se čuditi? Dakle sve je to laž i obmana. Godinu dana ste uvjeravali Hrvate u BiH da će doći do promjene Izbornog zakona, da razgovarate s partnerima, nije se dogodilo ništa. 5 mjeseci prije izbora ste govorili da ne treba izaći na izbore ako se ne promjeni Izborni zakon, na kraju ste okrenuli ploču. Govorili ste kako ne treba mijenjati Izborni zakon u izbornoj godini nego godinu prije, a onda vam je bilo okej u izbornoj noći što je on promijenjen na način koji je upitno koliko ide na ruku Hrvatima, Komšić opet izabran u Predsjedništvo, reducirano područje na koji se odnosi pravo veta, povrede vitalnog nacionalnog interesa. Dakle Hrvati u BiH opstaju ne zahvaljujući vašoj potpori nego unatoč tome i što radite i što ne radite, a ono što radi je Marija Pejčinović Burić, recimo što trenutno radi, a što ne sumnjam da bi isto radio Andrej Plenković .../Upadica: Hvala./... ako se dočepa europske pozicije. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Sad će, sad imamo repliku poštovanog zastupnika Mažara. Hvala lijepo poštovani ministre. Evo, prije svega mi je drago da ste uvijek … **Reiner, Željko (HDZ)** Naravno da je stanka odobrena, sukladno čl. 230, 293.d nastavit ćemo s radom, izvolite. Kolega Mažar, oprostite što sam **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući, poštovani ministre, evo prije svega, drago mi je da ste uvijek ovdje u HS-u po svim točkama koje su bitne za Hrvate i u BiH, ali i u cijelome svijetu, pa evo mogu nastaviti na tragu kolege Raspudića pa se možete i vi nadovezati, dakle osim ove snažne političke potpore koju smo vidjeli i kroz visokog predstavnika Schmidta i njegove bonske ovlasti vezano i za legitimnost Hrvata u Domu naroda Federacije i početak izborne reforme koja je koja je napravljena, prije svega, zahvaljujući jakom i snažnom angažmanu i diplomaciji i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. S druge strane je bitna i ova gospodarska potpora, sada da ne ulazim u sve resore, podatak da u 2021. je gospodarski omjer RH odnosno ulaganje u BiH iznosio preko 2,6 milijardi eura i povećanje od 33,8% govori da itekako se gospodarski ulaže i pomaže Hrvatima da opstanu i ostanu u BiH. Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Mislim da sam bio i pozvan i nastavno na što je g. Raspudić rekao, pa ja sam navikao na to da g. Raspudić kao glasnogovornik predsjednika Milanovića govori, on nas je ovdje doista počastio mirazom vlastitih riječi, itd., vjerujem samo na to, na to, usredotočen, on uopće ne želi vidjeti rezultate, ne želi vidjeti uspjeh ne ulazi unutra. Ja ga ponovno pitam neka mi pokaže dakle i g. Pavliček, pazite, ovdje ne završava samo izvršna vlast, pa vidite ovdje, ove parlamentarnu dimenziju koliko je važna. Pa ne završava rad zastupnika u HS-u u ovom prostoru. Pokažite mi što ste učinili, pokažite mi dopis, razgovor, recite mi nekoga, nekog stranog parlamentarca s kim ste razgovarali o tome, jeste li u nekom parlamentu osvijestili problem položaja hrvatskog naroda u BiH? Niste napravili ništa, apsolutno više štetite nego što mislite da pridonosite.

Povrijeđen je čl. 238., omalovažavanje zastupnika, dakle ovdje je izrečeno da sam ja glasnogovornik predsjednika Milanovića. Ja sam izabran u HS kao nezavisni zastupnik na listi Kluba Mosta, dakle nisam bio na listi stranke koja je kandidirala predsjednika Milanovića i molio bih da se argumentira to zašto bi ja to bio glasnogovornik predsjednika vlade Minalovića, to je jedna stvar. A vi izvolite odgovoriti što je sa tvornicom kečapa i rekli ste kao glavno postignuće da je Andrej Plenković tvitao, jesmo li mi trebali tvitati? A što se tiče dopisa, da dobili smo dopis vaše prethodnice Marije Pejčinović Burić koja, koji kao da je iz ureda Željka Komšića ili Bakira Izetbegovića. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika, pa dobijate opomenu.

Hrvatski suverenisti su doveli 5 europarlamentarnih zastupnika u Mostar, ne u Sarajevo, u Mostar za razliku od vaših pučana gdje vi zagovarate sve veću federalizaciju i građansku BiH gdje niste uspjeli ni sami svoj klub u Europskom parlamentu uvjeriti da štiti interese hrvatskog naroda, Hrvatski suverenisti su to uspjeli u Europskom parlamentu, a kada vi to uspijete u pučanima onda možete nešto govoriti nama. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, i to je bila replika, pa dobijate opomenu, napominjem da je to druga Kolega Grmoja je isto dignuo povredu poslovnika. takav je odnos prema nama da nas ni ne poziva, evo kad HS nešto organizira nitko od zastupnika ovdje nije dobio poziv, to je vaš odnos i prema saboru i prema saborskim zastupnicima, a uspjeh vaše diplomacije, jadni ti li smo mi s vašom diplomacijom, dakle znamo sve kakve rezolucije donosi njemački parlament i glasuju ovi vaši iz vaše političke obitelji. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Ovaj imamo još nekoliko povreda poslovnika, poštovani zastupnik Deur je dignuo. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, 238., pa sigurno da stvar opozicije je da budu kreativni, da daju jedan kvalitetan pristup ovom zakonu i Hrvatima u BiH, međutim kao što je Ivana Petrović rekla u „Dnevniku“ prije neki dan predsjednik države se prije godinu i pol dana počeo bavit Hrvatima, tako i naši pojedini saborski zastupnici sjetili su se, to je dobro i pozitivno i to je dapače na hvalu sveg hrvatskog naroda,

Hvala lijepo predsjedniče. 238., moram reagirati jer bio sam osobno prisutan i znam da su bili pozvani zastupnici, možda niste vi ili neko od vaših, ali su pozvani zastupnici iz,

se ne razumije/… su bili pozvani, dakle voditelji skupine prijateljstva su bili pozvani na sastancima, neki su došli, neki nisu došli, to je njihova stvar ako nisu došli. Između ostalog i oporbeni saborski zastupnik je dobio i maloprije ako ste bili pratili je dobio i jednu od zahvalnica dakle, a pozvan je bio, bio je i navečer i prema tome više zastupnika je bilo navečer i molim lijepo da ne lažete i na bilateralnim sastancima su bili voditelji skupine prijateljstva, nemojte lagat. Dobro, ovaj kolega Cappelli ovaj to što ste rekli je isto bila replika, pa vam moram dati opomenu. Ovaj poštovani zastupnik Zekanović. Naravno 238., ja bi volio malo da se kolege iz Mosta usaglasa ovdje jer Raspudić u jednom trenutku kaže osim gnjavaže građana ne vidim nikakvog smisla Krimskoj platformi, a poslije žali zašto nije bio pozvan. Al ovdje ja moram ukazat na jedno licemjerje, dakle ti ljudi, znači ta stranka Most je napravila apsolutno sve i glasao je kolega Raspudić za Komšića, a sada ovdje suze pušta radi sudbine Hrvata u BiH, dakle slavili su u onoj večeri kad je Komšić pobijedio, a sada u HS plaču nad sudbinom Hrvata u BiH. To je licemjerje, to je laž, to je veleizdaja, kako oni znaju često koristiti. Dobro, kolega Zekanović to je isto bila znate i sami replika, dobijate opomenu, to vam je druga, vodite o tome računa. Ovaj i zastupnik Krstulović Opara dignuo je povredu poslovnika. evo primjer, ja sam član Vanjskopolitičkog odbora, član Odbora za europske poslove i čovjek koji je proveo 10.g. u diplomaciji i nisam bio u izaslanstvu, znate zašto? Jer format nije takav, ali su svi predsjednici odbora bili nazočni među kojima i članovi oporbe. No ja vas pitam jednu drugu stvar, gdje ste i što ste radili u prosincu 2018.g. kada je HS donosio Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH? Vi, vaša stranka, Živi zid i GLAS bili su protiv Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH, bili ste protiv, dakle kad govorimo gdje je ko bio i što je ko radio. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Krstulović Kolega Grmoja izvolite protiv pomoći našim braniteljima iz Hrvatskog vijeća obrane i zato, protiv pravne pomoći, i zato nismo glasali za tu vašu kamilicu od deklaracije, za tu kamilicu i vi mene pitate gdje sam ja bio, gdje ste vi bili kad se glasovalo o pravnoj pomoći znači pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, gdje ste bili, naravno to je bila replika, dobijate opomenu, druga vam je po redu vodite o tom računa. Sad će poštovani zastupnika Zurovec imati repliku. Zahvaljujem. Poštovani ministre imam nekoliko pitanja za vas kao ministra, ali i za vas kao čovjeka s obzirom da vi vučete korijene iz BiH što smatram da je za ovu temu jako relevantno. Mene zanima da li možete široj javnosti reći kada, koje godine je napravljen jedan pravi, pravni, punokrvni popis stanovništva u BiH i što vama kao ministru vanjskih poslova taj popis govori? A drugo, za vas kao čovjeka moram pitati da li vi smatrate da je Daytonski mirovni sporazum dolje uspio jer ja cijeli život se družim sa ljudima koji su nažalost morali pobjeći iz BiH radi rata, to su mi najbolji prijatelji, to su mi kumovi, to su ljudi s kojima sam proveo zaista svašta. Ono što oni meni govore dolje i ono što sam vidio na svoje oči dijametralno je suprotno od onoga što se deklarira. Pa bih vas volio čuti evo vas i kao ministra, ali i kao čovjeka koji dolje ipak bi trebao malo možda jače zaroniti.

naravno iz BiH to je opći trend tog jednog iseljavanja upravo zbog nefunkcionalnosti same BiH. Vi jeste bili u BiH ja vjerujem i drago mi je idete u BiH podržavate, ne znam koju ste ciljanu skupinu obišli, ali ja sam bio 24 puta u BiH ja sam obilazio Hrvate u BiH i poznam doista svaku stopu gotovo BiH od zapadne Hercegovine, srednje Bosne, Posavine i znam koji su problemi koji ih muče jer zapravo to na neki način muči i mene i moju obitelj. Ja sam i dalje vezan pupčanom vrpcom s BiH tako ako je nekome doista stalo i kao čovjeku to je stalo i meni, a ne samo kao ministru vanjskih poslova. **Reiner, Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi ministre, ova deklaracija naglašava važnost i jednakopravnost triju konstitutivnih naroda, a cilj hrvatske politike je upravo ustavnopravna i institucionalna ravnopravnost hrvatskog naroda sa ostala dva konstitutivna naroda u BiH. Kontinuirano i godinama se ova vlada zalagala, naravno zalaže se i zalagat će se za prava Hrvata u BiH. Uspjela je puno toga. Teme o pitanjima BiH su dignute visoko na Europskom vijeću, a naravno i kroz angažman diplomacije što američke, što europske. Nije se u izbornoj noći slučajno visoki predstavnik za BiH oglasio. Naravno da je to bio dugotrajan i naporan ove ove vlade i naravno Ministarstva vanjskih poslova. Naravno da se uveliko zalaže ova vlada i fokusira na europski put BiH što je ujedno i donošenje ove deklaracije 2018. godine jedan od pokazatelja da RH štiti prava i interese hrvatskoga naroda.

jedno administrativno ja bi rekao ajde u stanovitom smislu koje radi, koje tehnički provodi, ali naravno ono ima i tu jednu političku dimenziju, ali ne odlučujuću. Prema tome, hrvatsku diplomaciju morate promatrati kronološki kroz sve ove vlade koje su, koje su bile. I pitanje je znate ovo ono mijenjaju se politike, znači diplomat mora biti u službu, u službi on mora provoditi politiku one vlade koja, koja je na vlasti. Dakle, nije svaka vlada imala senzibilitet i odnos prema BiH jednak. Tek ovih 6 godina mi zapravo pokušavamo napraviti nešto. Znate lako je profesorima povijesti i geografije govoriti

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, pa činjenica je da RH odnosno vanjska politika RH upravo zahvaljujući svome nikada dosada boljem položaju i jačem utjecaju koji ima u međunarodnoj zajednici od postanka RH da pomaže hrvatskom narodu u BiH na različite načine. Prije svega politički, ali i kroz različite konkretne projekte, kroz različita ministarstva, prekogranične suradnje, kulture i ostale. koliko, želio bi vaše mišljenje, koliko ove štetne i izjave i istupi i predsjednika RH, a i pojedinih oporbenih čelnika štete takvoj jednoj politici? Koliko bi učinci naše vanjske politike bili konkretniji i bolje se odrazili na Hrvate u BiH da nije takvih istupa koji štete i RH, a naravno i Hrvatima u BiH. Gospodine zastupniče svakako važna je poluga, poluga vlasti naravno i uloga predsjednika države, ali recimo ako predsjednik prošle godine na zasjedanju Opće skupštine UN-a odbije sudjelovati u razgovoru na dogovoreni termin i susret sa …/Govornik se ne razumije./… gdje se može iznijeti jedna, jedna, jedan problem razumijete, ako on odbije telefonski poziv finskog predsjednika, ako on u prvim danima svoga mandata bude u Berlinu i susretne se sa …/Govornik se ne razumije./… i koliko mi znamo niti jedan, jedno pitanje koje je bilo vezano za BiH nije bilo razgovarano onda se pitamo zapravo što čini. I onda zapravo predsjednik dođe ovdje i ona populistički itd. održi određene govore, ona kažu ne znam dolje ona, oni koji ne prate kažu da, da dobro govori, pa naravno lako je govoriti, pa svi mi govorimo, ali treba raditi gospodine, treba raditi, ali vi ne možete svaki dan reći nekome znate ja sam danas razgovarao sa onim i sa onim. To bi se trebalo prepoznavati i vidjeti i upravo su ova izvješća koji bi trebali biti …/Upadica: Hvala./… refleksija toga naša rada biti dokaz toga. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege iz oporbe nisu zadovoljni sa djelovanjem hrvatske diplomacije, nisu zadovoljni sa odlukama visokog predstavnika Schmidta. I moram ovdje reći da oni u tome nisu sami. Tko još nije zadovoljan? Evo Željko Komšić je tužio Schmidta pred Ustavnim sudom, podnio ustavnu tužbu upravo zbog njegovih odluka. Zastupnici bošnjačkog porijekla u Bundestagu Mijatović, Ahmetović pisali pismo visokom predstavniku i optužili hrvatsku diplomaciju da previše je djelovala, da je promijenila mišljenje Međunarodne zajednice. Bakir Izetbegović prije desetak dana dao je isto takvu izjavu o promjeni stajališta Međunarodne zajednice koja prioritet stavlja na popravljanju položaja Hrvatskoga naroda i s time nije zadovoljan. ni kolegice i kolege iz oporbe nisu sami. Ima puno njih koji nisu zadovoljni s djelovanjem hrvatske diplomacije i odlukama Christiana Schmidta. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani kolega Bauk dignuo je povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Bauk, Arsen (SDP)** Šteta je kao što znam reći propustiti dobru priliku za opomenu. Kolega Stier, Dakle, sve te koje ste nabrojili poznati su kao ljubitelji lika i djela Zorana Milanovića, pa bi se iz toga logički zaključilo da su Zoran Milanović i Christian Schmidt na istoj strani i hrvatska Vlada i svi drugi. Jesam dobro akceptirao sve što ste rekli i Komšić i Izetbegović i zastupnici koje ste spominjali svi su oni obožavatelji lika i djela našeg Predsjednika Republike. Dobro, to je bila replika. I sami znate pa nećete propustiti priliku dobru da dobijete opomenu, dajem vam opomenu da ne bi to propustili. Odgovor na repliku poštovanog ministra.

Ali ako spominjemo gospodina Milanovića što je rekao gospodin Bauk, pa čuli smo kako je gospodin Schmidt bio obasut uvredama. Mislim da ih ja sad, neugodno mi je to zapravo uopće mislim sve izgovarati te riječi kojima je predsjednik države Milanović uvrijedio gospodina Schmidta. To je nečuveno! To se prepričava u međunarodnim krugovima, znači znači to je jako puno pridonijelo upravo i toj jednoj općoj atmosferi koja se događala prije korištenja bonskih ovlasti. Naravno da je tu Schmidt imao našu potporu od samoga početka i da je on upravo učinio ono što je morao učiniti kako god jel' to bilo na dan izbora ili ranije, ali u svakom slučaju ovo je velika pobjeda i hrvatske diplomacije. **Reiner, Željko Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolege zastupnici. Kao i u svemu u životu i u brizi za Hrvate u BiH vrijedi stara izreka acta, non verba djela ne riječi. Konstatiram da je iz vašeg izvješća ministre vrlo jasno vidljivo da su i predsjednik Vlade i vaše ministarstvo bili vođeni upravo tom izrijekom i djelima pokazali kako se vodi briga o našim sunarodnjacima u BiH. Odluka visokog predstavnika pravi je dokaz tome, a i status kandidata za EU također. Da zaključim, čak je iz rasprave jasno vidljivo da su na lijevoj strani sabornice djela, a na desnoj riječi. Hvala. Gordan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine Srpak. Naravno upravo evo ja sam samo djelomično ovdje elaborirao naš rad, ali tu je velika uloga bila predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, zapravo jedinog predsjednika Vlade koji je nakon Daytonskog, Pariškog sporazuma konkretno uložio i to velike napore jer sam svjedok toga da se dođe do ovih promjena. Jedino to nije bilo jednostavno. Pazite, toliko govoriti i toliko stavljati zapravo u agendu i Europskog vijeća. Njegov prijedlog Charles Mishel je obišao BiH, predsjednik Europskog vijeća, pozvao sve političke lidere iz BiH 12. lipnja je na njegovu inicijativu Andreja Plenkovića i potpisan je taj sporazum kojim se politički lideri obvezuju na izborne promjene itd. Ali vi ne možete, znate kad se oni vrate dolje onda je njihova druga priča. To je jedna zapravo politička kultura na koju je teško utjecati. Ono koliko je Hrvatska utjecala, utjecala je jako puno i naravno da nam je puno štete tu napravio i predsjednik države Milanović. **Reiner, Željko Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, vi ste dosta opširno iznijeli, odnosno pokrili što zapravo ovo izvješće vaše govori. Međutim, evo ovdje, parlament meni je, ja ću to ponoviti opet. Meni je jako žao da toliko zapravo iskorištavamo ovu raspravu i uvijek, to je redovito kad bilo se što govori pogotovo izvješće o provedbi deklaracije ili o bilo kojoj drugoj točci dnevnog reda kad je na dnevnom redu Hrvati u BiH uvijek se koristi prilika za toliko drugih udaranja i toliko neprimjerenih izgovaranja riječi da je to skoro neizdrživo. Ali recite vi meni da sada nismo mi ovo uspjeli što smo uspjeli i da nismo doveli pitanje BiH, odnosno Hrvata BiH na dnevni red bi li se u Saboru govorilo ili bi bilo isto kao što od 2000. do 2013. godine kada se nije ništa govorilo u Saboru ni nikoga nije brigalo što, o Hrvatima ni o položaju njihovom. **Reiner, Naravno poštovana gospođo Bušić, to vam je tako. Vjerojatno je, Sabor je arena i evo netko je već bio rekao da se mora kritizirati, pa kritizira se, u redu, navikli smo na to. Sve što god napravite mislim nije dovoljno, obezvređuje se, omalovažava se pa čak se i difamira na stanoviti način i to vrlo obilato. Prema tome, nitko ne prepoznaje i nikome zapravo nije u interesu to što se dogodilo, nego je u interesu zapravo kako rušiti ovu Vladu, kako rušiti Andreja Plenkovića i tražiti nekakve tamo točke koje uopće nisu bitne kada vi vidite koji je rezultat. Kada vidite koji je rezultat gospodo draga ovo, pa vi niste ni svjesni koji je pa pitajte Hrvate uostalom u BiH. U ime koga netko može kritizirati i govoriti, pa Hrvatski narodni sabor je zahvalan hrvatskoj vladi, zahvalan je Andreju Plenkoviću, zahvalan je hrvatskoj diplomaciji što je pomogla jer da ovdje je spašena politička participacija i preglasavanje u domu naroda, to je bitno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, vjerujem da ćemo se složiti da je dostupna i primjerena zdravstvena i socijalna skrb zaista jedan od temeljnih uvjeta kako bi naši Hrvati ostali i opstali u BiH. Međutim, bez obzira na sva ova ulaganja u projekte u programe, financiranja javiše u Bolnicu u Mostar nešto se kupuje rendgenska cijev Žepče itd. bez obzira na stipendije, pa neke malobrojne pojedinačne pomoći situacija nije dobro. Znači nešto znam o tome, imam familiju tamo područje Zenice, Žepče, Brezovo polje i jako dobro znam kakva je situacija. Dakle, mnogi ljudi vezano baš uz zdravstvo i socijalnu skrb niti imaju zdravstveno osiguranje, dostupnu zdravstvenu skrb, socijalnu pomoć, imate samačka domaćinstva, imate ljude koji su stvarno na rubu siromaštva. Znate li vi u ministarstvu Središnji državni ured za Hrvate, naši predstavnici kako malo onako širu sliku kako zapravo ljudi žive oni uopće pojma nemaju o ovim svim projektima o nekakvim obavijestima itd., dakle trebala bi djela, a ne riječi. Što ćete reći na to? Hvala na tome. Ja shvaćam zapravo evo vašu intervenciju kao evo jednu dobronamjernu kritiku, ali ne kritizerstvo. Mislim da tu možemo svi zajedno naravno pridonijeti položaju Hrvata u BiH, znači u svakoj jedinici i svakom mjestu, svakom naselju i sigurno … odgovornosti evo i buduće vlasti, ja bih rekao prije svega naravno Hrvata u BiH koji će sami osvjedočiti tim određenim problemima. Ali mi razgovaramo i u jednoj koordinaciji sa svim nositeljima vlasti, bilo da je to državna ili bilo to lokalna, zajedno sa predstavnikom Hrvatskog naroda sabora i ostalim političkim dakle legitimno izabranim predstavnicima. Ali doista mi ne možemo znate odavle spontano prepoznati neki problem ako nismo ga doživjeli, nije nam prezentiran kao takav, ali sigurno evo da ćemo i o tome razgovarati u narednom razdoblju

pa se onda hvalite sa iznosima pomoći zapravo je jasno da vi Hrvate u BiH tretirate kao čiste socijalne slučajeve. A s obzirom da sam često bila angažirana od strane međunarodnih organizacija kao ekspert u nekim projektima vezanim za BiH, reći ću vam da je problem Hrvata u BiH institucionalno disfunkcionalna država. I da je hrvatska vlast u svojoj glavi, u svojim namjerama poštena onda bi se institucijama bavila na način da ih i u BiH jača. A kako će to raditi kad ne zna ojačati, izgraditi, osmisliti vlastite institucije, a razlog tome je taj što u slaboj državi u državi slabih institucija korupcija cvjeta i jača. I to je sva suština problema BiH Hrvata u odnosu na Hrvate u domovini. Hvala.

ovo je drugi put jer se zlorabi povreda poslovnika. Ali gospođo zastupnice vi ste doista mene uvrijedili sada. Dobro, citiram vi ste se naučili počimat odmah 238., znam ga i ja,

Molim vas nemojte vikati kolegice Orešković dobijate opomenu, ne možete vikati sa mjesta nisam vam dao riječ. …/Upadica se ne razumije./… I bolje vam je. Sad će odgovoriti poštovani ministar, izvolite. Hvala lijepa. Naravno ja vam iskreno kažem da hvalimo se da jer se imamo čime hvaliti, ali govoriti znate evo netko je rekao govorite prosperitetna BiH, pa u tome je zapravo i i tajna odnosno zapravo i rješenje. Ali da nije dolje predstavnika onda bi visoki predstavnik trebali politički lideri riješiti situaciju u BiH. Zašto je dolje visoki predstavnik? Zato što je to država bez sa demokratskim deficitom, pa ona nije samo ovisna o Hrvatima koji su kao najmanji narod stiješnjeni između srpskog separatizma i izuzetno najpogubniji i najsnažnijeg bošnjačko unitarizma. Pa njima dolje nije lako, pa sjetite se onih huškačkih demonstracija 26. srpnja pa i pokušaja neki dan, razumijete. Pa pogledajte mislim političku situaciju, dolje je uzavrelo, pa njima nije lako prijeti im se

Uvaženi predsjedavatelju, gospodine ministre. Kao mladi diplomat sam '94.g. sudjelovao u pregovorima za vašingtonske sporazume koji su bili preduvjet donošenja dejtonskih sporazuma i tada su vašingtonski sporazumi spriječili daljnje sukobe između HVO-a i Armije BiH. od tog trenutka kada se počela gradit arhitektura Federacije BiH došli smo prošli smo veliki put od gradnje, iskrene gradnje Daytona do ignoriranja Daytona i slanja pojedinih Hrvata u BiH od strane ministara iz SDP-ovih vlada da idu rješavat svoje problem u BiH, pa do vrijeđanja Bošnjaka što smo imali donedavno i do ovog trenutka kad je Christian Schmidt povjerenik posegnuo za Bonskim ovlastima. Koliko je bilo teško proći taj put, sanirati sve te velike pogreške i doći do ovog trenutka kada evo u ostalom i Nansy Pelosi kaže da je hrvatska sa svojom diplomacijom, politikom, stožer demokracije u ovome dijelu Europe. …/Upadica: Hvala./… Molim vas vaše mišljenje. Pa naravno slažem se s vama, uostalom mi smo i bili kolege od prvih dana prema tome znamo kako to zapravo sve skupa izgleda znate. Uvijek je lako sa strane gledati mislim neku situaciju koju vi zapravo ne poznate i uvijek donositi lako sa strane nekakvu znate može se to ovako ili onako. procesu su zapravo vrlo kompleksni. Kad pogledate međunarodna zajednica je jedna, jedna vrlo složena zajednica i država, ljudi i tu je teško uvijek imati znate ono kako smo mi navikli znate da bude to 1/1. To morate To morate pregovarati, vidjeti koje su slabosti, koje su snage, ali mi smo pokazali ovdje, Hrvatska se snažno pozicionirala i pokazala se da je još globalno vidljivija i ovom Krimskom ovaj Prvom parlamentarnom Krimom platformom sada. Znači gdje je Pelosi kazala da je ona kad je dobila poziv rekla je da je to perfect, da je to savršena, savršena ideja da to bude ovdje u Hrvatskoj u Zagrebu. Tko više nego Hrvatska. To je potvrda svega. **Reiner, Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, vi ste nabrojili puno toga u ovom izvješću i veteranske centre i puno što radi hrvatska vlada u zadnjih 6 godina prema Hrvatima u BiH. Znamo što je zadnjih 20-ak godina koliko je to devastirano i od bivšeg predsjednika i od nekih vlada i sad slušamo pojedince u saboru iz oporbe što bi oni htjeli puno toga su i u svom spektru civilnog života dok nisu bili u politici mogli napraviti, ali se tada nisu zalagali za svoj narod ali danas su se naknadnu pamet dobili. Pa evo možete nabrojati nekoliko stvari razlike između vlade Zorana Milanovića i danas vlade Andreja Plenkovića. A kolega Bauk jeste vi sigurno što bi dali da možete dignuti ruke kao jedan, ali vama je ostao samo jedan, a znate tko je taj jedan, Peđa Grbin. Gordan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine Deur. Naravno da su, da su razlike ogromne, velike. Vi se sjećate da je tada iz njegove vlade bilo stajalište je li da je Hrvatska izvršila agresiju na BiH. Vi se sjećate sada i prije izbora 2. listopada da su bili slani određeni tvitovi podrške nekim ovaj bošnjačkim strankama itd., prema tome mi tražimo od međunarodne zajednice da razumije situaciju u BiH, a mi ovdje u Hrvatskoj imamo političare koji zapravo ne žele pridonijeti upravo ovo što kažem institucionalnoj funkcionalnosti znači jednakopravnosti, jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda i koji podržava i podržavaju snažno građansku, tip građanske države BiH. Ovaj gospodin Ahmetović se nije družio s vama ili sa mnom itd. kad je ovdje nego je se družio u Zagrebu i sastajao sa onima drugima koji podržavaju možda ovdje u saboru zapravo njegovu ideju. Prema tome, nije slučajno

zadnjih nekoliko mjeseci čuli smo da je za dio naših saveznika u NATO-u u EU sudjelovanje hrvatskih vojnika u operaciji Althea neprihvatljivo ili da budem malo direktniji da smo mi nepoželjan saveznik u BiH tim i takvim međunarodnim, međunarodnim čimbenicima. Moje pitanje glasi je li u prioritetima Vlade RH sudjelovanje Hrvatske u operaciji Althea i ako je koje mehanizme imate na raspolaganju da to omogućite? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar. **Grlić Radman, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa, to je jedno doista konkretno i naravno dobro pitanje i hvala vam na tome pitanju. Naravno da je Hrvatska prije svega kao potpisnica Daytonsko-pariškog sporazuma jel to je zapravo osnovno bilo da nije bila predviđena sudjelovati. Međutim, u međuvremenu je Hrvatska postala članica svih najvažnijih međunarodnih organizacija prije svega EU i NATO saveza i želi biti jednako tretirana kao jednakopravna članica tih, tih organizacija. I ja sam osobno kao ministar vanjskih poslova upravo poslao sva pisma znači na sve zemlje, na ministre zemalja članica EU i NATO saveza i na visokog predstavnika Borrella, prema tome razmatraju se sve te naravno opcije, a u svakom slučaju mislim ta ostavština znači ovaj

dok čitam ovo izvješće Hrvatima u BiH je jako dobro, a znamo da situacija nije takva. Svjedoci smo svakodnevnih afera korupcije koja se događa u RH, a Hrvatska ima samo jedan HDZ, u BiH ga imamo 2 i duplo gora je situacija po korupciji i problemima koje BiH, Hrvati imaju u BiH. Znači u ovom trenutku ono sve što ste govorili što je opozicija radila ja sam vam ovdje rekao pa vam dajem sad priliku da me osporite u onome što sam rekao, a to je da HDZ unutar svoje grupacije u Europskom parlamentu nije uspio progurati ideju onu koja bi i bila povoljna za Hrvate nego gurate ispred pučana ideju ideju građanske Hrvatske. A Hrvatski suverenisti su imali najveću izaslanstvo Europskog parlamenta u BiH koja je došla u Mostar i bavila se problema Hrvata, a ne problema narodnosti …/Upadica: Hvala./… u BiH. **Reiner, Željko (HDZ)** Povredu Poslovnika dignuo je poštovani zastupnik Cappelli. 238., to nije točno mi smo vrlo jasno se i kao odbor i ja sam tu čitao pismo koje smo uputili predsjedniku dakle gospodinu Rotu u Bundestagu, vrlo jasno smo se odredili da nismo za nikakvu građansku nego vrlo jasno smo rekli kakvu Hrvatsku želimo i kako je Dayton odredio. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila, to je bila isto tako ovaj replika pa vam moram dati opomenu, imate i vi dvije.

ne postoji ta jedna ideja niti Pučani podupiru građansku državu u zapravo svim našim dokumentima uvrštena jednakopravnost i konstitutivnost, ali ovdje je su bitne one poluge i instrumenti koji donose odluke, a sada analizirate, znate, što stoji u dokumentima koji nemaju niti izvršni mehanizam provedbe, to je ovdje manje bitno, bitno je ono što se napravilo i što će se napraviti. Ovdje nije samo bitan zapravo HDZ u BiH nego Hrvatski narodni sabor koji okuplja sve stranke u BiH. Naravno da je HDZ BiH najjači, najsnažnija stranka koja okuplja i mislim da je dobro to da se podržava

da bi se unaprijedilo život u BiH. Ja bih nekoliko riječi da se nismo dovoljno to istakli, ono sve što se radi u zdravstvu, svaki dinar, kuna koji dođe u BiH, uistinu u zdravstvenim programima bude iskorištena onako na način koji treba biti iskorišteno, ulaganjem u infrastrukturu, ulaganjem u opremu i ulaganjem u ljudske resurse, to je neobično važno da bi Hrvati u BiH živjeli bolje. Stoga evo, zahvala u ime zdravstvenih radnika koji tamo rade zato što s njima puno surađujem na svemu tome, zahvala Vladi RH što prepoznaje i dalje te projekte, a u konačnici, zahvala i vama jer bez stoga bi

u područjima gdje žive i Hrvati u BiH, naravno, tako i zdravstvena zaštita, zapravo sve ono što je potrebno za poboljšanje standarda, života, obitelji, mladeži, kada je pitanju zaposlenje, posao, to nije samo humanitaran nekakav, vi dajete, odvajate neki novac, nekad imate neka davanja, nego je rad na projektima. Prekogranična suradnja je izuzetno bitna i upravo na tim projektima kulturnim, socijalnim, športskim upravo kako bi pridonosilo da Hrvati naravno tu participirao, ali i da ostanu u svojim domovima. Evo mi ćemo ove godine, ja to nisam možda ovdje možda negdje i stoji da ćemo sada uskoro otvoriti i konzulat u Orašju kako bi Hrvatska tamo bila prisutna, to psihološki ohrabruje Hrvate u BiH i još više približeni Hrvatskoj. **Reiner, Željko Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani ministre, pa iz ovog Izvješća razvidno je koliko Vlada RH čini za Hrvate u BiH. Premalo je vremena kako bi sad ja to barem nešto od toga nabrajala, ali nema ni potrebe, vidim da se uređivao prostor u niz gradova za djecu s teškoćama u razvoju, za osobe s invaliditetom, to me posebno raduje. Dakle Vlada i općenito Središnji državni ured za Hrvate, dakle svi čine sve kako bi život Hrvata u BiH bio bolji, lakši i kako bi oni imali jedno dostojanstvo. Mene zanima da li vi često ste s njima u kontaktu i razgovarate, zanima me što oni vama kažu?

mi uvijek doista obilazimo i razna mjesta i najranjivije zapravo skupine Hrvata u BiH, tako smo isto tako nedavno posjetili Caritas koji brine i za nemoćne i starije i osobe s invaliditetom kako bismo i tu pokazali empatiju i solidarnost i naravno, čuli njihove potrebe i njihove brige. Ali, tu Hrvatska doista izdašno, koliko može u okviru naših mogućnosti, pazite, mi smo ovdje sada imate dva razorna potresa, imate Covid-19, imate rusku agresiju, znači imate jednu krizu energetsku i negativne implikacije na naše gospodarstvo, na našu socijalnu stabilnost i sada imate, razumijete, jednoga Andreja Plenkovića kojem bi trebalo zahvaliti upravo jer mi smo navikli na komoditet, na standard.

Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre. Evo, Hrvatima nije lako u BiH, ali ova Vlada čini sve da se ta situacija promijeni i možda financijski dio toliko problem koliko je bio politički dosad gdje smo zapravo, Hrvati su dali najveću žrtvu u BiH, a zapravo u političkom smislu su bili oštećeni. Vjerujete li vi da će sada situacija nakon što je g. Schmidt u izbornoj noći promijenio Izborni zakon da će se situacija promijeniti i da dolaze bolji dani za Hrvate u BiH, što mi ovdje u Hrvatskoj svi doista želimo jer na kraju krajeva, znamo kako su i Hrvati bili ovdje u Hrvatskoj i u Domovinskom ratu i da li obol stvaranju države i RH, ali isto tako veliki BiH. Hvala. Poštovani ministar Grlić Radman. korektno iznoseći uvijek zapravo ukazujući na diskriminaciju, bitno je diskriminaciju. Hrvati u BiH ne mogu biti diskriminarni to je povreda ljudskih prava na koncu konca, prema tome koristimo sve mehanizme političke i pravne pomoći. Ali iako mi ne možemo biti zadovoljni što je Bojana Krišto i ona je dobila svih Hrvata u BiH znači to je jedan paradoks, to je anomalija bosanskohercegovačkog izbornog zakona i ustava, dakle ona je trebala biti članica predsjedništva. A kad pogledate čije je glasove dobio Komšić on se predstavlja kao prvi predstavnik znači to treba promijeniti. Ali smo zadovoljni činjenicom da više nakon 23 broja od 17 23 Hrvati u Domu naroda ne mogu biti proglasani, to je prvi korak. Idemo sad dalje. **Reiner, Željko Hvala. Poštovani ministre pročitat ću vam dva citata „Ne treba ići u izbore prema starom zakonu“ ovo je izjavio premijer Andrej Plenković 17. veljače u Bruxellesu i drugi citata „Mi ako bismo pristali na održavanje izbora prema ovom zakonu koji je sada mi bismo priznali da ne podržavamo vladavinu pravu“ izjavio je ministar Gordan Grlić Radman 23. ožujka. Zašto ste promijenili mišljenje iako se ništa do održavanja izbora nije promijenilo, pa ste pozivali naše Hrvate u BiH da izađu na izbore, a jasno ste rekli da bi izlazak na izbore bilo ne podržavanje vladavine prava, a i sam premijer je rekao da ne treba ići na izbore prema starom zakonu? Od kud ta vaša promjena u stavu od toga da ne treba ići na izbore da bi to bilo da zapravo nepodržavanje vladavine prava do poziva da se izađe na izbore? Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Naravno evo dok vi se bavite citatima i traženja šta je tko rekao i da nas hvatate u tome gdje smo mi zakazali itd. mi smo bili u procesima g. Grmoja razumijete, u procesima. Znači politika je umijeće mogućeg, ono što se moglo napraviti. Pa ako ste pratili dobro i vidjeli ste da bošnjačka strana je opstruirala svaki dogovor, ako ste pratili to zašto se to tako dogodilo. Vi uvijek to gledate idealistički, vi zapravo zaboravljate da postoji neki drugi tu u BiH ne žive samo Hrvati. Prema tome, morate vidjeti na tko je što spreman i što se može napraviti u datim okolnostima. A i naravno i u međunarodnoj zajednici, pa nisu sve države blagonaklono gledaju hrvatsku poziciju. Mi smo što smo napravili to je kolosalno g. Grmoja, to je ono što nitko do sada nije napravio. Pazite, visoki predstavnik nikada nije mijenjao ono što je učinio njegov napravio, ovo je prvi puta, prvi puta i u korist hrvatskog naroda. Nema je gubi pravo na govor. Pa onda će govoriti poštovani zastupnik Vidović. **Vidović, Radoje (HDZ)** Uvaženi ministre. … na svom uvodnom ulaganju niste dovoljno naglasili uspjehe i rezultate hrvatske vlade i hrvatske diplomacije. A uspjesi su ti da ste kod ključnih međunarodnih aktera djelovali, pojasnili položaj hrvatskog naroda i da visoki predstavnik u izbornoj noći mijenja ustav Federacije, izborni zakon. Ova izmjene nisu u potpunosti vratila prava Hrvatima koja su oduzeta od Daytona do nas, nisu u potpunosti … ravnopravnost Hrvata u BiH, al su prvi put da se dio tih prava vratio. Ove odluke su također spriječile jasne pokušaje bošnjačkih političkih stranaka da potpuno politički eliminiraju Hrvate iz Federacije, a ta politička eliminacija bi dovela do teške političke krize koja bi se odrazila i na RH. Zato je ovo ogroman uspjeh, omogućio je legitimnim hrvatskim predstavnicima da sudjeluju i u vladi Federacije i u vijeću ministara i na svim drugim razinama osim predsjedništva. Zato potpora radu, nastavite tako i da riješimo i ova preostala pitanja.

Kad vidite u BiH nažalost politička načela i ona nisu zapadnjačkog tipa nego su zapravo to je jedan uzavreli kotao i plemenski osobne politike i to nije zapravo bilo jednostavno mislim. Vi ste vidjeli da su Hrvati bili vrlo korektni u BiH i predizborna kampanja bez teških riječi, bez uvreda, a s druge strane bilo je sasvim drugačijih stajališta i osobito na bošnjačkoj strani. Prema tome, ovo što se uspjelo jednom korektnom politikom naravno i potporu SAD i UK-a, tu vam je i kvinta tu je pet zemalja u toj kvinti koji nisu zapravo svi bili za oni imaju veliki utjecaj. Naravno da je nadležan visoki predstavnik, ali on isto tako je dužan pratiti druge utjecaje i nije jednostavno se oduprijeti tim utjecajima, ali je učinio jako puno samostalno. Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Gospodine ministre dugo godina pratim rad brojnih vlada i njihovu posvećenost položaju hrvatskog naroda u BiH, i bez i bez ikakve zadrške, preuveličavanja moram reći da niti jedna vlada prije nije ovoliko bila posvećena Hrvatima u BiH kao ova i vlada Andreja Plenkovića. Iako je puno napravljeno nije dovoljno to smo svjesni toga i ja i vi i hrvatska javnost, a i naši sunarodnjaci u BiH i pred nama je još posla i dosta izazova. Mene interesira s obzirom da je ovo vaša zadnja replika prije izjašnjavanja u ime klubova, vaš pogleda u neposrednu budućnost kako i na koji način nastaviti sa aktivnostima na uspostavi punog legitimiteta konstitutivnosti, jednakopravnosti hrvatskog naroda, kako doći do pozicije da Hrvati doista budu legitimno zastupljeni, ne samo u tijelima Federacije,

naravno koji je jedan palijativni, djelomični zapravo uspjeh Hrvata u BiH, dakle nije to, ne možemo reći sve je gotovo i završeno, treba raditi na, na izbornoj reformi, treba raditi na institucionalnoj funkcionalnosti BiH gdje su sva tri naroda jednakopravna i da mogu formirati vlast i mislim da smo dobili evo i Hrvati su dosta ohrabreni ovom situacijom i oni već, već su se imenovali suci upravo zalaganjem Hrvata koji kooperativni u tom pogledu, dakle bitno je sada formirati vlast i mislim da se ide u tom pogledu, u tom smjeru. A drugi aspekt je zapravo naša sada pozicija i ono što nam se možda nekad netko kaže da, uvijek kaže netko Brisel, Brisel, al vi ne možete mislim ono zamisliti da je naš globalni utjecaj male zemlje ipak prisutan, da mi sada osjetimo u tim vijećima bez obzira što su oni drugačije mislili, poštovanje, respekt jer mi smo pokazali …/Upadica: Hvala/…odlučnost, strpljenje, uložili smo napore i diplomatske kapacitete koji su prisutni kod nas. **Reiner, Prije nego što nastavimo mi ćemo napraviti iz tehničkih razloga jednu kratku stanku, pa ćemo se ponovo naći u 13 i 15 minuta.

Poštovane kolegice i kolege evo stanka nam je istekla pa bih prvo pitao želi li izvjestiteljica odbora uzeti riječ? Da, poštovana Zdravka Bušić, predsjednica Odbora za Hrvate izvan RH. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, Odbor za Hrvate izvan RH na sjednici održanoj 26. listopada 2022. godine usvojio je zaključak i predložio Hrvatskom saboru donošenje odluke o provedbi objedinjene rasprave o Izvješću o provedbi Deklaracije Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH za 2020. te izvješće za, također isto izvješće za 20 samo Sukladno Članku 89. Poslovnika Hrvatskoga sabora odbor je predmetna izvješća razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH za 2020. godinu odbor je raspravio i prihvatio na svojoj sjednici, ranijoj sjednici te predložio Hrvatskom saboru njegovo prihvaćanje s većinom glasova. A Izvješće o provedbi Deklaracije za '21. godinu odbor je raspravio na svojoj 15. sjednici održanoj 26. listopada '22. godine. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova predložio Hrvatskom saboru prihvaćanje Izvješća o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskoga naroda u BiH za '21. godinu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani nevidljivi ministre žao mi je da danas nije tu još dalje s nama, ali evo valjda će biti prilike kasnije. Pobjednici u ratu, a gubitnici u miru. Možda je to i najbolja rečenica koja opisuje Hrvate BiH. Upravo zahvaljujući Hrvatima BiH je '92. godine postala samostalna i neovisna država jer su Hrvati izašli na taj referendum i omogućili da velika većina građana prihvati neovisnost BiH. Upravo su Hrvati bili ti koji su se uspjeli prvi vojno opremiti u borbi protiv velikosrpske agresije još kada su neki govorili da to nije njihov rat. Upravo su Hrvati bili ti koji su pružili ruke bošnjačkim izbjeglicama diljem Jadrana, nekoliko stotina tisuća tijekom '93., '94. i '95. godine i to u doba najvećih sukoba između Hrvata i Bošnjaka i najveće ofenzive armije BiH pokrenute prema Hrvatima posebice središnje Bosne. No, nažalost danas je situacija drastično drugačija. Hrvatska je upravo potpisivanjem Washingtonskog sporazuma omogućila stvaranje Federacije BiH koja je trebala biti u konfederaciji sa RH i to ne trebamo zaboraviti. I upravo zahvaljujući HVO-u i hrvatskoj vojsci i vojno-redarstvenim akcijama oslobođen je veliki teritorij BiH. Drvar, Glamoč, Grahovo, Šipovo, Jajce, Kupres, Mrkonjić Grad i niz drugih područja koje su upravo oslobodile snage HVO-a i hrvatske vojske. I Hrvatska je potpisivanjem Daytonskog sporazuma stvorila i dovela BiH do trajnog mira. Nažalost, upravo kao što sam rekao pobjednici u ratu, gubitnici u miru je oznaka hrvatskog naroda BiH. Od 2006. godine Od 2006. godine raznim odlukama visokih predstavnika hrvatski narod je sveden doslovce na razinu nacionalne manjine gubitkom brojnih političkih prava. I tu treba otvoreno reći da od 2006. godine se gotovo ništa nije pokrenulo što se tiče Hrvatske u zaštiti interesa Hrvata BiH bez obzira koja vlada bila. I nitko ne spori da ministar nije bio 24 puta u BiH, da premijer nije govorio o BiH, ali rezultati nisu oni koji priželjkuje prvenstveno hrvatski narod BiH. Izmjene izbornog zakona u izbornoj noći je samo djelomično ispravilo nepravdu bivših visokih predstavnika ali daleko je to od onoga, a to je da Hrvati mogu birati svog člana predsjedništva, a da to već po 4 put nisu odradili Bošnjaci za njih. I kao što sam rekao u politici se uvijek mjeri rezultat. Ministar kaže politika je umijeće mogućega. Točno, politika je umijeće mogućega, ali mi moramo shvatiti u kojoj poziciji je RH. RH je potpisnica Daytonskog

u pregovaračkim pozicijama mora u startu i je u startu jači od položaja bošnjačkih unitarista. I onda nam se dogodi da jedan bošnjački unitarist progura rezoluciju u Bundestagu kojima optužuje hrvatsko vodstvo političko BiH za separatizam, a da Hrvatska to kao punopravna članica i saveznica Njemačke nije uspjela stopirati, to je poraz hrvatske diplomacije. Poraz hrvatske diplomacije je za mene osobno kada premijer sa sultanom Erdoganom razgovara o BiH i predsjednik države isto tako. Kakve veze ima Turska sa BiH, niti je potpisnik bilo kakvog mirovnog sporazuma, niti je bila svjedok potpisnik tih istih mirovnih sporazuma. Ovakvim činom mi omalovažavamo sebe. Taj isti Erdogan je dan prije dolaska u Zagreb jasno rekao da je protiv izmjene Izbornog zakona u BiH, da o njemu treba razgovarati u to doba 3 člana predsjedništva i nitko drugi i onda ga primi predsjednik države, pa ga primi premijer i s njim razgovara o BiH. Nemojte sami sebe ponižavati i ponižavati hrvatsku diplomaciju. To je kao da Erdogan s vama razgovara o pitanju Kurda u Turskoj. I znate kad će s vama razgovarat Erdogan o tome? Nikad, niti ga zanima vaše mišljenje o, sa odnosu Kurda, a vi Erdogana pitate o statusu Hrvata u BiH. Nemojte sebe omalovažavati. Svaka pomoć Hrvatima u BiH je dobrodošla, svaka kuna koja je utrošena za područje gdje žive Hrvati je dobrodošla, međutim opet se vraćamo da nema rezultata, rezultat kaže ovo da je trenutno Hrvata u BiH oko 330 tisuća, 43 do 4% od predratne brojke, da imamo najveći pad u odnosu na ostala dva konstitutivna naroda i da smo ponovno gubitnici u miru, to je rezultat, a on se na kraju mjeri. Pustimo popis stanovništva koji govori da nas ima preko 500 tisuća, oni koji žive u BiH i službeni i crkveni podaci kažu da je do 330, do 350 tisuća Hrvata. Hrvati ni dan danas nemaju svoj TV kanal na hrvatskom jeziku, nemaju one osnovne stvari koje imaju neki drugi narodi. Jučer Milorad Dodik govori da će kad-tad Republika Srpska biti samostalna. Mislite da neće? Neće oni stat na tome dok ne budu ostvarili svoja prava, a Hrvati BiH se bore za mrvice sa stola da im se vrati ono što je potpisano mirovnim sporazumima, a da ne pričam da bi se itko usudio reći iz hrvatske diplomacije da je vrijeme i da je jedina mogućnost opstanka dugoročno hrvatskog naroda stvaranje zasebnog entiteta odnosno Hrvatske federalne jedinice koja ne mora biti granično povezana, rat je daleko iza nas i samo na taj način bi taj hrvatski narod opstao, ali treba imati hrabrosti pa to reći i to je neka diplomacija i lupiti šakom o stol i reći e ljudi sad je dosta. Nego dok se mi izborimo za prava Hrvata u BiH ovim tempom bojim se da Hrvata u BiH više biti neće. Hvala vam lijepa. u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem. Kolegice i kolege, krenut ću od kraja izvješća i jednog i drugog i početi konstruktivno, pohvaliti ono što valja, a ono što valja je u osnovi rad Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, međutim nažalost puno važnije je ono što stoji u prvom dijelu jednog i drugog izvješća, a to je konkretna politička potpora koja je izostala. Dakle nema nikakve sumnje da Hrvatima u BiH treba i materijalno pomoći i prije svega njihovim bitnim projektima jer ako Hrvati ne opstanu i i demografski i politički u BiH i Hrvatska, pogotovo jug Hrvatske je dugoročno neodrživ. Odgovorio bih kritičarima koji govore zašto se šalje novac Hrvatima u BiH. Ako uđete malo u meritum jasno vidite da se posredno nazad vrati puno više tog novca. Jedina zemlja s kojom Hrvatska ima vrlo ozbiljan suficit trgovinski je BiH, a to dobrim dijelom se može zahvaliti Hrvatima u BiH. Taj suficit nadmašuje više od 1000% sredstva koja se šalju za projekte Hrvata u BiH. Isto tako džentlmenski Hrvati u BiH su odustali od nekih vlastitih interesa za interese RH i konkretno HEP-a, spomenut ću samo akumulaciju Buško Blato gdje se uzima mizerna naknada, a trebala bi biti puno veća iz te neke međuhrvatske solidarnosti, bit ćemo solidarni prema Hrvatskoj i HEP-u, da ne ulazim u to dalje. No prije svega treba reći to da su Hrvati u BiH narod koji je sposoban sam i to se dobro vidjelo u godinama nakon rata kada smo imali vrlo brzi razvoj hrvatskih krajeva, imamo zastupnika iz Kreševa, on to dobro zna da u Kreševu nije bilo nezaposlenih, nikle su neke tvornice, primjerice neću nikoga reklamirati, ali u velikoj tiskari u Grudama se tiskaju francuski državni udžbenici za javne francuske škole, dakle oni su bolji od svih francuskih tiskara i pobjeđuju na tom natječaju. Dakle nije to nikakav ni nesposoban, ni grebatorski narod, međutim kako su Hrvati u BiH gubili politička prava išlo je i gospodarsko gušenje jer se mijenjala raspodjela sredstava, porezni koeficijenti, sve je to dovelo do ekonomske stagnacije i iseljavanja. to je izravna posljedica političke obespravljenosti, a onda posredno i oduzimanjem prava na pluralizam i zdravu političku dinamiku unutar vlastitog korpusa, spriječena je istinska borba protiv kriminala i korupcije i nepotizma u vlastitim redovima, dakle problem Hrvata u BiH je eminentno politički i treba im konkretna politička pomoć. Treba im konkretna politička potpora da vrate stvarni konstitutivni i ravnopravni status kojeg su izgubili nametnim odlukama međunarodne zajednice, ako bi došlo do toga da opet budu i politički svoj na svome uvjeren sam da Hrvatima u BiH vrlo brzo ne bi trebala nikakva materijalna i financijska pomoć iz Hrvatske već bi bilo obratno oni bi mogli pomoći i Hrvatskoj, a to najvažnije je nažalost izostalo u djelovanju RH. Dakle izostala je konkretna politička potpora RH u potpuno opravdanim zahtjevima za ravnopravnost i daytonska načela. Zašto toga nema budući da je Hrvatska punopravna članica EU i NATO Moje objašnjenje je jasno, riječ je o jednoj mlakoj poltronskoj politici, ljudi koji se više brinu o svojim budućim europskim karijerama nego hrvatskom nacionalnom interesu. Nemam sada vremena da se opet vraćam na slučaj Marije Pejčinović Burić, ali taj slučaj najzornije svjedoči o tom mehanizmu na djelu. Deklaracija o položaju hrvatskog naroda u BiH donesena je 14. prosinca 2018. i u svom najvažnijem političkom segmentu ističe jednakopravnost i legitimnu zastupljenost Hrvata u BiH. Čuli smo prigovore da je Most nije podržao, pa nije podržao zato što je razblažena, jer su odbijeni amandmani, jedan koji se odnosi na obvezu Hrvatske da pruža pravnu pomoć pripadnicima HVO-a i druga da RH dva puta godišnje šalje izvješća Vijeću sigurnosti UN-a i najvišim tijelima EU o kršenju političkih prava Hrvata u BiH, to je maknuto, dakle dobili smo light verziju, ali i ta light verzija se, na koncu, ne poštuje. Izvješća o provedbi Deklaracije dolaze kasno, primjerice, ovo za 2020. više od godinu dana nakon što je sačinjena. U rujnu je završeno i poslano, godinu i mjesec dana čekamo da dođe u Sabor. Zašto? Sva izvješća više-manje slijede istu šprancu koja se samo ažurira događajima u određenoj godini. Neki dijelovi su potpuno nesuvisli, primjerice, citiram, jednako tako, snažno će se podupirati svi projekti hrvatskih institucija koji doprinose očuvanju konstitutivnog statusa Hrvata u BiH, kultura, znanost, zdravstvo, branitelji, prava pripadnika HVO-a, ovo nema veze sa konstitutivnim statusom, to je politička kategorija. Obećava se u tekstu Izvješća kako će se stvarati preduvjeti za ostanak mladih ljudi i inicirati investicije hrvatskih kompanija u BiH, o tome najbolje govori potemkinovski potez kamena temeljca za tvornicu kečapa u Kruševu pored Mostara gdje je Plenković položio kamen temeljac, obećavalo se 10 tisuća ljudi dolje da će se zadržati, prošlo je 2 godine, ne samo da se ništa nije napravilo, samo je kamen i dalje tamo nego je Podravka javno demantirala da nije ni mislila tu ništa investirati, dakle tipična politička prevara. Netko je rekao od zastupnika vladajuća, acta, non verba, pa evo vam acta, gdje je tvornica kečapa? Bolje da ste im lijepu riječ rekli nego položili taj kamen temeljac, lijepa riječ bi zvučala trenutno ugodno, a ovoj je bilo golemo obećanje od kojeg na kraju razočarenje, nikom ništa. Spominje se kako među izvješćima o bitnim aktivnosti predsjednika Vlade, da je bio na misi povodom ustoličenja novog biskupa Palića pa se sastao s biskupom Komaricom pa reisom Kavazovićem, itd., nije dobro. Dakle ovo unižava Hrvate u BiH na razinu vjerske zajednice, a oni su nacija, oni su politički konstitutivan narod. Dakle ne treba se ponašati kao da je još uvijek dolje milet sistem ili teokracija pa da kao konzul Daville u Travničkoj hronici Andrićevom prvo sastanete sa velikim vezirom, to je visoki predstavnik, a onda sa fratrom, popom i hodžom, ne umanjujući ulogu vjerskih zajednica u BiH. Imamo hrpu birokratskog novog govora briselske provenijencije potpuno nepronično, pa tako čitamo kako se Ministarstvo vanjskih poslova nastavilo snažno zalagati za afirmaciju načela konstitutivnosti, Ministarstvo je nastavilo davati snažan doprinos u ispunjavanju ustavne obveze RH koja proizlazi iz čl. 10. Čim kažu da su nešto snažno radili, čitaj da nisu radili nikako. Dakle prebaci riječ snažno u nikako i dobit ćeš istinu, dragi čitatelji izvješća. Ima ovo replace opcija u Wordu ili zamijeni, dakle snažno stavite nek promijeni se u ništa, to je onda to. Onda slijedi još nekoliko dobrih šala u izvješću o radu Ministarstva vanjskih poslova, citiram, Hrvatska se nastavila aktivno zalagati za afirmaciju ustavnog načela konstitutivnosti naroda, u sklopu tih nastojanja Hrvatska kontinuirano upoznaje svoje europske partnere s važnošću očuvanja ustavne strukture zemlje, kao da oni to ne znaju, a onda se ti naši dični europski partneri izravno zalažu za ukidanje konstitutivnih naroda, poput njemačkog parlamenta. A što se čuditi tome kad je bivša Plenkovićeva ministrica vanjskih poslova danas na istoj poziciji? Dirljivo je pročitati i sljedeće, citiram, imajući u obzir kako slijedi izborna godina RH snažno i na svim razinama ukazivala na potrebu postizanja političkog konsenzusa ključnih političkih stranaka u BiH u okviru Izbornog zakona. Snažna na svim razinama, čitaj mlako i nigdje. Kako postići taj konsenzus s bošnjačkim strankama? Zašto bi Bošnjaci ispustili batinu iz ruke koju im je servirala međunarodna zajednice Petrićevim amandmanom? I na kraju se dogodilo, što se dogodilo, Izetbegović ih vukao za nos. Pa onda u okviru Vijeća sigurnosti UN-a Hrvatska redovito na konstruktivan način sudjeluje u raspravama i poziva na otvoreni dijalog o BiH. Imamo u Izvješću 2000. o zračnom prometu da je bio let Croatia Airlinesa Zagreb-Mostar, sljedeće godine ga nema, a nemamo ni naznaku zašto ga nema i hoće li ga ikada više biti, a od strateškog je interesa. U 2021. spominje se pomoć da je povećana donacijom 240 tisuća doza cjepiva, međutim, hrvatski porezni obveznici koji su ih platili imaju pravo znati što je bilo s tih 240 tisuća doza cjepiva. Jesu li iskorištene ili su završile kao medicinski otpad, kao i golema cjepiva u RH? I u '21. I u '21. predsjednik Vlade, citiram, predvodio i usmjeravao napore RH u zalaganju za jačanje položaja hrvatskog naroda u BiH. E sad, ja sam diplomirao filozofiju i prošao sam dosta metafizičkog teksta, ja vam garantiram da je Martin Heidegger mala maca prema ovom izričaju kako je naš vrli predsjednik Vlade, citiram, predvodio i usmjeravao napore u zalaganju za jačanje nečega. U ovom Izvješću zapanjuje i otvoreno od vremena legendarnog Tončija Staničića neviđeno isticanje da je ravnopravnost Hrvata u BiH tek 4. točka temelja politika RH prema BiH, kao prva se navodi privrženost, cjelovitost i otpornosti BiH, kao druga unaprjeđenje bilateralne suradnje s BiH i 3. zagovaranje europskog i atlantskog puta BiH. Tek 4. ravnopravnost Hrvata. Ono što može tješiti Hrvate u BiH je važna činjenica u ovom Izvješću, citiram, predsjednik Vlade pratio je situaciju u BiH. I ja intenzivno pratim Napoli u zadnje vrijeme pa im nema neke koristi od toga.

prešutiti u smislu reakcije, ali ne mogu se načuditi mislim ovom izlaganju i seciranju skalpelom, a u nekom trenutku onda i udarac maljom. Ali uglavnom ovo što g. Raspudić iznosi i kao političar i kao intelektualac to su apsolutno promašene teze, on to govori iz svog ureda, kabineta profesora znači važe svaku riječ, svaki zarez il je nešto na prvom mjestu na drugom mjestu itd. Gospodine Raspudić vi reagirate osjećajima, a ne činjenicama prema tome činjenice vas opovrgavaju, demantiraju, apsolutno ne poznate procese niti diplomacije niti politike. Na početku ste rekli da je politika umijeće mogućeg, a onda kasnije se demantirate vi sami. Da je izostala politička potpora, pa upravo je politička potpora najvažnija. Ovo bi vam trebao biti ogledni primjer kako se vlada i sve njene institucije i tijela državne uprave svako na svojoj razini i svako u skladu s mogućnostima kako su se i politički i izvorno po izvornoj nadležnosti umrežila sa onim tijelima vlasti u BiH u interesu naravno hrvatskog naroda u BiH. I vi upravo koji dolazite iz BiH trebali biste to prepoznati, trebali biste to prije svega evaluirati dakle vrednovati, trebali biste vidjeti zapravo što je doista u BiH što se od toga dogodilo. Ja vam ne sporim da budete kritički orijentirani imate pravo na to, ali ovo sve što govorite, govorite krivo oprostite. Nije točno. Naravno vi ćete i dalje govoriti uvijek isto jer uvijek imate isti izričaj, vi ga nimalo ne mijenjate, vi ne date, mislim ja vam pokušavam nekako ukazati evo da smo svi vezani zapravo ovdje. Država je ovdje odgovorna, država to ste vi kao zakonodavno tijelo, ali vi iz komoditeta navike uvijek znate ono za položaj hrvatskog naroda je tradicionalna odgovorna Katolička crkva i izvršna vlast i ništa ja neću ništa radit, izvolte Plenković, izvolte hrvatska diplomacija itd. Pa dajte malo introspektivno vidite ovo što se učinilo. Vama smeta što je predsjednik vlade nazočio negdje, za ime boga mislim to je jedan narativ, jedno izvješće koje je pisano na način da bude razumljivo, da bude tako i tumačeno, da vam olakša zapravo proces praćenja kronološki što se sve događalo. Ako vam taj papir sve unutra što je unutra inkorporirano sa konkretnim potezima, konkretnim djelovanjem ne dokazuje nešto onda mi je jako, jako žao. Ali evo odgovorit ću vas ja se slažem da nisam o tvornici doista puno znao i na koncu i ne moram, ali znam onog tko zna pa sam evo i razgovarao s kolegom Milasom. Znači tvornica o kojoj ste vi kazali raste, branitelji rade i proizvode za Podravku paprike, rajčice ove godine zahvaljujući suradnji s Podravkom urod i proizvodnja tri puta povećane, tisuće obitelji vezano na ovu, preko stotinu branitelja. Znači ovdje je naglasak na pomoći branitelja kao najranjivijoj populaciji, braniteljskim udrugama koje se bave upravo uzgojem kultura koje otkupljuje Podravka, znači tvornica je dio samo te priče, a ovdje je važna ta braniteljska populacija. Prema tome, g. Raspudiću raspitajte se malo, vidite mislim šta se događa itd., ovako vi isto širite mislim krive informacije, neću reći lažne, ali ispada da su lažne, netočne vi isto tako obmanjujete javnost. A ovdje zapravo činjenice govore protiv vas vodite vi ste intelektualac, znači načelo, načelo čvrsta načela činjenica i ono što je doista, što je točno, a nije točno ono što ste vi rekli. Prema tome, sad sam vam ja iznio ono što je točno. Evo, hvala lijepo. Ja vas molim da prezentirate u saboru fotografiju te tvornice u Kruševu na to mjesto gdje je položen kamen temeljac. Vi sad govorite o nekakvom otkupu rajčica od branitelja, a govorilo se o tvornici koja će vezati 10.000 ljudi uza se, koja je trebala biti lani završena, a ne samo da je nema nego je Podravka javno demantirala da je ikada i htjela investirati. Dakle, tipična predizborna floskula i laž u tom trenutku. Ja sam zaboravio na to bio iskreno, ali pozorno čitajući vaše izvješće vi navodite da je Plenković položio kamen temeljac za tu Potemkinovu tvornicu, pa da ste barem vi pogledali maknuli biste to da se ne brukate. Drugo, stavljate mi krive riječi u usta, da sam ja rekao da je politika umijeće mogućeg, takvu banalnu frazetinu ja nikad ne bih rekao jer ja smatram da je pravi politički čin upravo nemoguće u postojećoj unoj paradigmi, kao što i vi ne vidite nikakvu mogućnost da se više uradi ja vidim da se može i kad budemo na vlasti to ćemo raditi, a nećemo raditi ovo što radite vi varate ih dole i lažne podizati Potemkinove tvornice.

Gospodine Raspudić siguran sam da nećete nikada doći na vlast sa takvim iskustvom koje zapravo nije iskustvo, sa takvim znanjem koje zapravo nije znanje, pa se treba čuvati državu, voditi državu. Ja nisam siguran gospodine da ćete vi biti u stanju čuvati i dvije nacrtane možda guske, a kamoli državu. Ovo g. Raspudić da ćete vi doči na vlast politikantstvom obmanjivanjem javnošću i zapravo imate samo političkim aktivizmom, a bez činjenica, ja naravno izbori će biti, ali ja sam siguran da će građani prepoznati da vi niste onaj oni koji će štititi državne hrvatske interese i nacionalnu hrvatsku politiku, niti imate iskustvo, niti imate znanje samo ćete upropastiti hrvatsku državu i hrvatske interese ako dođete na vlast. Poštovani zastupnik Raspudić dignuo je povredu Poslovnika. A evo vi koji u izvješće stavljate na stranicu 5 kao važno postignuće Andreja Plenkovića kamen temeljac za tvornicu koja je slijedeće godine trebala proizvoditi 10.000 ljudi držati i nema je, ja vam možda ne znam čuvati nacrtane ovce ali vi lijepo nacrtajte tu tvornicu pa onda je pokažite i recite evo vidite tvornica

da je diktatura i način razmišljanja takva i u cijelom društvu, ali mi živimo u demokratskoj Hrvatskoj gdje će građani na izborima odlučiti u kojem smjeru žele ići. I definitivno mi MOST-ovci kada uđemo u vlast nećemo čuvati koruptivnu hobotnicu nego ćemo ju obezglaviti. Nećemo čuvati sve one lopove koji su živjeli od Hrvatske, a ne kao mnogi oko vas za, dakle

Hvala. Poštovani ministre, ovi vaši napadi na MOST pokazuju i određeni vaš strah. Dakle, onome tko nije opasnost i tko nema šanse ući u vlast se to ne govori jel tako, on je irelevantan, ali napadi koje osobno vi sa ministarske pozicije a onda i putem vaših ovih trbuhozboraca ovdje u Hrvatskom saboru, ali na koje mi više i ne reagiramo, dakle koje vi vršite samo su da smo mi jako blizu toga da obnašamo najviše funkcije u ovoj našoj zemlji i budite sigurni da ćemo za razliku od vas voditi računa o hrvatskim nacionalnim interesima, o Hrvatima u BiH i o svemu onom što vi kroz cijelo vrijeme niste radili osim kada bi vas mi našim kritikama natjerali da barem načelno o tome govorite da se vi kao nešto zauzimate, a zapravo ne radite ništa. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Grlić Radman. Naravno gospodine Grmoja, pa ja znam zapravo vašu ulogu i vaš aktivizam. Vi uglavnom djelujete uvijek izvan sabora radeći razne performanse, to mi je jako poznato i objavljujete tvitove, uvijek je to ne mogu reći da je poluistine, manje od poluistine i zapravo ništa nije istinito u tim tvitovima i uvijek radite performans. Mislim da bi bilo zapravo jako dobro da vi radite performans možda u kazalištu Kerempuh ili možda bi bio primjereniji vraćanje onog, onaj naziv koji je nekad imao ovaj kazalište Jazavac to bi bilo primjerenije.

možete to malo iskomentirati. I možete li iskomentirati jednu nepobitnu po meni činjenicu da je Andrej Plenković i ova vlada uspjela nametnuti hrvatsko pitanje u BiH nakon 15-ak godina neobjašnjive zapostavljenosti istoga, nametnuti ga kao ključno vanjsko politički prioritet RH, da je da je Andrej Plenković i ova vlada uspjeli za ovakvu politiku prema BiH osigurati potporu i američke administracije i dijela zemalja EU što je rezultirao i nametnutim izmjenama izbornog zakonodavstva. Prije nego što odgovorite kolega Raspudić dignuo je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Članak 238., vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika, konkretno zastupnika i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića. Zastupnik je rekao da 15 godina neobjašnjivo je bilo zapuštena ta tema. U to vrijeme je Gordan Jandroković bio ministar vanjskih poslova. Dakle, nije dobro da se tako ružno govori o Gordanu Jandrokoviću i njegovom radu kao ministra vanjskih poslova dok on nije prisutan u sabornici pa molim da ga se ne vrijeđa na takav način. Dobro, to nije bila naravno niti uvreda, a vi to vrlo dobro znate. Lijepo ste to stilski ovaj uobličili međutim ja vam sad moram dati treću opomenu kao što znate ovaj već sam vam skrenuo pozornost da imate dvije, tako vam moram oduzeti riječ do kraja rasprave o ovoj temi. Kolega Barbarić digao je isto povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik?

to je isto bila replika pa i vi dobivate opomenu. Poštovana zastupnica Baradić. Aha pardon

Bio odgovor, nemoj, onda molim vas pazite ovaj kad me ispravljajte onda pazite jer ja, ja dosta dobro pazim, a ako me ispravite onda nek to bude ispravo. Poštovani zastupnik Brkan, izvolite. Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani ministre evo u ime svih nas trbuhozboraca da odgovorimo gospodinu Rapudiću i Grmoji. Vijest na hrvatskom medijskom servisu iz Mostara od 9. rujna 2022. godine, berba hercegovačke rajčice i paprike u punom jeku. Prije 3 godine pokrenuta je organizirana poljoprivredna proizvodnja u Hercegovini za poznatog kupca Podravku. Ima slika, ima teksta i gdje gospodin magistar vlasnik tvornice Marinada Antonio Ćorić kaže, znači fale se rekordnim urodom paprike roge i svega ostaloga, Ćorić je istaknuo, kaže ovako, radovi na izgradnji tvornice za preradu voća i povrća su pri kraju, potvrdio je Ćorić. Dio opreme za tvornicu je stigao, la la la, la la la, to je bio prvi projekt u kojem jedna prehrambena tvrtka gradi proizvodni pogon, idemo dalje, onda kaže dugoročno bi uz ovaj projekt moglo biti vezano i do 40 tisuća ljudi, ima slika koliko god hoćete, ima teksta, a ja vjerujem da i u Hercegovini ima ljudi koji znaju malo više od vas. Odgovor poštovanog ministra, a ostali smo dužni i odgovor kolegi Barbariću, njemu je trebao odgovoriti ministar, ali eto došlo je do male zbrke, pa evo izvolite ministre. ne može se dokazati na taj način, a točan je upravo vaš sud kojeg vi ne možete, evo ne možete ga racionalno opovrći, kako možete mislim ako imamo podatke znači imamo sa relevantnih mjesta, evo i g. Milas je kazao, vi ste kazali, znači prati se, prema tome ovo što je rekao g. Raspudić je ipak obmanjivanje, to nije točno znači što je rekao, kamen temeljac je postavljen, tvornica ima jedan dio priče, a ovdje je briga o braniteljskim udrugama i braniteljima i njihovim obiteljima, zapravo ono najvažnije što je ovdje u svemu tome jel. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Miletić je dignuo isto povredu poslovnika, imate dvije već…/Govornik se ne razumije/…. dakle vi, oprostite mi, dakle trudimo se stvarno bit ljubazni i kulturni prema, na koncu institucije koju predstavljate, dakle vi ono drumom, a mi šumom, dakle igramo u kope, vi u špade. Dakle kolega Raspudić je rekao da nema tvornice, nema tvornice, nema pečata, a onda kolega pokazuje neke slike i kaže ide izvoz ide, al nema tvornice za koju se polagao dakle kamen temeljac i to je jedina istina, nitko ne obmanjuje nikoga. Kolega Miletić ovaj znate i sami to je bila replika, a ja sam vam skrenuo pozornost da imate već dve, sad imate treću, pa moram vam oduzet riječ do kraja rasprave o ovoj temi. Odgovor poštovanog ministra kolegi Barbariću. Pa evo sve smo rekli, ne treba više ništa tu dokazivati, tu, tu su se fokusirali na jednu situaciju koja ima jednu svoju dinamiku izgradnje. Ja sam kazao dakle argumente, znači tvornica treba se vezati uz hrvatske, udruge hrvatskih branitelja i njihove obitelji, to je fokus. Kazao sam da je proizvodnja povećana 3 puta, prema tome to su, to su činjenice i to su dokazi, ne znam oko čega se tu moramo ovaj sada raspravljati, to mislim nije zapravo na koncu ni predmet ovog, ovog izvješća. Ovo izvješće je zapravo jedna kompilacija svih onih aktivnosti koje smo mi dosada poduzeli. Naravno na trenu to sve ovisi i o onima koji su inicirali sve skupa i oni koji će raditi u interesu, a kazao sam da su ovdje branitelji i njihove udruge i njihove obitelji zapravo u fokusu ove tvornice i proizvodnja raste 3 puta, evo to sam vam kazao, to je ono što je činjenica. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo ministre. Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik i potpredsjednik HS Davorko Vidović, izvolite. (Nezavisni)** Evo kolegice i kolege ja sam pažljivo pročitao tih po 30-tak stranica svakog od ova dva izvješća i zapravo gotovo da ne bih imao što tu komentirati. U odnosu na ambiciju koju su ta izvješća imala očigledno su ona i pogodila tu svrhu i tu ambiciju, međutim u jednom trenutku sam se zapitao kada bih čitao takvo izvješće ili takva izvješća o tome što smo mi kao Hrvatska napravili recimo za nacionalnu manjinu u Mađarskoj, mogao bi biti iznimno zadovoljan za Hrvate u Pečuhu, ne znam kako se zove Zombatelju, tamo gradišćanske Hrvate, novac za kulturne programe, za bolnice, za kazališta, stipendije, za održavanje tog kulturnog života, pa i povećanje nekakvih gospodarskih mogućnosti itd., sve su to dobre, dobre stvari protiv kojih ja mislim nitko nema ništa i nešto što bi svakako bilo dobro i trebalo nastaviti. No međutim, no međutim, ovdje je riječ o izvješću koje se odnosi na Hrvate u BiH, a BiH su nešto sasvim drugo nego Mađarska i Pečuh i negdje sa žaljenjem mogu konstatirati da od sredine ili od početka '90.-tih godina mi kao hrvatska politika imamo ozbiljan i veliki problem s time kako i na koji način se odnosimo prema pitanju BiH, pa u tome i prema položaju Hrvata u toj, u toj zemlji, u toj državi. Prve disolucije koje su se desile unutar HDZ-a, ogromni, ogromne rasprave koje su se vodile početkom ili sredinom '90.-tih godina središnje pitanje je bilo pitanje BiH. Ja nažalost '22.g., a 20, 30-tak godina sam zapravo u politici ne nalazim da smo uspjeli pronaći formulu i pronaći rješenje za te ozbiljne probleme i ne znam da li bi pri tome mogao adresirati samo jednu stranku ili samo jednu političku opciju jer mi se čini da je narativ prema Bosni postao sastavni dio ja bih rekao ukupnog političkog narativa u Hrvatskoj i da očigledno ono što mi zagovaramo i što predlažemo ili u skladu s čime se ponašamo ta paradigma traži ozbiljno preispitivanje. postavlja se pitanje, intenzivno smo se bavili kao politika zadnje 2.g. izbornim sustavom u BiH, bi li Hrvati u BiH živjeli bolje i za jotu da je recimo Borjana Krišto izabrana za predstavnicu hrvatskog naroda u predsjedništvu BiH. Koliko i u kojoj mjeri se radikalno ili manje radikalno promijenio položaj Hrvata kada je riječ o intervenciji visokog predstavnika neposredno nakon izbora ili se suštinski problemi zapravo našega naroda ili dijelova našega naroda koji je tamo konstitutivan narod u BiH ne mijenja bitno naprosto zato što oni čine sastavni dio jedne disfunkcionalne zemlje, jedne države koja je nastala ja bih rekao na razvalinama i na nasljeđu teškoga, teškoga ratnoga sukoba svih protiv sviju. Koja ima ja bih rekao upravo tom činjenicom snažno obilježen svoj razvoj ako se uopće može razvojem nazvati ono što se događalo u proteklih 25 godina u BiH. Ne mogu se složiti s onima koji misle da se Hrvatima BiH može pomoći samo tako da se evo pa između ostaloga grade i nekakvi pogoni, da se donira bolnicama, školama, fakultetima što je velim poželjno. Ne mogu prihvatiti da je borba za dobar položaj Hrvata nešto što se može odvojiti od borbe za dobar položaj i Srba i Bošnjaka u toj zemlji. Nema dobroga života za Hrvate niti opstanka za Hrvate u BiH ako nema dobroga života i opstanka za Srbe i za Bošnjake u toj državi. To je promjena paradigme. Da, nema kolege Raspudića, mora se razgovarati s velikim vezirom, mora se razgovarati sa popom, sa svećenikom i sa hodžom, ako se želi da se toj disfunkcionaloj zemlji toj državi pomogne, a da se na taj način pomogne i Hrvatima koji žive u toj zemlji. Neki pomaci su se ako dozvolite ipak dogodili na ovim izborima. 458 tisuća ja bih rekao uglavnom Bošnjaka nije glasalo za kandidata Stranke Demokratske akcije, glasalo je za Bečirovića i za Komšića i to je činjenica koju bi trebalo uzeti u obzir. Podsjetio me je jedan moj poznanik iz Banja Luke i na činjenicu da mu je otac Srbin, majka Muslimanka, a da on živi u braku sa Hrvaticom. I pitao je kud ćemo zaboga mi i ja i moja djeca, u koji tor da nas se smjesti. Građanska BiH nije inkompatibilna sa državom BiH u kojoj će se prvo identitetsko pitanje, a to je nacionalno ili etničko pitanje, nisu to dva inkompatibilna principa. I Srbi i Hrvati i Bošnjaci u 95% možda sam i premalo rekao svojih interesa su potpuno identični. Svi oni i jedni i drugi i treći žele živjeti u zemlji u kojoj se može živjeti, u kojoj se može raditi, u kojoj neće biti korupcije, iz koje se neće iseljavat osim Hrvata koji su otišli, otišlo je i preko 300-400.000 Srba, imaju svoj entitet, imaju svoju kvazi državu tamo. BiH nije dobro mjesto za život ni za koga, pa ni za Hrvate. Ono što ja mislim da bi hrvatska politika mogla i mogla napraviti i morala napraviti s obzirom na činjenicu da smo kao što volimo to reći, regionalno tako pozicionirani da smo jedina članica EU na tom prostoru bivše Jugoslavije, da smo snažno integrirani i u sve druge euroatlanske integracije, da možemo odigrati puno pozitivniju ulogu, da možemo biti manje sitničavi, malo manje etnički u nacionalnom smislu sitničavi nego što to možda mogu Srbi ovaj ili Bošnjaci u ovom trenutku. Tu velikodušnost koju mi možemo pokazati kao oni koji su otvoreni prema razgovorima sa drugim narodima tamo, a što je conditio sine qua non za rješavanje pitanja Hrvata, mi možemo ponuditi kao našu inovativnu, proeuropsku, ali i prohrvatsku i probosansku politiku. Ja ne vidim taj smjer u onome što mi radimo zadnjih nekoliko desetljeća, neću reći samo godina. Ne vidim da je riječ o iskrenoj borbi da ljudi tamo doista dobro žive. Ono što nije dobro za Srbe, što nije dobro za Bošnjake, nije dobro ni za Hrvate. Ne može biti dobro, niti se može ostvarivat bilo koji hrvatski i nacionalni interes, a da se pri tome, da to ne bude i interes i druga dva naroda koji žive u toj zemlji. Dakle, ja podržavam sve one napore iako će mi netko s pravom reći pa moraš imat sugovornike tamo, ali ja sam uvjeren da sadašnja stanje koje je perzistentno, sadašnje stanje dovodi do toga da se svi ukotljuju u ta tri nacionalna tora i u političke stranke koje ga najbolje reprezentiraju po shvaćanju ili koje se žele same nametnuti kao oni koji vode, koji vode i definiraju položaj. Pomoći, pokazati šta znači EU i pokazati i pomoći im da to shvate i Srbi i da to shvate Bošnjaci, to bi čini mi se bio put koji pomaganje cijeloj BiH ako želimo doista da se afirmira i hrvatski narod u cijelosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Da ja odgovorim Nini Raspudiću o onom kamenu, najprije ide kamen, onda nakon toga dolazi krš i završava s maslinom, tako barem pjesma govori. Čl. 163. Poslovnika HS kaže da se deklaracijom izražava opće stajalište sabora o pitanjima unutarnje ili vanjske politike, te o drugim bitnim pitanjima od važnosti za RH. Valjda onda izvješće o deklaraciji bi bilo izvješće o općem stajalištu sabora. Opće stajalište sabora se nije promijenilo, dapače događaji koji su nakon usvajanja deklaracije 2018.g. uslijedili po mom mišljenju pokazuje da ono najvažnije zbog čega se u tim trenucima donosila deklaracija se u stvari nije puno promijenilo, predsjedništva odnosno za hrvatskog člana predsjedništva kako ili iz reda hrvatskog naroda kako to definira Ustav RH. Čak i ovim izmjenama koje je visoki predstavnik nametnuo u izbornoj noći i dalje će moć biti izabran netko u predsjedništvo, ne sad Komošić slijedeći put jer mu je to 3, pa se ne može kandidirati, time se do 2030.g. ta tema stavila ad acta i dalje će se moći u Dom naroda iz Bosansko-podrinjskog kantona gdje živi 26 Hrvata, moći će bit izabran neko za kojega se sa velikom, sa velikom vjerojatnošću može pretpostaviti da je to postao samo zato da bi bio izabran, a inače nije, ali dobro da sad ne brojim krvna, krvna zrnca temeljem osobnog imena, pa da ne upadam u, u u dodatne komplikacije. Dakle izbori koji su se održali 2022.g. pokazali su da je za kandidatkinju Hrvatskog narodnog sabora za člana predsjedništva BiH glasalo 5, u prosjeku 5-6 Hrvata, što je negdje 83% i to bi trebalo biti dovoljno da se može smatrati legitimnim predstavnikom, al to nije bilo dovoljno da može biti pobjednik. Međutim kada gledamo primjerice rezoluciju Bundestaga po tom pitanju onda ona ide u potpuno drugačijem smjeru, a to je da uopće nije bitno koliko je ko dobio iz reda kojeg naroda jer se, u toj deklaraciji se građanski princip stavljao ispred etničkog principa iako u osnovi vrlo je jasno da su predsjedništvo BiH i Dom naroda ona državna tijela BiH gdje prevladava etnički princip, a zastupnički domovi i domovi i skupštine kantona sleš županija ili općinska vijeća, gradska vijeća da su one gdje je, gdje je građanski princip dakle prevladava. Ja sam u dva navrata spomenuo predsjednika RH, ako mogu na ovome pitanju reći, ovo je školski primjer usklađenosti vanjske politike vlade i predsjednika, ako uzmemo samo da su odabrali metodu dobrog i lošeg policajca. Niti iz perspektive kako volimo reći političkog Sarajeva, a niti je bilo kome u Hrvatskoj ustvari vidljiva bilo kakva razlika u onome što predsjednik republike i Vlada RH misle kako bi rješenja provedbe duha i slova Daytona kako mi to volimo reći mada je to isto malo fluidno, trebalo izgledati, doduše ne znam dal to da uzmem vladi kao plus ili predsjedniku kao minus, to ću do slijedećeg izvješća pokušati zaključiti. Rezolucija Bundestaga o BiH nije uspjela europeizirati BiH, ali je uspjela balkanizirati SDP i Njemačke jer su se i tamo podijelili po onim linijama po kojim se inače i mi na Balkanu dijelimo, tako da ako smo barem jednim dijelom pokazali ovu europsku dimenziju onda je to upravo, upravo na tome. Ipak u raspravama koje se u Hrvatskoj vode ili u govorima koji se čuju za obljetnice važnih događaja iz Domovinskog rata vole se čuti ustvari kako su Hrvati nakon 1000.g. ostvarili svoj san, dobili samostalnu državu u kojoj smo slobodni, gdje više niko o nama ne odlučuje itd.. To su raspadom Jugoslavije dobili Slovenci, dobili su Crnogorci, dobili su Srbi, dobili su Makedonci, dobili su Albanci s Kosova, jedini narod …/Upadica iz klupe: Uvažavam g. Krstuloviću, ponovit ću, dakle samostalnu državu izborili su Slovenci, izborili su Hrvati, izborili su Crnogorci, izborili su Makedonci, izborili su Albanci i dobili su Srbi, mislim da sam sad vrlo precizno rekao. Jedini narod s područja Jugoslavije koji nije dobio svoju samostalnu ili izborio svoju samostalnu nacionalnu državu su Bošnjaci. Moj dojam je da u bošnjačkom narodu prevladava osjećaj nepravde zbog takvog jer država koju su dobili oni za nju kažu da nije kako vole reći u navodne znakove normalna država. Također drugi narodi u BiH također nisu dobili ono što su po mome mišljenju i mojem vrlo jednostavnim iščitavanjem povijesti htjeli, Srbi nisu dobili samostalnu Republiku Srpsku ili dio BiH koji bi bio dio Srbije, Hrvati nisu dobili treći entitet, a u ovom entitetu žale se na preglasavanje, a Bošnjaci nisu dobili nacionalnu državu, ni državu u kojoj imaju potpunu vlast gdje mogu ostvariti svoje kako narodi s ovih prostora vole reći nacionalne interese. Zato u retoričkim bravurama koje inače ovoga volim poslušati dužnosnika RH bilo bi dobro voditi i o tome i ne stavljati dodatno sol na ranu zbog patnji i žrtava sva 3 naroda u BiH u proteklom ratu. Što se tiče sadašnjeg stanja i onoga što je visoki predstavnik donio u izbornoj noći jedni su dobili sapun, a drugi su dobili parfem, sad vi rasporedite ko je šta dobio. Dakle s jedne strane nije onemogućeno da tzv. kako da ih nazovem fejk Hrvati ili fejk Bošnjaci ili bilo ko drugi uđe u Dom naroda i tako i tako ustvari na neki način zloupotrebi izborna pravila ali je ovim novim pragovima onemogućeno da se baš na bezobrazan način ignorira volja jednog konstitutivnog naroda barem u Federaciji. Ono što je ipak ostalo barem meni vrlo jasno, a to je da je taj princip lažnog predstavljanja poslužio određenim političkim snagama prvenstveno u Sarajevu da se ustvari da to postaje temelj ravnopravnosti građana, ravnopravnosti naroda, ravnopravnosti malobrojnijih u pojedinim županijama i sleš kantonima što je mislim ha nije dakle na takvim temeljima se svakako ne može graditi ništa pa onda niti bilo kakva osnova za dogovor, da sad ja ne idem u metafiziku. Činjenica je da je ovim izmjenama nametnutim izmjenama visoki predstavnik dao jedan time out, riješio je problem barem za ovaj ciklus, iako još nije u potpunosti jasno kako će se ako se dođe do trećeg kruga izbora u Domu naroda, a ako postoji mogućnost trećeg kruga onda valjda postoji način kako se do njega dođe, a siguran sam da će to kreativni političari u toj zemlji osmisliti, nije se ustvari riješilo kako će se to dogoditi u trećem krugu.

i ono je voljom predsjednika sabora došlo na raspravu. Izvješće državnog odvjetništva ne dolaze na raspravu voljom predsjednika sabora, izvješće Povjerenstva za sukob interesa ne dolazi na raspravu za voljom HS-a, izvješće predsjednika vrhovnog suda ne dolazi na raspravu raspravu voljom predsjednika HS-a nego potpisima opozicije, prema tome uz dužno naravno potporu Hrvatima u BiH mislim da bi se moglo malo više računa voditi i o Hrvatima u Hrvatskoj i ostalim građanima Hrvatske, barem što se tiče što se tiče dnevnog reda HS-a i tema koje dolaze na dnevni red. Da zaključim, neka se vlada i predsjednik i dalje ovako nadopunjuju sa sa poticanjem jedni drugih na dobri rad, neka Hrvati, Bošnjaci i Srbi i ostali kako oni vole reći u BiH imaju volje za dogovor i za bolji život, a što se tiče davanja statusa kandidata svima nam je poznata malo ću je preraditi, fućkaš ševu koja Bosnu nema. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Ivan Penava. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Izvješće za 2020. o provođenju Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH dokument koji smo dobili na 33 stranice je dokument koji je zapravo poprilično pasivan, narativno dobro odrađen, ali i u mnogočemu zapravo predstavlja jedan umrtvljeni dokument. Zašto kažem umrtvljeni dokument? U njemu nema akcijskog plana, konkretnih ciljeva i prijedloga kako što bolje i u kojem roku ostvariti zacrtane ciljeve u kojoj mjeri smo u prethodnim periodima uspjeli odnosno konkretno u 2020., a u kojoj mjeri nismo. treba bez zadrške pohvaliti to su one dobre stvari i napredak koji je vidljiv, a on se očituje kroz rad kako je navedeno u samom izvješću kroz rad i pozitivna nastojanja pojedinih državnih tijela, pa svakako valja pohvaliti i prepoznati nastojanja koja su bitna od onih u zdravstvu vezano kako je nabrojano za covid cjepiva do doprinosa u kulturi, funkcioniranju kulturno umjetničkih društava, u obrazovanju, HNK-u, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici, Sveučilištu u Mostaru, Katoličkoj crkvi u BiH, dakle svim institucijama koje su od strateškog značenja za opstanak hrvatskog naroda u BiH. Kad govorimo, pošto tema je hrvatski narod u BiH naravno dok o ovome raspravljamo ni u jednom trenutku dakle jasno je u ovom saboru izraženo od strane svih političkih opcija da je jedinstvena BiH interes RH, suživot suživot i mir između sva tri konstitutivna naroda i ostalih građana i to je dakle apsolutno stvar koju ne dovodimo u pitanje, ali ovdje su tema Hrvati u BiH i o njima raspravljamo. Svakako za pohvaliti otvaranje novih škola, novih sportskih dvorana, otvaranje novih domova zdravlja ili pomoć KBC-u u Mostaru, jednako tako pomoć i pastoralnim centrima, muzejima, galerijama, simfonijskom orkestru kako je sve taksativno nabrojeno. Međutim, ima jedan dio koji tu izostaje i teško je ne steći dojam da pričamo u ovom izvješću o bitnim stvarima, ali ne onim suštinskim, ne onim ključnim koje smo preskočili. Zanimljivo je kako ovo izvješće recimo preskače temu zatvaranja pogona Aluminij Mostar jer to nije strateški bitna točka za Hrvate u BiH. Mislim i složit ćemo se svi da itekako je, međutim slučajno ili namjerno o jednoj takvoj lošoj katastrofalnoj priči, priči nalik na tolike one kojima svjedočimo u RH ni traga, ni glasa. Ja bih mogao na temelju ovoga zaključiti da se posljednjih godina osjeća bitno veća potpora RH Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kako ona materijalna, tako i ona politička. praznine su unatoč tome ogromne. Na žalost praznine koje su suštinske. Jedna od onih najgorih je svakako i najzapostavljenijih je potpora Hrvatima u Republici Srpskoj, gdje naša zajednica nema ni političke, ni ekonomske zaštite. Velik problem je sa imovinom Hrvata koju taj entitet otuđuje i preknjižava i vrlo je jasna i prepoznatljiva potreba da se Hrvatima u Republici Srpskoj pruži sva moguća pravna pomoć po tom pitanju. Suštinsko pitanje koje izbjegavamo kako u Hrvatskoj tako i u BiH zbog čega po meni ovo izvješće i politika koju vodimo prema BiH ne može dobiti, odnosno Hrvatima u BiH ne može dobiti prolaznu ocjenu svakako prvo demografija. Smanjenje broja stanovnika, jednako tako i Hrvata za što egzaktnih podataka nema ali možemo se osloniti na nekakve znanstvene izvore i pratiti broj katolika gdje kroz Hrvatsku katoličku zajednicu samo što se tiče prirodnog priraštaja bilježimo gubitke od preko 15000 stanovnika stanovnika koji se izjašnjavaju kao katolici u BiH. Kad tom problemu dodamo drugi još i veći problem, a to je iseljavanje dolazimo do katastrofalnog podatka da od popisa '91. kada nas je, kada je katolika u BiH bilo 760 000, da je procjena za 2018. godinu, da nas je ostalo u pola manje. Dakle, 365000. Kad gledamo te podatke realno, racionalno zaključiti možemo samo jedno Hrvati u BiH su narod koji izumire. Hrvati su konstitutivan narod koji se pretvara u nacionalnu manjinu. I onda s druge strane uza sve pohvale koje sam izrekao na račun onog što je učinjeno, ali slušati vas sada u Saboru kako govorite o tome kako Vlada puno čini, kako čini sve, kako ostvaruje povijesne rezultate ostavlja jedan mučan dojam, dojam nemoći jer ispada da Republika Hrvatska ne zna bolje od ovoga, a slušajući vas koji ste sad dominantni, koji vodite politiku Republike Hrvatske spram BiH ispadne da se ni ne treba raditi bolje, jer radite citiram vaše riječi kolosalno. kako može to itko izreći na ovakve podatke? Jel' moram podsjetiti na povijesnu okolnost. Vaša Vlada, naša Vlada je Washingtonski sporazum, Daytonski sporazum, pobjede HV-a i HVO-a, savezništvo sa Amerikancima, članstvo u NATO-u i EU naslijedila. Vi ste to dobili od prethodnih Vlada. Odakle onda hrabrost govoriti, procjenjivati kraj ovakvih parametara da se najviše napravilo? Po meni, to je prvo i u najmanju ruku neskromno. Drugo, tu nedostaje jako velika doza samokritičnosti i preispitivanja ozbiljnosti kako Vlade, tako i nas svih skupa ovdje u Saboru. Pitanje koje se postavlja jesu li Hrvati u BiH nama nekakav prirepak ili su sastavni dio naše nacije? Trebali su nam svi ćemo se složiti i kad je bio Domovinski rat, trebali su nam i prije njega kao populacijski bazen u kojeg se zahvaćalo. I nikada nismo zapravo mogli bez njih. Sada kada Hrvatima prijeti fizički nestanak, izumiranje, kada su gotovo svedeni na nacionalnu manjinu politički su, treba imati hrabrosti reći marginalizirani i obespravljeni, gospodarski u puno težoj poziciji nego što smo mi u Hrvatskoj, a nama u Hrvatskoj nije lako. I mi nestajemo! Hrvatska sigurnost, strateška osnova se nalazi u BiH. Ali jednako tako nalazi se i na Dunavu, Savi i Uni. Činjenica da ima parametara na koje ne možemo utjecati, da mladi bježe iz ruralnih prostora, da mladi hoće moderan život, urban život. Ali to govorim samo u kontekstu da u te krajeve moramo uložiti značajno više nego što bi napravili i što često pomišljamo nego što trebamo ulagati možda baš i u glavni grad Zagreb, jer tamo se krije ključ našeg opstanka. Pohvaliti svakako i uvođenje zračnih linija prema Mostaru i pojačat ih treba ako je moguće. Pohvaliti i djelokrug rada, djelokrug rada, to je rijetka prigoda da ću pohvaliti HRT, ali svakako i tu komponentu ojačati. Međutim, činjenica je da se pogoni zatvaraju, da gospodarskog pristupa ka BiH u smislu jačanja položaja hrvatskih Hrvata nema. Ali najtragičnija činjenica je da časnici HVO-a koji su do prije 20 godina bili spremni izgubit živote za BiH danas svoju perspektivu traže preko rijeke Save unutar Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika sad će govoriti poštovani zastupnik Dario Zurovec. Izvolite. **Zurovec, Poštovane kolegice i kolege, trebamo se pitati u konačnici što je to hrvatska Vlada točno, precizno napravila po pitanju neravnopravnog položaja Hrvata u BiH u odnosu na druga dva konstitutivna naroda i dodatnog sustavnog sistematskog gušenja njihovih prava od usvajanja Deklaracije 2018. godine. Deklaracijom Hrvatski sabor traži od svih predstavnika Hrvatske da koristi sve dostupne alate Ustav, međunarodne sporazume koji Republici Hrvatskoj stoje na raspolaganju kao potpisniku Washingtonskog i Daytonskog mirovnog sporazuma kako bi ukazali na kršenje tih sporazuma i na sve negativne posljedice koje su u međuvremenu nastupile za položaj hrvatskog naroda u BiH. Vlada očito razmišlja o ovom pitanju samo kad odgovara zato vas molim precizan odgovor što je točno napravljeno za hrvatski narod jer oni su koliko sada možemo vidjeti doslovno prepušteni na dobru volju određenih pojedinaca. U deklaraciji se također pozivaju institucije RH da nastave zagovarati i podržavati žurne promjene koje će osigurati jednakopravnost tri konstitutivna naroda, intenzivirati pomoć institucijama koje su od strateškog značaja za hrvatski narod u BiH. Ključni aspekt hrvatskog pitanja u BiH jest nedostatak hrvatskih političkih institucija i sustav koji omogućuje da Hrvate u vlasti predstavljaju osobe koje nemaju potporu hrvatskoga biračkog tijela već su izabrane po volji političkih elita druga dva naroda. Stalna nastojanja uvođenja građanskog ustroja umjesto poštovanja konstitutivnosti naroda u većinski bošnjačko-hrvatskom entitetu vode daljnjoj neravnopravnosti ionako malobrojnijih Hrvata. Činjenica je da se Hrvati u BiH svaki dan suočavaju s realnim problemima poput statusa hrvatskog jezika koji je nominalno službeni, pokušaja ukidanja posebno hrvatskog obrazovnog sustava te neravnomjerne raspodjele financijskih sredstava i gospodarske skrbi Federacije BiH za većinski hrvatska područja. Upravo iz tih razloga se pitam zašto Vlada RH u trenutku kad je imala realnu mogućnost izboriti se za njihova prava nije iskoristila tu jedinstvenu mogućnost i založila se za interes svog naroda što je na koncu i ustavna obaveza. Vratimo se u nedavnu prošlost. Puna 3 tjedna bila su potrebna da se prebroje svi glasovi na općim izborima u BiH što stavlja prostora za ogromne manipulacije, a zbog izbornog zakona koji je nakon Šmitove intervencije ostao problematičan jer problem nije riješen dokraja mi još uvijek ne znamo hoće li izborni pobjednici iz redova svih triju naroda formirati vlast na različitim razinama. Na koncu ovako ispada da je BiH luđačka košulja, a da ni tzv. međunarodna zajednica ne doprinosi rješenju govori i činjenica da danas Šmit Hrvatima vraća ono što su neki njegovi prethodnici oduzela, oduzeli. Ta država svima služi kao politički laboratorij i nažalost tu se doslovce figurativno rečeno rade pokusi na živim ljudima i sije se trajna nesigurnost u našem neposrednom susjedstvu. Osnovni je problem BiH to što tri naroda imaju potpuno različite ambicije. Bošnjaci teže za nacionalnom državom kakvu Hrvati i Srbi imaju u Hrvatskoj i Srbiji. Srbi kao što možemo vidjeti žele visoki stupanj autonomije skoro do mogućeg odcjepljenja. A Hrvati žele ravnopravnost i europski put koji ih dodatno približava Hrvatskoj tako što doslovno mičemo granice i dovodimo do još jače ekonomske integracije. Vjerujem da smo svi mi ovdje zagovornici ulaska BiH u EU, ali moramo biti svjesni da to u toj državi iskreno žele barem za sada samo Hrvati. I to naš premijer i svi ministri moraju dan i noć ponavljati svima u Bruxellesu. Ako želite integrirati BiH morate politički ojačati Hrvate, a ne ih dekonstituirati. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Uvaženi zastupnici i zastupnice, HDZ-ovci uzalud vam je. Uzalud je ma koliko god se trudili. Uzalud je, uzaludno govorite da međunarodni utjecaj Hrvatske i ugled Hrvatske na međunarodnoj razini nikada nije bio bolji i jači bilo da govorite o BiH ili o bilo kojoj drugoj međunarodnoj temi. Sumirat ću to u brojevima. Dakle, u 6 godina mandata Andreja Plenkovića broj Hrvata u BiH je iz godine u godinu sve manji i manji. istovremeno je iznos sredstava koji se iz proračuna RH uplaćuju BiH iz godine u godinu je sve veći i veći. No, unatoč tome podrška Hrvata HDZ-u ipak pada, ipak slabi. Ne biste se vi niti toliko uznemirili oko konstitutivnosti hrvatskog naroda i izbornog zakonodavstva da Dragan Čović nije izgubio na izborima. Šteta što vam ne slabi i podrška ovdje u klupama Hrvatskog sabora unatoč podignutim optužnicama evo danas protiv 4 bivša ministra jer niti ta 4 nisu ni prvi ni zadnji optuženici u Plenkovićevim redovima. Da je HDZ-u doista do podrške i pomoći Hrvatima u BiH tada bi ta pomoć bila institucionalna u smislu pomaganja i jačanja kapaciteta njihove države da vodi brigu o našim sunarodnjacima, a ne da Hrvatska mora graditi i ulagati u bolnice i ceste da bi Hrvatima elementarna zdravstvena i druga zaštita bila uopće omogućena i dostupna. Ali kako bi to HDZ mogao kad HDZ ne zna graditi državu. HDZ nije niti Hrvatsku izgradio kako treba pa sigurno neće niti Bosnu. U Hrvatskoj se već nekoliko saziva uzastopce događa i ponavlja situacija u kojoj parlamentarnu većinu drže ljudi s USKOK-ovim optužnicama. A kada zaškripi onda ljudi poput Zekanovića uskaču i jačaju vaše redove. Kažete da ste senzibilizirali i internacionalizirali temu BiH na međunarodnoj razini. S druge strane ljudi koji u Bosni žive kažu da im je život postao sve teži i teži. Pa bi ja sada pitala, a kome ste vi to HDZ-ovci pomogli s time što se Charl Michel prošetao po Bosni? I još važnije od toga koja je bila cijena te njegove šetnje? Vidimo na primjeru INE i odnosa Andreja Plenkovića s Orbanovom vlašću da je Andrej Plenković spreman za osobne političke interese poput ulaska Hrvatske u Schengen i u OECD izdati strateške nacionalne interese, a pri tome nije isključeno i da je bilo čiste korupcije. I zašto bi onda vjerovali da su svi ovi financijski transferi iz Hrvatske koji se upućuju prema Bosni bili čistim altruizmom motivirani. Na isti način na koji se u Hrvatskoj HDZ poistovjećuje s državom tako se isto i u BiH navodno zalaganje za hrvatski narod poistovjećuje sa čistim političkim, a to znači i koruptivnim interesom HDZ-a. Za moju tezu da se nacionalizmom služe samo korumpirani i nesposobni političari na vlasti kojima uopće nije stalo do naroda o kojem govori dovoljno je izgovoriti riječi Dragan Ćović. Za koga se on bori? Za hrvatski narod ili za vlast, za priliku za novu grabež ili možda za sigurnost od kaznenog progona i kaznenih optužbi? Netko je tijekom rasprave izjavio da su s ove strane sabornice djela, a sa ove druge samo puste riječi, pa ja tražim da mi objasnite, a što su to vaša djela u BiH jer jer kada pogledamo brojke veliki su to iznosi koji se iz proračuna RH uplaćuju i upućuju za raznorazne projekte, prethodno postoji jasan cilj i jasan plan provedbe i doslovno ne postoji apsolutno nikakva kontrola utroška bilo koje jedne jedine upućene i uplaćene kune. I nije li vas uopće sram da zbog načina na koji uopće eksploatirate tu temu reforme izbornog zakonodavstva u BiH kako ju provodite, kako ju zagovarate u situaciji kad u RH već više od 12 godina imate imate podatak da su naše izborne jedinice ovdje u Hrvatskoj neustavne. Dakle, nije HDZ-u do hrvatskog naroda u BiH kao što mu nije niti do hrvatskog naroda ili bilo kojeg drugog u RH. Hvala. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit će poštovani zastupnik Glavašević i poštovana zastupnica Benčić, najprije poštovani zastupnik Glavašević. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, g. ministre, državni tajniče, ne savjetniče ministra. Dobar dan. …/Upadica se ne Dobar dan u svakom slučaju. Kolegice i kolege, korupcija i politički sustav temeljen na nacionalističkim principima problemi su ne samo Hrvata nego i ostalih naroda i građana BiH. Iako postoje problemi koji su specifični za Hrvate u BiH ovi koji su zajednički su zapravo veći, oni su veći i ozbiljniji. Iz perspektive Hrvatske i naše obaveze prema Hrvatima u BiH bilo bi bolje da smo se bavili onime što je zapravo zajedničko svima jer bismo na takav način i položaj Hrvata učinili boljim. Politika Hrvatske prema BiH većinom je bila zapravo politika HDZ-a prema HDZ-u BiH, ona je u konačnici promašena jer je na kraju neovisno o tome da li je iza nje stajala dobra ideja, dobra volja onako kako ju vidite kolegice i kolege iz HDZ-a, ona je promašena jer je poslužila u konačnici bogaćenju pojedinaca, povećanju sistemske korupcije, a ne boljem položaju Hrvata u BiH. Dodatni problem te politike što je ona uglavnom se bavila samo jednim dijelom Hrvata u BiH, ona se nije bavila uglavnom se nije bavila Hrvatima u Bosni, a o Hrvatima u Bosanskoj Posavini onoliko koliko ih je tamo ostalo zapravo nije bilo ni spomena. Ona drugim riječima nije bila bona fide politike, ona nije bila dobrosusjedska politika, ona je dolazila iz jedne perspektive tumačenja obaveza koje nam daje Daytonski sporazum koje su vrlo uske i iz perspektive ja bih rekao reagiranja na politiku koju je vodila Srbija s jedne strane iz svoje perspektive srpskog sveta koji možda nije uvijek bio artikuliran na taj način kao što je artikuliran danas, ali ona je opet i na taj način i kao reakcija svojevremena na srpsku politiku, čini mi se da je bila promašena jer kada je riječ, malu digresiju ću učiniti, kad je riječ o srpskom svetu mi nismo ponudili odgovor na to, mi nismo ponudili odgovor na to. Ono što se može interpretirati kao neki odgovor koji se nudi srpskome svetu su pristupni procesi europskim integracijama EU i ok, dakle ja vjerujem ako se oko nečega možemo složiti u ovoj sabornici onda je to da svi želimo da jednoga dana BiH uđe u EU. Ali Ali idemo biti realni oko toga, pristupni proces je i u mnogo jednostavnijim političkim eko sustavima od onoga koji ima BiH izrazito težak, izrazito kompliciran i mislim sjetimo se našeg vlastitog iskustva, BiH u onome trenutku kada krene na svoj europski put, kada zaista krene na njega ja bih jako volio da ona bude u mnogo jasnijoj situaciji političkoj nego što je danas. Ali odgovor na srpski svet samo u vidu EU iz perspektive nas iz perspektive Hrvatske ne može biti dovoljan. Dio odgovora na srpski svet mora biti politika koju mi vodimo prema BiH, koja za razliku od srpskog sveta koji je sebičan, koji nudi mitologiju, koji nudi zatvorenost, koji nudi zaostalost u svakom smislu od ekonomskog na dalje mora biti dobrosusjedski, mora biti otvoreni onaj koji uvažava svu različitost koju BiH posjeduje i mi moramo biti najbolji prijatelji BiH na tom putu, mi moramo biti ona alternativa koja kaže vaše mjesto nije u srpskome svetu, vaše mjesto je negdje drugdje i da trebate odabrati otvorenost, da trebate odabrati prosperitet ekonomski, društveni i svaki drugi koji nije baziran na nacionalističkim politikama kojima smo davali šansu 25.g. i koje su nas dovele do onoga s čime sam započeo ovaj govor, sistemske korupcije u kojoj, u kojoj su određene političke opcije, zapravo glavne političke opcije, etničke u BiH zastupale, koja zapravo se svodila na ono gotovo mafijašku podjelu teritorija. U tom putu možemo identificirati zapravo tri pristupa, ustvari dva pristupa, Dodik i Čović su vukli prema separatizmu i to je tako, Izetbegović je vukao prema unitarizmu pod krinkom građanske države i najveća šteta koja je tu napravljena je upravo o ideji građanske države koja ne mora biti unitarna, koja ne mora biti unitarna, koja može poštivati konstitutivnost, koja je, kojoj je legitimitet dao i Ustavni sud BiH, koja se može implementirati i u građanskoj državi, dakle građanska država ne mora nužno biti unitarna i meni je žao što smo i u ovoj sabornici vrlo često čuli izjednačavanje ta dva pojma, oni nisu jednaki i mi bismo morali biti svjesni toga i govoriti o tome i isticati prednosti koje građanska država ima. Daytonski sporazum je trebao biti flaster kojim je rat, kojim, kojim je na ratne rane, zapravo koji je stavljen na ratne rane i koji je okončao rat, on je trebao biti revidiran nakon 5.g., nije bio. Kako da društvo, kako da država ide dalje dok još uvijek funkcionira po principima koji su ustanovljeni u trenutku kad je rat okončan, kako da država ide dalje kada gotovo apsolutne ovlasti može imati osoba koja nije ni državljanin te zemlje, koja u izbornoj noći mijenja pravila, koristi bonske ovlasti na način na koji nikad nije bilo zamišljeno da se koriste i mislim da s time svi trebamo imati vrlo ozbiljan problem kolegice i kolege. Dakle mislimo da postoje neki pozitivni pomaci. Na ovim posljednjim izborima vidjeli smo da neovisno o tome što ipak, dakle većina, većina glasovanja u onih u koje nemamo sumnje ako takvi postoje, znamo da postoje oni u koje jako imamo sumnje izbori, pa je čak i izborna komisija na moje na vrlo ugodno iznenađenje, što je dokaz da institucije ipak imaju neku snagu u BiH, tražile ponovo prebrojavanje glasova u Republici Srpskoj, to smatramo pozitivnim. Dakle ipak su se i neke nove političke opcije ili stare političke opcije koje zagovaraju ne dakle građansku državu koja nije unitarna, dakle ne lažnu građansku državu nego pravu građansku državu su ipak ostvarile određene uspjehe. Takvim političkim opcijama treba dati šansu i treba im dati podršku između ostaloga i volio bi da naša politika prema BiH u perspektivi i u budućnosti to i reflektira. ni oko jedne osobe koja je birana u predsjedništvo ne treba imati visoka očekivanja, niti se zanositi neovisno o tome i odakle su i iz koje političke opcije, treba biti oprezan, treba promatrati, treba biti i kritičan, ali treba ipak davati pravu, pravu punu podršku tom europskom putu BiH. Jer uz napomenu ovu koju sam imao samo ideja EU neće biti dovoljna kao alternativa srpskom svetu,

da nekako rezimiram, prema politici Hrvatske prema BiH kritični smo bili, kritični ćemo i ostati, ponovio bih da bi bilo bolje da se bavimo i da više našu politiku usmjerimo prema zajedničkim problemima koje konstitutivni narodi i ostali u BiH imaju, dakle građanke i građani BiH koje imaju, koji su zajednički jer na taj način svima …/Govornik se i ono što možemo napraviti je da se postavimo kao za promjenu jer naša politika dosada nije bila takva politika naše vlade, da se postavimo kao broker dobrog povjerenja. Mi to možemo, ja doista vjerujem neovisno o tome kakva su dosadašnja iskustva bila i kakvo mišljenje imamo dosadašnje u našoj politici da za takvo nešto nije kasno. Hvala kolegice i kolege. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Zdravka Bušić, izvolite.

nažalost, ja doista moram to reći, rasprava o Hrvatima u BiH se uvijek, uvijek se nekako svede na, na konkretan, konkretnu stvar i konstruktivnu raspravu i jedan dobronamjerni dijalog ja bih rekla kako bismo zajedno i zajedničkim snagama radili za boljitak i napredak hrvatskoga naroda u BiH i to nekako uvijek je i to mene jako žalosti i evo to sam probala reći i ranije. Govorimo o svemu drugom, a ne o tome. Iskoristi, kolege iskoriste priliku pa govore o korupciji što i ono što ima veze i što nema veze i što je vezano i što nije vezano. I zato bih ja doista molila da imamo poštovanje prema tim ljudima, poštovanje prema tom narodu u BiH, poštovanje na koncu konca prema ovom Domu. Ali evo ja ću reći nešto o deklaraciji, odnosno o izvješću koje je podnijelo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Deklaracija o položaju hrvatskog naroda u BiH donesena je u Hrvatskom saboru 14. prosinca 2018. godine. Oslanjajući se upravo na Ustav i druge pozitivne propise koji Hrvatima u drugim državama jamče osobitu skrb i zaštitu RH deklaracija poseban naglasak stavlja na važnost jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda i njihove legitimne i razmjerne zastupljenosti u BiH istovremeno potvrđujući potporu BiH za njezin europski i euroatlantski put. danas smo često puta mogli čuti da zapravo ovo služi vladajućima kao neka mantra. Mi doista u to vjerujemo i smatramo da BiH bez europskog i euroatlantskog puta neće uspjeti, neće se održati kao država koju mi to želimo, a mi zaista to želimo. Hrvatska jasno podupire i to isto nije mantra, nego doslovno ono što Hrvatska radi, podupire suverenitet, integritet i teritorijalnu cjelovitost BiH kao države dvaju entiteta i triju konstitutivnih naroda i ostalih građana. To su glavne odrednice koje Vlada RH jasno i kontinuirano zastupa. Tijekom 2020. i 2021. godine svijet je globalno bio suočen sa svekolikim negativnim posljedicama covida-19, pandemije a RH na žalost je dodatno bila suočena i sa razornim potresima. Unatoč tome Vlada RH nije smanjila skrb za Hrvate u BiH već je štoviše prilagodila i potporu i samoj državi BiH i to uvijek iskreno i to kroz medicinsku u ovom slučaju pandemije, kroz medicinsku pomoć u donacijama cjepiva što smo danas mogli čuti od ministra i drugih drugih zastupnika. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH i Središnji državni ured za Hrvate izvan RH kao i sva ostala nadležna ministarstva i institucije nositelji su više raznih projekata i programa Hrvatima u BiH u različitim područjima gospodarstva, znanosti, kulturi, financijama, zdravstvu i na ostalim poljima. Sva ta navedena područja skrbi od presudnog su značaja za opstanak i ostanak Hrvata u BiH, a hrvatska se Vlada i to ovdje se mora izričito naglasiti kontinuirano zauzima za poboljšanje njihovog položaja i uvjeta života. Svoj fokus je posebno usmjerila na Međunarodnu zajednicu kako bi skrenula pozornost na neravnopravan položaj Hrvata u toj zemlji. I o tome smo čuli dosta od ministra u njegovu izlaganju. U tom smo, ja bih doista rekla da je Hrvatska u tome uspjela i mislim da su evo i kolege iz oporbe ne mogu to osporiti. U tome je hrvatska Vlada uspjela svojim upornim radom i vrijednim ja bih rekla ministre diplomatskim aktivnostima koji su doista dali svoje rezultate. Tema konstitutivnih naroda uvršten je u strateški kompas i uvijek se nekako to previdi ili omalovaži ili misli da to nije uopće bitno. Međutim, je bitno. Strateški kompas je bitno. Uvršteno je znači Hrvatska je uspjela staviti konstitutivne nade u strateški kompas. A problematika položaja Hrvata u BiH tretirana je i na razini Europskog vijeća i to smo svjedoci i to se doista ne može osporiti. Time je pokrenuta i američka i europska diplomacija i uključena je i ona, a to je uključila naša diplomacija i došla je, znači pitanje Hrvata i status Hrvata u BiH došlo je na najveću razinu Europskog vijeća. I ako se nakon nedavno provedenih izbora u BiH na prvi pogled čini da se povijest ponavlja tome ipak ja bih rekla nije tako što je razvidno iz ponašanja i aktivnosti probošnjačkih krugova u BiH, njihovim prosvjedima, pa čak i uvredama usmjerenim prema visokom povjereniku BiH. Hrvatska je uspjela politički reflektor usmjeriti na činjenično stanje i uspjela je pokrenuti procese, te se nazire ja bih rekla izlaz iz ovog labirinta. Poštovane kolegice i kolege, svima nam je jasno da se u politici ništa ne događa slučajno, pa tako ni ovaj pomak u politici naspram Hrvata nije slučajan, budite uvjereni rezultat jako napornog i dugotrajnog rada najviše onog tihog, iza pozornice i iza reflektora javnosti. Hrvatska je jasno pokazala da zna i da može i da je uspješna. I dalje će dati svoj snažan doprinos stabilizaciji jugoistoka Europe, posebice iz aspekta ruske agresije na Ukrajinu i mogućeg domino efekta na ovom politički jako osjetljivom području. To je pokazala i jučerašnjim održavanjem prvog parlamentarnog summita međunarodne krimske platforme. Biti domaćin ovom jednom događaju u prvom trenutku, u ovom trenutku je od doista od globalnog značenja. I ja se nadam da ćete se složit bitan je i jasan pokazatelj političke pozicije odnosno političkog uvažavanja same Hrvatske. Hrvatska je u mandatu ove vlade znatno ojačala svoj međunarodni položaj i regionalno i europski i globalno. I mnogim je zemljama primjer transformacije, moramo toga biti svjesni i ponosni na taj razvoj i postignuće. Kao takvoj Hrvatskoj se jača i ona početna pozicija kao pregovarača u borbi za bolji položaj Hrvata u BiH, a to je ono jako bitno. To je već razvidno iz cijelog niza činjenica. Hrvatska će i dalje ustrajati na tom putu političkim dijalogom sa svojim partnerima realizacijom programa Vlade RH za period '20.-'24., ali i provedbenom politikom temeljenom na nacionalnom razvoju strategije RH za, iz '21. godine. Vlada RH i dalje će projektima i programima posebice aktivnostima Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Središnjeg državnog ureda izvan, za Hrvate izvan RH te ministarstvima, institucijama nadležnim za cijeli niz, I zaključno, iz predmetnih izvješća vidljivi su politički napori, ali i ostvareni rezultati. Nećemo se osvrtati na sve one neutemeljene i usudim se reći neumjesne primjedbe koje smo slušali iz oporbenih klupa nego ćemo nastaviti konstruktivno raditi dok ne ostvarimo puna prava i ravnopravnost Hrvata u BiH. Hvala./… ostvarene pomake dajemo punu potporu ovom izvješćima. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Ono što je svim pristupima BiH danas blisko ma koliko se međusobno razlikovali jest da ni jedan među takvim pristupima ne dovodi u pitanje paradigmu politike identiteta. Etno nacionalne, konfesionalne religijske identitete koji se neprekidno koriste u svrhu održavanja nacionalnih konflikata bilo niskog ili višeg intenziteta. Ti su identiteti u BiH uzdignuti do razine nedodirljivih totema. O njima nema rasprave. Kako jednom zgodom prigodno reče jedan hrvatski filozof Boris Buden identitet je kost za glodanje koju vam dobace prije nego vas ogule do gole kože. Sve se unutar politika identiteta liberalno demokratskog kapitalizma može tolerirati osim društveno politički angažiranog, kolektivnog identiteta, baziranost na vrijednostima poput rada, radništva, solidarnosti, egalitarizma, pravedne raspodjele realiziranog društvenog bogatstva i takvih ideala. Lijepo se vidi ta sloga i nemogućnost za mišljenja izvan tog okvira na recentnom primjeru i debata oko promjene izbornog zakona u Federaciji BiH. Tema je to koja se u hrvatskoj javnosti i medijima već dugo tretira kao najvažnija stvar vezana uz BiH i bosansko-hercegovačke Hrvate. U važnosti te teme u Hrvatskoj postoji opći politički konsenzus u vezi s kojim su čak i premijer i predsjednik složni. Kao da je pitanje mogućnosti ili nemogućnosti da Hrvati u BiH isključivo biraju svog predsjednika ne da im ga biraju drugi nešto preko čega bi se riješili svi ključni problemi u toj zemlji. Ali nažalost znamo ne bi, nije običnim Hrvatima u takvoj BiH kakva jest sigurno ništa bolje ako bi ih u predsjedništvu predstavljao njihov Čović ili neki drugi HDZ-ovac iz Hercegovine nego što bi im bilo kada ih je reprezentirao probosanski Sarajlija Komšić koji nije ništa bolji da se razumijemo. Ne bi to samo po sebi otvorilo ništa bolju socijalno životnu perspektivu zbog koje možda ne bi morali razmišljati o radno životnoj emigraciji u Europu kao što ogromna većina mlađih i srednjovječnih sada čini. Možda je manjak pravne i diplomatsko političke pažnje hrvatske delegacije u Daytonu bio i rezultat podsvjesne percepcije da će nakon strašnog rata u BiH i nasilno proizvedenih nacionalnih mržnji koje su rezultirale tenzijama kojim se do danas ne dopušta da minu naprosto biti nemoguć scenarij u kojem bi pripadnicima nekog od triju bosansko-hercegovačka konstitutivna naroda uopće moglo pasti na pamet da glasaju za nekog drugog osim za svog etničko političkog predstavnika, pa se dospjelo u postojeću situaciju koja je u 4 prethodna izborna ciklusa pokazala da je nekoliko stotina hiljada bosansko-hercegovačkih nominalno Bošnjaka, ali praktički Bosanaca i Hercegovaca s bošnjačko-muslimanskim imenima skloniji dati svoj glas bosanskom Hrvatu Komšiću nego nekom svom Bošnjaku prezivao se taj Izetbegović, Džaferović ili kako god svejedno. Sve su to pripadnici bosansko-hercegovačke političke elite bez obzira iz koje nacionalnog tabora takvi dolazili. Nisu oni Bošnjaci, Hrvati ni Srbi već pripadnici jedne tijesno isprepletene interesno klasne skupine koja ima prvenstveno za cilj zadržati svoje bogate materijalno financijske beneficije. Možda se zbog spomenutih razlika to simbolično mjesto ta mala pukotina u inače besprijekorno katastrofalno skrojenoj strukturi Daytonskog sporazuma može činiti i tretirati kao potencijalna prilika, a ne anomalija za BiH. okolnost da i pored svih napora koje su uložili ulažu sve tri nacionalističke ideologije u BiH svih tih medijskih mašinerija koje nacionalno politički tabori kontroliraju iz politiziranih džuma, misa i propovijedi koje se konstantno provode sitno džeparoških kupovanja glasova na izborima, političko-stranačkih ucjenjivanja pri zapošljavanjima u javnim i državnim institucijama, da i pored svega toga i dalje ne mali broj ljudi u toj zemlji koji su spremni koji su spremni glasati za njihovog, a ne za našeg iskazujući time jasan politički stav daju prioritet republikansko-građanskom, a ne nacionalnom identitetu. E to se u BiH spočitava kao slabost, a ne kao prednost. Jer vele kritičari takve političke realnosti u BiH to je uvaljivanje kukavičjeg jajeta, podmetanje nacionalističke agende pod krinku pseudo-građanske politike, a sve s konačnim ciljem majorizacije u režiji najbrojnijeg BiH naroda. Svakako niti ta kvazi građanska perspektiva nije sreća za narod u BiH, ali moramo reći da sad poslije ovih izbora vidimo da HDZ nikad nije imao bolje izborne rezultate, baš kao i Komšić pa se čini da Komšić i HDZ jedni drugima na neki način trebaju. Također Bećirović, predstavnik Bošnjaka koji je zapravo ekonomski iako se, iako SDP-ovac a zapravo ekonomski orijentira desno, koji se u parlamentu BiH većim dijelom bavio inzistiranjem na investicijama od strane EU, te promoviranjem ideje da država BiH ima jeftinu radnu snagu i koja je po njemu potencijal. To su mu bile glavne poruke isto isto nije neka sreća. Recentni izbori pokazuju da je cilj Međunarodne zajednice da iz Predsjedništva izbace Izetbegovića. Bećirović je dobio na tom padu, jer je on podnošljivija, umjerena verzija Izetbegovića. To isto vrijedi vjerojatno i za Borjana Krišto. No, moramo usporediti, ustanoviti zapravo da bez obzira na ove novosti, novine koje smo možda imali u ovom sad izbornom ciklusu nismo dobili baš ništa novo. U zadnjim izborima su zapravo svi pobjednici, nitko nije izgubio, jer nitko nema razloga za bilo kakav konflikt osim ako Dodik nije pokrao glasove, to ćemo vidjeti. Schmidtova intervencija se uglavnom pokazala besmislena. Svi su se namirili samo narod u emigraciji, siromašan, ekonomski zaostao i ono što smo dobili je zapravo status quo. Imamo jednu povredu Poslovnika poštovani zastupnik Branko Bačić. gospodarski standard, gospodarski uvjeti života u nekoj višenacionalnoj državi presudan razlog za status tog naroda. Ne gospođo Peović. U višenacionalnim državama jednakopravnost, konstitutivnost i legitimna zastupljenost pojedinog naroda je preduvjet za ostanak tog naroda i te države, a onda možemo govoriti da su važni životni uvjeti, standard života. Ali ovo je prethodno pitanje, pitanje svih pitanja u višenacionalnim državama. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je bila replika, pa moram dati opomenu.

populacijski, pa i politički vas demantira. Znači, nikad nije bilo lošije. Znači ako je loše u Hrvatskoj sa emigracijom od 17,6% radno sposobnog stanovništva u BiH je još gore. Naravno i to je bila replika, pa i vi dobijate drugu opomenu. Idemo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pobjednici u ratu, gubitnici u miru to je najbolji opis stanja Hrvata BiH. Hrvati BiH su omogućili da BiH danas bude neovisna i samostalna država izlaskom na referendum '92. godine jer su glasali za neovisnost. Hrvati su se prvi uspjeli naoružati i obraniti od velikosrpske agresije u BiH kada su neki govorili da to nije naš rat. Hrvatska je primila nekoliko stotina tisuća izbjeglica Bošnjaka tijekom agresije na BiH što je još gore, tijekom agresije i ofenziva tzv. armije BiH prvenstveno na Hrvate srednje Bosne. Hrvatska je bila potpisnik Washingtonskog sporazuma kojim je omogućeno stvaranje federacije i ono što je još bitnije konfederacije sa RH koja nikad nije zaživjela. Hrvatska je i potpisnik Pariškog Daytonskog mirovnog sporazuma. I obvezna je i po Ustavu pomoći Hrvatima u BiH. I sad se vraćamo na onaj početak da smo ipak gubitnici u miru. Naime, Hrvata trenutno u BiH po procjenama onih koji žive u BiH ne po popisu stanovništva, po procjenama katoličke crkve je negdje 330 do 350 000. I imamo najveći pad u odnosu na ostala dva konstitutivna naroda. Znači negdje 44% u odnosu na predratnu brojku. I to je suodgovornost i RH i svih dosadašnjih Vlada. I nitko neće osporiti da se u zadnje dvije godine nije aktualizirao problem Hrvata BiH, ali u konačnici se uvijek gledaju samo čisti rezultati. Drago mi je što je kolega Bačić prije pola sata, sat vremena rekao niti jedna Vlada nije ovoliko napravila za BiH kao današnja Vlada. vi ste bili u bivšim vladama, znači ni vaša vlada nije to napravila i drago mi je da vi to priznajete. Jer problem Hrvata BiH kreće od 2000. godine kada im se sustavno ukidaju njihova zajamčena prava. Isto tako moram reći da ne treba ovo prikazati kao veliki uspjeh hrvatske diplomacije. Ovo je samo mali korak što se tiče promjene Izbornog zakona koji se dogodio u noći samih izbora, jer i dalje još uvijek Bošnjaci mogu birati hrvatskog člana Predsjedništva i treba i dalje ustrajati na daljnjoj promjeni Izbornog zakona kako bi se zaštitili Hrvati Bosne i Hercegovine. Ali isto tako moram reći da mi je nepojmljivo, meni je nepojmljivo da premijer Hrvatske i predsjednik Hrvatske države o Bosni i Hercegovini razgovaraju sa Erdoganom, čovjekom koji nema apsolutno nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom. I mi dajemo na važnost jednoj Turskoj koja nema nikakve veze u diplomatskom smislu sa BiH, jer kada se potpisivao Daytonski sporazum Turska nije bila potpisnik tog sporazuma, niti je bila svjedok potpisnik. Već sam to spomenuo. To je kao da Erdogan sa našim premijerom priča o statusu Kurda u Turskoj, nikad on sa nama o tome neće pričati niti se to nas tiče, niti će nam dati na važnosti. A mi sebe ovakvim potezima podcjenjujemo, omalovažavamo svoju vlastitu diplomaciju i dajemo na važnost nekima koji to definitivno nisu. Interes svih nas, barem nas ja vjerujem ovdje koji su ostali i koji će još biti tijekom rasprave je da se pomogne Hrvatima BiH. I svaka kuna koja je utrošena za Hrvate u BiH je dobro utrošena, jer da nema tih hrvatskih kuna i ovo malo Hrvata što je tamo bi vjerojatno nestalo. Ali moram se ovdje osvrnuti na još neke stvari. U izvješću se spominje da Hrvatska daje 500 stipendija, 500 stipendija. Pa grad Vukovar godišnje podijeli 250 stipendija, a mi za cijeli narod Hrvata u BiH dajemo 500 stipendija. Hajmo se malo uozbiljiti pa pripomoći u nekim stvarima puno više. Moramo ulagati prvenstveno u mlade, u demografsku obnovu Bosne i Hercegovine posebice srednje Bosne gdje ćemo ukoliko se ovakvi trendovi nastave, a ovakvom po meni još uvijek mlakom diplomacijom doživjeti da Hrvata dok oni steknu svoja zakonska prava više u Bosni i Hercegovini biti neće. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Željka Pavića. Poštovani zastupniče, dobro je da ste dali jedan drugačiji ton ovoj raspravi s obzirom na to da svi ti hvalospjevi zapravo nemaju pravi temelj. Mi moramo ovdje govoriti o rezultatima. Imamo navedeno u izvješću jako puno aktivnosti koje su provedene, imamo navedeno točno cifre koje smo potrošili, odnosno koje smo dali dole u Bosnu. To ne bih nazvao trošenje, nego pomagali smo Hrvatima u Bosni. Međutim, mi hoćemo čuti koji su rezultati nakon toga, što se time ostvarilo? Jer toga nema, toga u izvješću nema. To smo pitali i prošli puta, nismo dobili odgovor. Niti danas ne dobivamo te odgovore. Da smo pitali za konkretne podatke po pojedinom resoru vjerojatno ne bismo dobili apsolutno ništa, a to nam je potrebno u izvješću jer vjerujte naš narod u Bosni ne živi baš najbolje.

To samo svjedoče brojke koliko nas trenutno ima u Bosni i Hercegovini. Već sutra će nas vjerojatno biti 10, 15 manje jer na tjednoj, tj. na dnevnoj razini nekoliko desetaka više umre nego što se rodi i to je u konačnici suma sumarum cijele priče. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Pavliček, ja sam rekao da je ova Vlada napravila najviše to iz dva razloga. Prvi razlog je što postoji snažna politička volja da se doprinese boljem položaju Hrvata u BiH, a s druge strane jer je danas Hrvatska međunarodno pozicionirana da može jače, snažnije utjecati na procese u Bosni i Hercegovini. Ali da bi mogla jače i snažnije utjecati to je dijelom zasluga Vlade u kojoj sam ja bio, jer smo kroz to vrijeme postali članica NATO-a, postali članica Europske unije pa nam ta pozicija danas daje mogućnost da se ovako snažno zauzmemo za njihov položaj u Bosni i Hercegovini. Zato je i dobro što zamjeram recimo vama i Suverenistima što osporavate i daljnju i dublju integraciju Hrvatske u euro integracije i euro područje i u Schengen, jer će svo to članstvo Hrvatske u tim asocijacijama, u tim organizacijama još više ojačati položaj Hrvatske i omogućiti da Hrvatska još jače i snažnije pomogne našim sunarodnjacima u Bosni i Hercegovini. Evo drago mi je da ste još jedanput spomenuli da je ova Vlada više napravila od vlade u kojoj ste vi bili, ali ne možemo se složiti u nekim stvarima. Hrvatski suverenisti smatraju da nismo spremni tako je za eurozonu i da nećemo imati ništa bolji položaj unutar EU ako uđemo u eurozonu. Poljska ima puno jači položaj unutar EU od Hrvatske pa nije ušla u eurozonu. To nemojmo sad miješati kruške i jabuke, ali s obzirom da smo potpisnica to je jako bitno, mi smo potpisnica Daytonskog sporazuma i članica smo EU. I da se nama dogodi da jedan Bundestag donese rezoluciju na temelju jednog unitariste bošnjačkoga je nedopustivo. To je naš propust, odnosno naše diplomacije. (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Evo gospodin Bačić je dobar uvod napravio, pa je rekao oko svog snažnog zalaganja sa razine EU, a to se svodi na to da su pučani zajedno sa Zelenima dijelom socijaldemokrata i liberala zapravo zagovarali one politike koje su dolazile iz Sarajeva, koje su zapravo cilj jedna ja bih rekao građanski ustroj BiH. No, moje pitanje je zapravo tiče se demografije. Ono što mi svjedočimo u Hrvatskoj a to je demografska katastrofa možemo istu stvar vidjeti da Hrvatima u BiH, u Hercegovini prije svega, a u Bosni da ne govorim. To je davno zaboravljen dio Bosne i Hercegovine od ove vlasti. Naime, ulaskom u EU onaj bazen iz kojeg je crpilo svoju snagu Hrvatska iz Hercegovine oni su preskakali Hrvatsku i išli direktno u EU. Ova vlast nije ništa napravila do sada po tom pitanju. Tu su bile nekakve pro forme inicijative, ali nikakvih rezultata nema.

to je nažalost činjenica i to je posljedica ulaska Hrvatske u EU. Međutim, to je ono što smo morali razmišljati prije ulaska da ne dođe do ovakvog egzodusa ne samo u Hrvatskoj, tako i u BiH. Sa kvalitetnijim politikama i gospodarskim ulaganjima u onim dijelovima gdje Hrvati žive može se omogućiti opstanak hrvatskog naroda, pa makar to bilo i u Osori i u Srednjoj Bosni i Kreševu i bilo gdje drugdje, ali bitno da tamo opstanu.

Grad Vukovar od 300 milijuna svoga izvornog proračuna ima Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara koji je sa povratom doprinosa 75 milijuna kuna, dakle vladi, jedini grad u državi kojem vlada još daje 25% cijeloga proračuna i Bogu hvala i zato si i možemo tolko stipendija. složit ćemo se da nikad financija nije dovoljno, ali ne trebamo gledati financijski, trebamo gledat na sve druge načine i politička podrška i gospodarska, osim stipendija plaćaju se i troškovi naših nastavnika …/Govornik se ne razumije/…čuli što u Mostaru, plaćaju se i poslovi diplomski sveučilišni studij u RH. Pa evo Pa evo Središnji državni ured za Hrvate izvan RH na čijem čelu je jedan od zapovjednika obrane Vukovara Zvonko Milas, vjerujem da ga znate, podignut je proračun 100% u ovome mandatu, znači nije dosta, al ajmo uzeti prije i vidjeti kolko je podignuto, a svi zajedno raditi da bude još više. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani Evo kao što sam rekao svaka kuna koja je utrošena u BiH je vjerujem Hrvatima dobrodošla i ne treba štedjeti na tim iznosima jer stvarno ukoliko se ovi trendovi nastave kao što sam rekao dok se mi izborimo mlakom diplomacijom za sva ona politička prava u BiH onda više Hrvata u BiH biti neće jel će biti svedeni doslovce na nekoliko desetaka tisuća i treba, treba pomoći gdje god se može, to je naša obveza i ja ću uvijek podržati bilo kakvu pomoć Hrvatima u BiH i nikad neću zauzet stav da Hrvati moraju sreću tražiti u Sarajevu, moraju sreću tražiti zajedno s Hrvatskom unutar BiH. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče HS, potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Kad govorimo o BiH prvo treba pogledat geografsku kartu, pa kad vidimo geografsku kartu bit će nam jasno zašto postoje i ovakve deklaracije i zašto je toliki interes i zastupnika u HS govoriti o BiH. Ja ću ovdje podsjetiti na jednu činjenicu koju nije nitko spominjao dosada, možda im je promaklo, kad se sjetimo '91.g. ili čak i ranije da su onu jezgru ZNG činili upravo vojnici porijeklom iz BiH, Hrvati naravno i to je ono što je jako bitno imati na umu svaki put kada govorimo o tom prostoru. Kad govorimo o ovoj deklaraciji, evo ja mislim da je to na tragu onoga što smo mi očekivali, međutim uvijek se postavlja pitanje može li više. Spominjali smo problem odlaska Hrvata iz BiH koji je golem, i gdje danas imamo manje od 50% Hrvata kojih je bilo 1991.g.. Jedan od razloga je taj što su Hrvati u BiH također ušli u EU u onom trenutku kad je ušla i Hrvatska, ali ipak moramo biti svjesni da su i također Bošnjaci muslimani i Srbi napuštali BiH, nešto manje, ali su također napuštali u odlasku u druge zemlje. Jedino rješenje koje ja ovdje mogu ponuditi onako površno, paušalno, rekli bi na brzinu je da BiH uđe što prije u EU i meni je jako bilo drago čuti kad je predsjednik vlade relativno nedavno, a ja sam to dugo vremena zagovarao, da će, znači najavio je postupak pristupnih pregovora BiH sa EU i to je ono što treba i na tome treba raditi i to mora biti strateški interes RH. S druge S druge strane ja se ovdje moram osvrnut na štetočine unutar Hrvatske. Prva i glavna štetočina zove se Zoran, on je trenutno na Pantovčaku. Ono što je on radio u ovom razdoblju to nadilazi, evo ne znam zapravo sve želje Bakira Izetbegovića, Dodika, znači apsolutno ne postoji osoba na svijetu koja bi bila u Hrvatskoj objektivno zadovoljna s onim što je Zoran Milanović radio, a nažalost radio je i radi, pod izgovorom da se bori za Hrvate zapravo je radio upravo, upravo suprotno. Nažalost on nije jedini, znači imamo mi i u HS zastupnike koji su obilazili BiH, čak su imali svoju stranku, znaju oni o kojim govorim, znači kolege iz Mosta koji su tu, imali su i svoju stranku Hrvatsku republikansku zajednicu i nikad se nisu usudili, usudili reći, znači nikad se nisu ni usudili reći glasajte ljudi za Borjanu Krišto jel tako, to se nikad nije izgovorilo i to je ono što je interesantno. Evo ovdje sada pokušavam jedan naći mali video, a možete …/Govornik se ne razumije/…, ne mogu zvuk pojačat nažalost, evo malo je sve ovo smješno, ali naći ću ga, dakle Čestitamo …/nerazumljivo/…svi za Komšića!/…. Dakle, prepoznali ste vjerujem glas našeg kolege Nikole Grmoje, dakle koji je usred kampanje u BiH uzvikivao, on se sam snimao, objavio ovo, dakle svi za Komšića. To je činjenica. To je video uradak iz ruku Nikole Grmoje. Ali ono što je ovdje još bitnije, a ja sam to mnogo puta pitanje postavio, a postavljat ću ga još mnogo puta. Volio bi čuti gospodina Raspudića iz MOST-a koji je danas ovdje kao čovjek porijeklom iz BiH plakao nad sudbinom Hrvata u BiH. Meni ga je bilo milo, onako skupio ramena, ja bi ga došao pomazio po glavici. Pitao bi ga jel ti bilo teško kad si zaokružio tog Ivu, pardon Kako si odolio, kako si izdržao u tim mjesecima predkampanje i kampanje da niti u jednom trenutku ne kažeš pa ljudi moji glasajmo pa glasajmo za gospođu Krišto za Borjanu Krišto glasajmo to je jedini autentični predstavnik hrvatskog naroda. Ne, ne, to niste čuli od njega. A je li čovjek bio na glasovanju? Navodno je. A za kog je glasovao? Zna on jako dobro, a znamo i mi. Evo, toliko za početak. Imamo nekoliko replika. Prvi poštovani zastupnik Brčić. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega evo i sami ste ovdje istaknuli doprinos i stremljenje hrvatske vlade i svakolika pomoć pri ulasku BiH u eurointegracije, a vidimo da i bitne političke snage u samoj BiH sa hrvatske strane itekako podupiru ulazak Hrvatske u europske integracije, imam osobno dojam da druga dva naroda znači i Bošnjaci i Srbi su više upućeni prema nekim drugim

I povezivanje BiH sa Hrvatskom odnosno sa EU je uvodi naravno u euroatlanske integracije …/Govornik se ne razumije./… i jedan veliki geopolitički problem.

nadopunio sam sebe od maloprije, kad su Hrvati bili svi jedinstveni oni su ipak u jednom trenutku uspjeli izabrati svog kandidata u predsjedništvo BiH. Dakle, to se dogodilo. Bio je Komšić Komšić, Čović Komšić jel tako i sad opet Komšić. I kad znamo da je situacija delikatna, a da se može svi oni koji stanu ili na drugu stranu, na stranu SDA ili šute oni su veleizdajnici, kratko i jasno.

ali nećemo o tome. Ali dali ste jednu fenomenalnu dobru rečenicu …/Upadica: Samo jednu./… a to je poziv da BiH odmah što je moguće prije uđe u EU. I to je nešto o čemu je govorio i Davorko Vidović. Narod je bistar, pametan, narod je i sad glasovao. Izbori u BiH su pokazali dvije činjenice da je gubitak Izetbegovića maksimalno smanjio utjecaj Erdogana, točno Erdogana, njegove obitelji, Izetbegovićeve obitelji u BiH i drugo da je poraz Vučića ovo namještanje izbora i slične stvari smanjio utjecaj Vučića i Rusa. tome, to je nešto što bi ja sugerirao i to bi bilo dobro kad vi sa vašim, sa vašim političkim iskustvom govorite dalje. Poziv da BiH uđe u EU što je moguće prije Poštovana zastupnik Zekanović. dva za Želju. To je bilo zapravo u muslimanskim obiteljima gdje ima petoro to je bio neki odnos da se podijele. Al još malo se zaigrao bilo bi možda bi bilo dosta 1 i po ili 1 možda za Željka da on prođe, a da ne prođe gospođa Krišto. Bakir je izgubio i mogu reći da mi je drago zbog toga jer on je bio taj i stvarno jedna produžena ruka, produžena ruka jedne politike koja ne znam u kolikoj mjeri je donosila stabilnosti u ovom našem prostoru. Evo, ostao bi na tome. A ponovit ću onaj svoj komentar od malo prije, a to je da BiH mora što prije ući u EU i da to mora biti prioritet prioriteta vanjske politike RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Zekanović postoje političari koji nešto znaju i mogu predvidjeti i pokušavaju učiniti prema naprijed i u nekom vremenu ispred njih i postoje oni koji post festum kad se sve stvari dogode znaju sve i puno bolje od tih koji trasiraju određene putove. Neke ste i spominjali ovdje. Pa sada danas evo govorimo o ovom dokumentu ovoj deklaraciji ako se sjećate možda ste bili ne znam da li ste bili u tom sazivu to je 2018. godina …/Upadica: Bio sam, bio sam./… i mi smo taj dokumenat ovdje raspravljali, praktički smo bili ucijenjeni i od SDP-a i od MOST-a na način da su davali određene amandmane s kojima se mi nismo slagali i to im je bio razlog da ne glasaju ili da kao kolege iz MOST-a napuste sabornicu jer da to nije zadovoljavalo neke njihove tadašnje ovaj promišljanja o tome kakav je status Hrvata u BiH. Danas post festum svega vidite sve ostalo. Oni sve znaju, oni to najbolje rade, a pojedinci među njima su tek sad progledali nakon što su otišli iz te države i u ovoj novi shvatili što se to tamo događa. Hrvoje (HDS)** Kolega Boriću vi ste, nazvat ću vas kroničarem Hrvatskog sabora, ali dobro ste rekli, ja sam bio u Hrvatskom saboru, bio sam u to vrijeme u oporbi ali sam glasovao za ovu deklaraciju što se može i povjeriti. Ja sam glasovao za tu deklaraciju i mislim da je to dobro. Međutim, uvijek postoje vam ti likovi onako kad je nešto nepragmatično pa neće reći svoj ja znaš makar ono znaš Zakon o udomiteljstvu pobjeći će, Vatikanski ugovori pobjeći će, nako kad malo svjetonadzora ima mali mix nešto, Istambulska pst šutimo. Ja ću danas reći ne bi je usvojio, i danas, a Grmoja i danas ne zna svoj stav o njoj kao što ne zna ni o ničemu, Grmojin svjetonazor završava i počinje u na granici švicarskih i austrijskih Alpa. Sada će govoriti poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite. Kolega Grmoja ajde malo smirimo se. Izvolite kolega Stier. Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima. Evo čuli smo sve klubovi, naravno ministar, mi iz vladajuće većine smo istakli sve ono što je pozitivno napravljeno, kolegice i kolege iz oporbe su uputili određene kritike. Ali suštinski zapravo ja nisam primijetio neku kritiku na politiku vlade, suštinski tu nije bilo nekih neslaganja osim možda od kolegice Katarine Peović što je ona sama rekla, svi ste manje-više dijelili isti koncept jedino ona ima jedan drugačiji. Ali dobro to smo vidjeli kad se glasovalo o proširenju ili kada je bila Deklaracija o Ukrajini jednostavno novi ajmo reći format konsenzus minus KP. Zašto suštinski nije bilo? Čini mi se da je tu tri točke koje manje-više su svi istakli, čak i oni koji su bili kritični su naglasili važnost neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti BiH, važnost ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda i u tome pitanje legitimnog predstavljanja. Bilo je i spomena o tome da ne smijemo se uhvatiti za lažnu dijalektiku da li etnički ili građanska nego da građanska država ne znači nužno unitarna država i u tome je problem u unitarizmu, i da se onda kroz lažni koncept građanske zapravo provlači unitarizam. I treća točka da svi želimo vidjeti BiH u EU i u NATO-u ne u nekome srpskome svijetu. Sad kad vidimo da oko toga postoji ipak određeno suglasje, vidimo da i u ovom izvješću možemo prepoznati oko ravnopravnosti, oko legitimnog predstavljanja vlada je i naša diplomacija napravila određene korake koji su itekako važni bili iako možda nisu svi to vrednovali na isti način. Npr. strateški kompas je unio upravo takav koncept, ali ne samo zbog toga što je sad to Hrvatska rekla nego što su sve zemlje EU to rekle. To je naravno omogućilo i stvaralo jedan konsenzus u međunarodnoj zajednici koji je omogućilo da i visoki predstavnik donese u skladu sa Bonskim ovlastima o kojima možemo naravno raspravljati, ali koji su definitivno onemogućile da Hrvati budu izbačeni iz političkih institucija u BiH, što je bilo onda nužno učiniti. Vidjeli smo isto tako da je Europska komisija predložila i kandidaturu BiH za EU. I u tom smislu ovo izvješće nam daje upravo konkretne činjenice o tome koliko se na temelju tih triju točaka koje bi ja definirao kao ipak jedno suglasje u ovom visokom domu, dakle neovisnost, ravnopravnost i legitimno predstavljanje jedna BiH neće biti unitarno uređena nego sa elementima federalizma i euroatlantska perspektiva za BiH, vidjeli smo koji su koraci u tom konkretnom smislu učinjeni i postignuti. Ono što mislim da je važno i što bi ja iskoristio ovih zadnjih minutu i pol mog govora jest naglasiti kako ova odluka visokog predstavnika koja je bio sam tada u BiH kao promatrač Vijeća Europe vidim tu odluku koju su i danas neki kritizirali, koji puno više kritiziraju i neki lideri bošnjačkih stranaka, koji su naravno znamo napade koji dolaze od strane Dodika ili od strane Veleposlanstva Ruske Federacije na visokog predstavnika redovito, ali koje su bile nužne i koje su otvorile mogućnost za jedan novi moment, pa čak i ako hoćete potaknuli i nužnost dogovora između Hrvata i Bošnjaka. I ja bi o tome ovih zadnjih par sekundi spomenuo i poslao poruku jer mislim da taj dogovor koji mora biti na temelju uvažavanja prava Hrvata da imaju svoje legitimne predstavnike, ali da je taj dogovor bitan i za Bošnjake onda i za cijelu BiH jel bez takvog dogovora BiH klizi prema srpskome svijetu, htjeli to neki priznati ili ne. I upravo zbog toga je važno da i mi i sa našom raspravom i sa našim porukama koje šaljemo, a to i jest politika i Vlade RH potaknemo upravo takav dogovor koji će stvoriti uvjete za europsku i euroatlantsku perspektivu BiH. **Reiner, Imamo replike, prava je poštovanog zastupnika Pavličeka. Novotravničke općine gdje je SDA tražio skidanje zastava hrvatskog naroda uz magistralnu cestu, nakon toga preko noći su određene zastave hrvatskog naroda i skinute i to se ponavljalo i u zadnjih nekoliko mjeseci po Srednjoj po Srednjoj Bosni u okolici Tešnja. Međutim, htio bih vas konkretno nešto pitati. Problem Hrvata BiH odnosno njihovo smanjivanje njihovih političkih prava kreće od 2000.g., smatrate li da su dijelom odgovorne i suodgovorne i sve vlade RH do današnjeg dana koje nisu adekvatno reagirale u prethodnom razdoblju da ne dođemo do ove situacije u kojoj se trenutno nalazimo, a i sami ste bili ministar vanjskih poslova jedno vrijeme? **Reiner, Hvala vam puno. Pa upravo moja poruka Bošnjacima jest da na temelju prihvaćanja prava hrvatskog naroda na ravnopravnost, na svoje legitimne predstavnike moraju postić dogovor, inače cijela BiH klizi prema tom srpskome svijetu. I to je bila poruka i bošnjačkim liderima i vjerujem da se možete time složiti. Da li u tome treba razgovarati s Turskom kao što je predsjednik Tuđman razgovarao i s Turskom, nemojmo to zaboraviti, može se i o tome s njima razgovarati, osim ako se vi ne odričete sada i te ostavštine predsjednika Tuđmana. A o tome ste danas puno govorili o tome da li se smije ili ne smije i na koji način pričati s Turskom. Što se tiče mog sudjelovanja u vladi, tada je prvi put na naše inzistiranje veleposlanik EU-a u New Yorku na raspravi Vijeća sigurnosti govorio o legitimnom pristavljanju i ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda u BiH. **Reiner, Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani kolega Stier, evo i sami ste rekli imali ste priliku biti i promatrač na posljednjim općim izborima u BiH ispred Vijeća Europe, osim toga puno puta ste u različitim dužnostima bili u BiH. I danas ovdje kada raspravljamo o izvješću koje je na 40 stranica i vrlo transparentno jel obuhvaća sve resore dakle ne samo predsjednika Vlade RH i MVEP-a nego i Središnji državni ured za Hrvate izvan RH i sva druga ministarstva možemo vidjeti jedan gospodarski, ekonomski, znanstveni, kulturni, sportski i društveni odnos prema Hrvatima u BiH, ali mene ali mene zanima nešto drugo. Dakle, sami ste svjedočili i diplomaciji kroz niz ovih godina spomenuli ste i strateški kompas, dakle dvije godine se radio sve zemlje EU su ga morale prihvatiti, ali mi ne stajemo tu. I sada je predsjednik vlade iskoristio prisutnost Nancy Pelosi kako bi se i dalje borio …/Upadica Reiner: Hvala kolega Mažar. Više puta smo i prilikom rasprava u ovome domu govorili o važnosti tog strateškog kompasa, nisu svi to cijenili. Govorili su to je samo jedan dokument gdje su konkretne onda činjenice hoće li se promijeniti izborna pravila. Vidjeli smo nije postignut konsenzus među političkim liderima, ali je onda morao visoki predstavnik djelovati i on je djelovao, zahvaljujući između ostalog u jednom kontekstu koje je stvorio jedna promjena u shvaćanju i međunarodne zajednice što sam i prije u jednoj replici, što je i sam Bakir Izetbegović spomenuo, međunarodna zajednica se promijenila drugačije razmišlja. A zašto? Zahvaljujući i dijelom i tome što hrvatska diplomacija je osvijetlila da je legitimno predstavljanje ključno pitanje za rješavanje nekih problema u BiH. Upravo zbog toga je i taj dokument išao u tom smjeru i naravno da ne samo unutar EU nego i naše savezništvo sa SAD-om je tu ključno, pa u tom kontekstu i ovi razgovori koji ste

od vojne pomoći '92. da uopće i opstane hrvatski narod tamo, od obnove razrušenih krajeva, prijema nekoliko stotina tisuća izbjeglica iz BiH do do današnjih dana kad najviše na neki način pomažemo diplomatskim putom da BiH uđe u EU jer je to jedini način da Hrvati opstanu tamo. I sada nas nakon toga svega toga oporba postavlja pitanje koji su rezultati toga. Pa ja pitam njih što bi bilo, kakvi bi bili rezultati da su se i oni uključili, da su i oni na neki način radili na jedinstvu sve te godine na jedinstvu hrvatskog naroda u BiH, da nisu političkim manipulacijama pokušavali razjediniti i ono malo Hrvata što ima u BiH da bi dobili nekakve političke poene za sebe. Hvala vam kolega. Naravno imao sam iskustvo i izvršne vlasti i zakonodavne, svako ima svoju ulogu. Jasno je da što se tiče implementacije vanjske politike da vlada ima tu primarnu ulogu, ali nemojmo zanemarit važnost i parlamentarne diplomacije. Svako od nas ima naše kontakte izaslanstvima sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, OSS-a, NATO-a različitih formata, u krajnjoj liniji naše političke stranke imaju kontakte sa obitelji ili socijalista, zelenih, konzervativaca itd. neki to koriste više, neki to koriste manje, ali itekako ste dobro napomenuli to jest jedna dužnost svakog od nas Mi smo donijeli takvu deklaraciju, kažem u nekim segmentima vrlo je jasno za što se moramo i za što se zauzimamo, a moramo uvjeriti i naše kolege i u EU i dalje sa drugim zemljama da isto tako podrže to legitimno predstavljanje Hrvata u BiH.

imao je jedan veliki eho u javnosti, jedna od velikih poruka je i poruka gospođe Pelosi da je Hrvatska ključni strateški partner na ovim prostorima. Da li možemo u budućnosti računati da će Amerika i dalje podržavati nastojanje Hrvatske u pitanju položaju Hrvata u BiH jer čini mi se upravo da je Amerika ključan partner koji može razriješiti to pitanje? A to se pokazalo evo kod ovih odluka visokog visokog povjerenika, a i vi ste bili konačno promatrač Vijeća Europe pa ste svjedočili cijelim ovim procesima koji su u BiH i nekako je dojam da bez Amerike se neće moći rješavati to pitanje, bez obzira što

Hvala poštovani kolega. U pravu ste, američka strana imala je i devedesetih, ali ima i danas jednu ključnu ulogu i oko ove odluke ako hoćete visokog predstavnika naravno da su tu bile i konzultacije sa raznim stranama i jasno je i vidljivo je bilo svega minutu nakon što je objavljena ta odluka Veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu je dalo jasnu i čvrstu potporu visokom predstavniku. Savezništvo između Hrvatske i SAD-a u tom kontekstu i u kontekstu dakle BiH i u kontekstu stabilnosti cijelog jugoistoka Europe je i dalje ključno, to je u našem interesu, jasno je da to ni u kojem slučaju nije u koliziji sa našom europskom vokacijom kao što i Francuzi, kao što i Nijemci, kao što i Talijani razgovaraju sa američkim saveznicima tako činimo i mi za stabilnost Europe, a pogotovo jugoistoka Europe, a pogotovo BiH. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Grmoja. Poštovani zastupniče Stier, dakle bili ste i ministar vanjskih poslova, ja bih vama postavio pitanje smatrate li vi da hrvatska politika dovoljno čini i vanjska politika, a posebno za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa, pa tako i Hrvata u BiH? u BiH? Vidjeli smo činjenicu Srbija je nesmetano otvarala poglavlja tek kada je došao ovaj sukob s Rusijom, počela se propitivati uloga Srbije i, i najavljivati određene i sankcije i zapravo zaustavljanje tog europskog puta Srbije koji smo izravno zainteresirani nismo ništa napravili, Srbija je 2021. otvorila 4 poglavlja. Isti, isto pitanje se postavlja i u kontekstu Hrvata u BiH. Smatrate li da smo učinili sve što smo mogli i da je ta naša politika bila kolosalna kao što tvrdi ministar Grlić Radman? Ja smatram da se trebamo puno čvršće postaviti, a to čvršće postavljanje sam pokazao i kada sam

pustim i vas i svakoga drugoga par sekundi dulje, al neću vas bome pustiti da uzurpirate vrijeme svim drugima jel. Poštovani zastupnik Stier. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega, tijekom hrvatskog predsjedanja EU 2020. upravo tada promijenila se, promijenio se način pregovora, pristupnih pregovora, tako da nijedna zemlja, pa ni Srbija ne može zatvoriti nijedno poglavlje zapravo dok se ne ispune uvjeti iz Poglavlja 23. i 24., a tu kao što znate su svi ovi naši ključni uvjeti prema Srbiji i to je napravljeno baš za vrijeme hrvatskog predsjedanja. Prema tome to jest, možda nije ovo vikanje na cesti ili možda nije ovo vikanje u jednoj koloni, ali to jest itekako zaštita naših interesa. Naš je interes da BiH ne bude dio neke sfere utjecaja nekog srpskoga svijeta nego da bude dio kao što je i RH europske obitelji, euroatlantske obitelji, ali da to bude naravno na način da će se poštivati ravnopravnost i hrvatskog naroda u BiH. **Reiner, Željko Poštovani kolega evo čuo sam, slušao sam vašu raspravu, pa bi malo nadopunio zapravo ono što sam ja rekao na osnovu onog što ste vi rekli, pa želim vaš komentar. Dakle treba surađivati sa svim akterima, akter je Turska, treba naravno i s njom razgovarati, akter je naravno i Srbija jer znači u BiH živi jedan konstitutivni narod znači, a to su Srbi, također treba uključiti treba uključiti SAD i EU. Kad sam spominjao Bakira Izetbegovića spominjao sam ga isključivo u kontekstu one radikalizacije koju je on u kampanji imao, a to je bilo prebrojavanje, ako on je eksponent turske politike onda to nije dobro generalno i ako evo ja se nadam da sa ovim što su i Bošnjaci rekli ne njemu, a izabrali Bećirevića da je to jedan signal da Bošnjaci nisu za radikalizaciju, dakle uključiti i razgovarati sa svim i sa Turskom i sa Srbijom i naravno EU uključit maksimalno. **Reiner, Željko Da, nije stvar u tome što ćemo mi nekoga uključiti, oni već jesu tamo, oni već djeluju tamo, oni su prisutni. Mi priznajemo tu realnost i mi moramo razgovarati, ali budućnost i naša poruka prema BiH, prema svim političkim liderima BiH jest da budućnost BiH nije niti u nekoj ruskoj sferi utjecaja, niti u nekoj srpskoj sferi utjecaja, niti u nekoj turskoj sferi utjecaja nego da je u EU i u NATO-u i na taj način mi želimo postaviti naše odnose. Hrvatska tu daje vrlo snažnu potporu euroatlantskoj budućnosti BiH. Na tom putu, na tom putu jasno je da je potrebno uvažiti i pravo hrvatskog naroda na svoje legitimno predstavljanje. To je jasno, to je jasno iskomunicirano i od strane američkih saveznika i od strane europskih institucija, naravno na tome radi i RH. **Ostojić, Rajko (Nezavisni)** Da bi nešto mogli liječiti treba postavit dijagnozu i mislim da ju postavio fra. Luka Marković u svojoj knjizi koju je Nino Raspudić prije neki dan bio promotor koja se zove „Hrvati BiH između bošnjačkog unitarizma i srpskog secesionizma“. To je dijagnoza. Ja stvarno zbilja savjetujem nekim kolegama, mlađim kolegama iz HDZ-a da se ne vraćaju puno u prošlost, ako se budemo vraćali puno u prošlost onda ćemo vidjeti da je Nikola Grmoja bio u pravu sa svojom replikom, nemojmo se vraćat u prošlost jer je nekada i dio HDZ-a podupirao Vučićev, pardon Dodikovu politiku, za Vučića ne znam, Dodikovu politiku kao što danas to nažalost radi predsjednik Milanović. Prema tome dakle postavimo dijagnozu, ali svatko neka ponese svoj teret i mislim da ovakve rasprave, ovakvo politiziranje o osjetljivoj temi sjedeći u saboru u Zagrebu, a ne brineći o ljudima u Ljubuškom, Širokom Brijegu ili Bosanskoj Posavini nije fer prema njima.

pa slažem se da se ne bi trebali ići daleko u prošlost, ali moramo biti, vidjeli smo i na početku, rasprava, ono što je iznosio ministar, što je ova vlada sve napravila. Vi znate, vi ste častan čovjek i vjerujem i pravičan da se vratite u vladu Zorana Milanovića sigurno vam je neugodno bude, ja to vjerujem. Zato, tu neugodnost mi poštujemo i stog razloga smatram da ste, da s te strane trebate biti vrlo korektni što i jeste, ali to je jedno vrijeme koje je po hrvatski narod bilo strašno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. To je bila replika, pa moram dati opomenu. Odgovor će imati poštovani zastupnik Stier. **Stier, u Rezoluciji Europskog parlamenta iz 2014. postavljena je upravo takva dijagnoza da su ključni problemi za europsku budućnost BiH separatizam i unitarizam. Ključni ljudi koji su tada radili na tome bili su s jedne strane ako hoćete Andrej Plenković tada i s druge strane, da kažem navodno s druge strane ideološki Tonino Picula, ali oko toga su se mogli složiti. Ja bih rekao međutim kada govorite o bošnjačkom ili o srpskom separatizmu, bošnjačkom unitarizmu to bih naglasio da ima nažalost i onih koji možda se deklariraju kao Hrvati kao Željko Komšić ali žele i unitarnu, ali žele i unitarnu BiH i tu je problem. A ja bih volio da jednog dana vidimo i lidera i bošnjačkih lidera koji su za federalnu BiH, ali mislim da je to rješenje za europsku budućnost te zemlje.

načelno HDZ odnosno 2 HDZ-a u BiH nemaju nikakve veze sa HDZ-om u Hrvatskoj kao što bi trebalo biti, svi znamo da to nije tako. No, politike koje je provodio HDZ u BiH i njihova koalicijska strategija sa Srbima i secesijske politike Srba su dale ulje na vatru onoj građanskoj inicijativi koja je zapravo celofanom omotana u unitarizam koji je prošao kroz Europski parlament i koji radi veću štetu Hrvatima nego sve politike koje ste vi dosada radili, ali nažalost su vaši pučani kao što i sami znate podržavali te unitarne odnosno građanske uređenje BiH i ja vjerujem da će to danas sutra doći na djelo. Poštovani kolega, dvije stvari. Ja bih okrenuo vašu tezu. Upravo su unitarističke politike koje nažalost su lideri bošnjačkih stranaka gurale Hrvate da idu prema nekoj taktičkoj suradnji sa Banja Lukom. Da se razumijemo kritizirao sam bilo kakvu stratešku suradnju ili bilo kakvu suradnju koja bi mogla cijelu onda BiH staviti staviti u kontekst nekog srpskoga svijeta, ali prvenstveno je odgovornost na onom narodu koji je najbrojniji pa onda i tome i ako hoćete najmoćniji da to izbjegne tako da prihvati suradnju sa Hrvatima, da prihvati pravo Hrvata na legitimno predstavljanje. Što se tiče EPP-a upravo iz tih unitarističkih krugova najviše se kritizira Šmita da je donio ove odluke jer je dio evo dio EPP-a kao što je i HDZ. Međutim, mislim da te odluke nemaju ideološki predznak one imaju ako hoćete jedan predznak za jednu europsku i euroatlansku BiH. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Stier, dakle mi se i u raspravama i u nekim odgovorima jako volimo referati na prošlost. Prošlost je učiteljica života kao što znamo i iz prošlosti trebamo povući nekakve pouke za budućnost. Ja nikad ni ne tajim, jasno i govorim da mislim da je biti članica EU i da je, to kad govorim o Hrvatskoj mislim da je neusporedivo bolje da je Hrvatska članice EU pa makar tamo i loše nego da nije. Jednako tako mislim da je put BiH put EU interes RH. I mene zanima vaše mišljenje, vaš stav što u budućnosti treba napraviti. Dakle, mi se možemo svi tu referirati na prošlost, što tko nije napravio a trebao je, zašto je trebao ili nije, ali vidjeti šta u budućnosti napravit jel to je naš interes.

Teško će političke institucije preko noći ispuniti sve kriterije za ulazak u EU, ali ne trebamo zbog toga kažnjavati ljude u BiH, možemo im već benefite europske integracije donijeti sada u kojem, na koji način npr. ukinuti roaming između BiH i europskog jedinstvenog tržišta. Dakle, ima regionalnih ideja da se ukine na Zapadnom Balkanu da vi možete npr. iz BiH nazvati Beograd bez roaminga, ali ako nazovete Zagreb već plaćate roaming, ako nazovete Beč, ako nazovete Bruxelles već plaćate roaming. Zašto ne bi išli onda u tom smjeru. Komisija je krenula, ali presporo to ide ti razgovori sa telekomima. Dakle, jedan konkretan vid ako hoćete toga što možemo učiniti za europeizaciju BiH je ukinuti roaming da se može iz BiH nazvati u RH i obrnuto bez troškova roaminga. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega Stier, moje pitanje je zapravo donekle vezano za sadašnjoj pa onda i budućnost. Složit ćete se sa mnom nadam se da u ovom trenutku na Zapadnom Balkanu postoji velika kriza povjerenja u EU, u njezinu sposobnost i dobru volju da isporuči ono što je obećala i za to je EU sama kriva. U Makedoniji vidimo da pada podrška pristupnom procesu upravo zbog toga što EU nakon napretka nakon što je Makedonija zadovoljila kriterije koji su bili dogovoreni isporuke nije bilo. E sad, BiH ja bih rekao da je startna pozicija BiH značajno ha kompliciranija u svakom smislu, pa ona i u institucionalnom, mislim kako zapravo dati povjerenje da jednoj zemlji da kad uđe u pristupni proces da će biti tih deliverables iako ova ideja koju ste dali u odgovoru kolegici Mrak Taritaš je zaista …/Upadica: Vrijeme./… mogu se samo složiti s njom. Hvala kolega Glavašević na vašem pitanju. Činjenica jest da unutar EU postoje zemlje koje su hajmo reći skeptične prema daljnjem proširenju ili jednostavno nemaju u javnosti takvu potporu, pa stoga bježe od takvih razmišljanja. Ali isto tako je i činjenica, moramo i to reći da od strane nekih lidera i nekih garnitura zemalja kandidatkinja na zapadnom Balkanu isto tako se ne vidi ta privrženost onim reformama koje su potrebne da se ispune kriteriji za ulazak u EU, a znamo da pogotovo kada je na primjer Srbija u pitanju još je tu i problem geopolitičkog opredjeljenja i to opterećuje općenito cijeli proces proširenja. Ali evo, neke konkretne mjere kao što sam spomenuo sa roomingom možemo i da ne čekamo te političke garniture. Možemo već sada učiniti kako bi proširili EU barem na društva i ljudima da približimo benefite EU. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Pa već je i u pojedinačnim a i prije svega i u raspravama u ime kluba čini mi se da ta jasna potpora ovom izvješću Vlade Republike Hrvatske o provedbi deklaracije o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ono što mi se čini da bismo trebali kroz raspravu o provedbi ove deklaracije sami sebe prisiliti, to je da takva rasprava bude lišena ideološkog, svjetonazorskog, vrijednosnog promišljanja svakog od nas saborskih zastupnika neovisno iz koje političke stranke dolazili zato što je položaj Hrvata u BiH nadstranačko pitanje. To je nacionalno pitanje par excellance, jedno od najvažnijih pitanja hrvatske vanjske politike koje je definirano na kraju krajeva i člankom 10. Ustava Republike Hrvatske jer smo jedan narod i mi u Hrvatskoj i naši sunarodnjaci u Bosni i Hercegovini. Jedan smo narod s dvije Domovine i zato se ne smijemo umoriti u posvećivanju rješavanja izazova, da ne kažem problema kojima se suočavaju naši sunarodnjaci kao najmanji konstitutivni narod u BiH. Ja se nadam da je daleko iza nas Kada smo u jednom trenutku ostvarujući svoje strateške nacionalne ciljeve, a među njima je bio i, među tim Bi li prilikom donošenja izmjena Ustava kako bismo hrvatski Ustav, onda i hrvatsko zakonodavstvo prilagodili ulasku Hrvatske u EU primorani trgovati sa zastupljenošću hrvatskih Hrvata izvan Hrvatske u Hrvatskom saboru. To je jedna ružna epizoda koje se jako dobro sjećam i kada je gotovo Vlada i vlast, vladajuća većina bila ucijenjena donošenjem izmjena Ustava, a znamo dobro da je za donošenje Ustava potreban 101 ruka u Hrvatskom saboru smanjenjem zastupljenosti naših sunarodnjaka izvan Hrvatske, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego izvan Hrvatske. To je, ja se nadam govorim to je nešto što je iza nas i čemu, ja sam uvjeren danas ovdje u sabornici bez obzira na naše razlike i naše svjetonazorske, ideološke razlike više ne bih svakako ponovili. Druga stvar koju želim spomenuti to je činjenica da je posljednji mandat Željka Komšića, a za većinu hrvatskih političkih stranaka ipak bio onaj jezičac na vagi koji ih je usmjerio u pravcu politike koju mi od prvog dana zagovaramo, a to je da nepravda po nama i po meni, protuustavan Izborni zakon kojim Hrvatima u kolektivno tijelo predstavništva omogućuje da ih preglasa većinski narod u Federaciji, da se danas na razini svih političkih stranaka u Hrvatskoj uvriježilo, utvrdilo stajalište da je to nepošteno, nepravično, nepravedno i protivno Ustavu i da su Bonske ovlasti koje su koristili visoki predstavnici Međunarodne zajednice u BiH doprinijeli činjenici da danas ustrajavamo na nečemu što nam prirodno, što jednom narodu koji je suveren, konstitutivan, jednakopravan i legitiman da mu to pripada. I dok većinski narod u Federaciji a i u Bosni i Hercegovini ne prihvati tu činjenicu tu se slažem i sa kolegom Stierom temeljna zadaća jest uspostava tog jednog povjerenja između dva naroda u Federaciji da nema sigurne stabilne i upitna je uopće budućnost te države ako temeljno nacionalno pitanje nije riješeno u Federaciji. Jer iz odnosa u Federaciji proizlazi i sigurnost Bosne i Hercegovine i zato čestitam Hrvatskom narodnom saboru na sjajnom rezultatu koji je polučen na ovim općim izborima, koji je nadograđen i dodatno daje snažniju i sigurniju poziciju hrvatskog naroda odlukom visokog predstavnika Schmidta za poziciju hrvatskog naroda u Domu naroda u Federaciji, da je to jedan veliki korak naprijed, da će i bošnjačka strana shvatiti koliko je važnost Hrvatima uspostaviti takav odnos, mijenjati Izborni zakon a time … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … i jasno da se uspostavi i njegova jednakopravnost, konstitutivnost i legitimna zastupljenost. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Bačić. Vi ste još jedanput u ovoj svojoj pojedinačnoj raspravi potvrdili, objasnili, pojačali argumente u kojima se govori vrlo značajan veliki utjecaj naše vanjske politike, politike Ministarstva vanjskih poslova i Vlade i premijera u jačanju položaja Hrvata u BiH i kao jednog ravnopravnog konstitutivnog naroda. Međutim, ja bih htjela možda još da u ovoj replici se osvrnete što to cijelo vrijeme RH čini za poboljšanje kvaliteta života Hrvata u BiH? Znamo da su brojne reformske mjere utjecale i na primjenjivale izgradnja bolnica, ustanova za djecu s posebnim teškoćama, pomoć kod covida, pomoć kod cijepljenja, izgradnja ceste i to nije zanemarivo. (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Murganić. Predložit ću da idući na puta na plenarnu raspravu budemo raspravljali o Izvješću o radu Ureda za Hrvate izvan Hrvatske pa bi ovo vaše pitanje bilo puno jasnije svima. Ono što je važno da kroz taj ured RH pruža konkretnu pomoć stvarnim pojedinim projektima. Tri su temeljne institucije hrvatskog naroda, to je Sveučilište u Mostaru, to je KB u Mostaru i HNK i tu treba apsolutno podržavati jer to radi taj nužni identitet i očuvanje kulture, jezika, identiteta hrvatskog naroda i BiH i sve je to dobro i sve je to važno. Ali prije svega važna je politička podrška koja snaži poziciju hrvatskog naroda u BiH, tu je najveća uloga vlade i to ova vlada radi odlično, o tome smo već danas i čuli. Da nije bilo stvoren taj političko ozračje u kojemu će i visoki predstavnik vidjeti da je Hrvatska svojim legitimnim, stvarnim argumentima pokazala teško da bi Christian Schmidt u izbornoj noći donio takvu odluku. Sljedeća replika poštovana Anka Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani kolega Bačić. Ja ću se u svojoj replici još jedanput referirati na potrebi i podržavanja BiH na njenom putu prema EU, mislim da je to izuzetno važno i da je izuzetno važna uloga Hrvatske koja treba biti faktor stabilizacije i na Zapadnom Balkanu i šta nas i obavezuje i naše članstvo u EU. Kad smo mi, dakle mi smo prošli jedno iskustvo desetljeća koje je bilo dosta teško i dosta naporno, na tom putu smo imali ne znam koji pravi naziva da kažem, ali imali smo neke države koje su nam bili sponzori na tom našem putu. Dakle, Hrvatska je članica EU, mi smo mala zemlja, ali smo članica, ja sam apsolutno sigurna da naša uloga treba biti kao i sponzor na tom putu, ali smo za to mi trebali naći i neke partnere. Mene zanima vaš stav, dakle jedan od partnera može biti ili Slovenija ili neke druge zemlje koje razumiju ovu problematiku, ali mislim da bi trebali naći partnere da bi ojačali tu ulogu i značaj. Hvala. (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Mrak Taritaš. Ja nisam niti imao dovoljno vremena, a nisam imao ni potrebe jer je kolegica Zdravka Bušić sve rekla o stavu Hrvatske i hrvatske vlade i nas u HDZ-u kada je u pitanju BiH i o njenoj cjelovitosti, o tri naroda dvije etničke federacije ili Federacije Republika Srpska, tri naroda jednakopravnost, konstitutivnost i ono što je važno europski put BiH i to sam uvjeren da će nakon ovih izbora će se čim prije konstutirati vlast u BiH, da će sa konstituiranjem vlasti se jasno onda omogućiti ući u taj proces pristupanja BiH u BiH u EU i da ćemo na taj način ostvariti ono što želimo našim sunarodnjacima, a to je da budu uspješna i prosperitetna država, bez tih postavki nema budućnosti BiH. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovani Anton Kliman. Hvala lijepa. Kolega Bačić čini mi se da smo danas čuli u nekim raspravama kolega zastupnika da Turska kao partner u ovim razgovorima i kao jedan politički rekao bih i subjekt u ovim procesima u BiH ne treba biti uključena u nikakve razgovore. Ja mislim da je naša diplomacija i vlada prepoznala sve dionike političkih procesa u BiH uz predstavnike tri konstitutivna naroda, prepoznala je EU, Tursku i SAD kao ključne i kroz taj dijalog čini mi se da je naša diplomacija došla do ovih rezultata i primjene ovog izmijenjenog izbornog zakona. Dakle, nema

Zahvaljujem kolega Kliman. Slažem se s vama, dakle ne treba bježati od razgovora s nikim, s nijednim narodom, s nijednom državom kad je u pitanju zaštita interesa hrvatskog naroda u BiH, prije prije svega naši su sugovornici EU, međunarodna zajednica, SAD dakle pa ako hoćete i Turska ono što je maloprije rekao i kolega Stier i predsjednik Tuđman pregovarao sa predsjednikom Demirelom, dakle to je nešto što bi trebalo biti nastavak jedne politike razgovora, dogovora oko uređenja BiH. Dok ste mi replicirali prisjetio sam se jednog razmišljanja o potrebi blokade ulaska Švedske i Finske u NATO, to bilo krivi potez, pogotovo kad se prisjetimo da je u izbornoj noći kada je visoki predstavnik donio taj izborni zakon prisjetimo se ko je prvi reagirao. Prve su reagirale dvije prve države članice NATO-a SAD i Velika Britanija UK, nisam siguran

medije na svom materinjem jeziku, pravo na slobodu i odlučivanju o političkom životu, danas smo dosta na tu temu govorili. Ali dosta često se u raspravama propitkuju učinci pomoći koje je RH kroz Središnji ured za Hrvate izvan RH i druga državna tijela čini kako bi pomogla hrvatskom narodu u BiH, ta pomoć je za njih veoma važna i ona je od 2016. do danas porasla za 300%, znači za 300%. to hrvatski narod imao i gdje bi bio bez te pomoći kad znamo da je to naše ustavno pravo, Hrvati ne traže ništa više nego što im doista po Ustavu i pripada? Zahvaljujem kolegice Maksimčuk. Maloprije sam već u, čini mi se, kolegici Murganić rekao da bi trebalo o tom Izvješću ovdje prodiskutirati i ta pomoć čak niti treba nazivati pomoć. Ja mislim da se ne smijemo umoriti u tom jednom zajedničkom ulaganju u budućnost Hrvata u BiH jer time praktično ulažemo i u budućnost naše države i nas ovdje u Hrvatskoj, to ne bi trebalo uopće biti sporno i mene vrijeđa bilo kakva rasprava o opravdanosti i visini ulaganja u institucije, obrazovne institucije, škole, vrtiće. Često sam, često sam, vrlo često obilazim često obilazim BiH, prije svega dole taj dio Hercegovačko-neretvanske županije koja je naslonjena na moju Dubrovačko-neretvansku županiju. Gotovo nema mjesta, nema općine gdje su Hrvati i žive Hrvati gdje se ne vidi ploča o

Što mislite, je li to nepoznavanje odnosa unutar BiH na situacije ili nešto drugo? Isto tako, jedan od vidova odnosa RH prema vidova odnosa RH prema BiH jeste potpora politička, projektna i financijska potpora Hrvata u BiH. Ova projektna i financijska, ona je mjerljiva i lako je tvrditi da iz godine u godinu sve izdašnija, sadržajnija, veća. Kad se govori o političkoj potpori, izaziva dosta prijepora, kako komentirate da na ovu politiku predsjednika Plenkovića ove Vlade jednako žestoke kritike dolaze iz Sarajeva i dijela javnog prostora u RH? Zahvaljujem. zahvaljujem kolega Barbarić. Kad vi govorite o takvim projektima onda to doista ima suutemeljenje. Dugogodišnji ste uspješni načelnik Ljubuškog i vi jako dobro znate koliko je projekata i u vašeg gradu, a i u cijelom prostoru prostoru BiH isfinancirano sredstvima državnog proračuna, ali opet to želim reći, meni je uopće prebrojavanje projekata i iznosa strano, neprihvatljivo jer to ne držim da to trebamo naglašavati, to je dužnost svake hrvatske vlade da to napravi, to je čak naša ustavna ovlast. To je jedna stvar. Druga stvar što ću vam reći, a to je da sam time započeo svoj govor danas ovdje u HS-u, ne može položaj Hrvata u BiH biti predmet stranačkih nadigravanja, svjetonazorskih, ideoloških, toga moramo konačno shvatiti da smo jedan narod podijeljen u dvije države, u dvije domovine i da istim tim, da taj to naše prepucavanje koje može biti za Hvala lijepo. Dakle u diplomaciji kažu da postoji glas, puno glasova, mirnih, tihih, glasova žirafe koja je u je miroljubiva do glasa vuka koji poziva na sukobljavanje. Kolega Bačić je dakle poslao lijepu poruku HDZ-ovim zastupnicima dakle bez ideoloških, bez svjetonazorskih razlika, u ovom slučaju, bez prebrojavanja projekata. Kolega Deur, ja sam ponosan što sam bio ministar hrvatske Vlade i Mimica i ja smo jako puno pomogli, on je bio potpredsjednik Vlade, Hrvatima BiH. Pa nemojmo se prebrojavati, pustimo te priče. To naprosto nije dobro, nije pametno, treba biti i usaditi Hrvatima u BiH, oni bolje znaju nego mi da je njihov interes i naš interes, što je moguće prije ući u EU. To je poruka koja stvarno treba izaći iz ove dvorane, bez obzira što će neki biti protiv, to je rekla i Anka Mrak-Taritaš, to su rekli praktički svi koji su raspravljali. Što se tiče roaminga, to je dobro, ali sve govore preko Whatsappa, Vibera ili sličnih stvari, tako da, ali to bi recimo na jednoj deklarativnoj razini bilo lijepo. Zahvaljujem kolega Ostojiću. Ja za razliku od vas nisam shvatio kolegu Deura da vam je išta htio spočitnuti, dapače, mislim da je na svojstven način i komplimentirao. Ali ono s čime se s vama apsolutno slažem, to je da u Hrvatskoj kad je u pitanju BiH, treba postojati konsenzus i drago mi je da je u velikom, u velikom dijelu političkih stranaka u BiH shvaćen taj konsenzus i da su se objedinile oko Hrvatskog narodnog sabora. Nisu svi i to nije dobro. Upravo zbog toga što nije riješen do kraja status hrvatskog naroda u BiH, Hrvati nemaju višestranačja u BiH, nema jer je prioritet opstojnost hrvatskog naroda i onda se vezujemo oko najjače političke stranke ili zajednice političkih stranaka. Tek kad riješimo, kad riješimo pitanje konstitutivnosti, ravnopravnosti i legitimne zastupljenosti, onda će Hrvati moći birati između više političkih stranaka, u ovom trenutku je to presudno pitanje koje treba podrazumijevati jedinstveno svih političkih aktera hrvatskog naroda u BiH. kroz sve što je Domovinski rat kroz koji je hrvatski narod u BiH prošao kroz sve te muke i opstanka, da ne govorimo danas u političkom spektru zadnjih 20 godina i to je nešto, ali prije svega, hrvatska narod, hrvatski ni partnera ni prijatelja, do unazad 6-7 godina kad je ova Vlada preuzela, to moramo jasno reći u kojoj smo se situaciji nalazili u vremenu kad je bilo potrebno i kad su vapaji išli iz BiH od hrvatskog naroda i to je neke vlade moraju shvatiti, moramo ih osvijestiti da danas moraju biti korektni u HS-u, da da moraju jasno reći, ne da bi prozivali i zbog toga neki konsenzus, nešto ih, nego da jasno kažu, da, to je naš grijeh, mi smo radili nepravdu prema svom narodu, da nas nisu razumjeli, vjerujemo jer da su razumjeli, ne bi to radili. Problem je što danas mnogi zastupnici i dalje to rade …/Upadica: Vrijeme/… koji su zastupali građansku BiH, danas istu…/Upadica: Vrijeme/…stvar nastupaju i na isti način se pokušavaju nametnuti vrlo nerealno. Hvala vam. Zahvaljujem kolega Deur. Da to sam i rekao da bi bila želja da smo zadnji puta dvojili oko značaja hrvatskog iseljeništva iako u Hrvati u BiH nisu dijaspora, ali to su konstitutivan narod u BiH, ali inače Hrvate izvan RH da ne bi trebali dvojiti o njihovoj participaciji u političkom životu Hrvatske kako ste vi rekli, vi ste sudionik Domovinskog rata i znate koliko je doprinos hrvatskog naroda u BiH, branitelja HVO bio, bio u stvaranju suverene i samostalne RH. U tom dijelu smo, da je zakon iz 2017.g. prepoznao ulogu HVO-a i kroz brigu o stradalnicima i obitelji poginulih branitelja pripadnika HVO-a i o invalidima, invalidima pripadnika HVO-a. Prema tome, taj dan ne samo zbog toga, ne samo zbog toga, nego zbog činjenice, ono što sam vam rekao, da smo dio jednog te istog naroda, moramo imati tu nadstranački pristup. Sljedeća replika poštovana Andreja Marić. Daytonski sporazum potpisan '95. i da do 2006. se je poštivao taj Daytonski sporazum i jednostavno sve ove vlade koje su od 2000. do 2006. praktično nisu činile ništa do ove vlade Andreja Plenkovića i onda dođemo ovdje u sabor i onda čujemo drvlje i kamenje na vladu Andreja Plenkovića koja se zapravo trudi svim silama vratiti dostojanstvo hrvatskom narodu i da imamo, imamo dva entiteta, a 3 konstitutivna naroda. Što vi mislite zašto je to tome tako? **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolega Šimičeviću. 2006. epilog koji je nastao kao rezultat krivih odluka bonskih ovlasti visokih predstavnika koji su prethodili izboru Željka Komšića za člana predsjedništva BiH, to je bio epilog i tada smo prvi puta vidjeli kako su, kako nisu Hrvati izabrani svog predstavnika u predsjedništvo BiH i otada, pa do danas brojne su odluke visokih povjerenika koji, predstavnika koji su išli na štetu hrvatskog naroda u BiH i tek sada evo prvi puta bar kolko ja znam, tako govore i stručnjaci koji su upoznaniji od mene, prvi puta da je jedan visoki predstavnik u BiH donio odluku koja ide na zaštiti vitalnih interesa hrvatskog naroda čuvajući njihovu

Danas činjenica je da postoje dvije filozofije koje su vezane za, za to što jest jedna država i, i koji narod ovaj u njoj živi. Međutim u većini europskih i ne samo europskih demokratskih država imamo jednu kombinaciju, s jedne strane građansko pravo ostvaraju svi državljani koji u jednoj državi plaćaju porez, a s druge strane ipak pripadnicima matičnog naroda te države se omogućava da imaju svoje zastupnike u parlamentu i u pravilu to zovemo glasovima za dijasporu, pa tako i mi imamo izbornu jedinicu. Ono gdje smo mi u kontradikciji, želim samo dat povod za raspravu

Hvala Pariškim sporazumom, definirano je jasno uređenje koje omogućuje sva tri konstitutivna naroda jednakopravnost i konstitutivnost, dakle košto sam prije rekao jedan narod dva entiteta, tri naroda jedan, dva entiteta jedna država, išao sam otraga. Dakle jedino ako se na toj poziciji da se svakom narodu omogući da nije preglasan, da bira svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti može se govoriti o razvoju BiH i napravit korak dalje, dotada dok jedan narod osjeti da mu drugi narod bira njegovog legitimnog predstavnika nema budućnosti BiH, niti, niti, niti niti BiH koja je na europskom putu, dapače ostat ćemo zarobljenici vlastitih sporova unutar jedne države. (HDS)** Poštovani kolega Bačiću, evo slušao sam vas pozorno i slažem se s vama da u vrijeme kada je ugrožena nacionalna, nacionalni opstanak, a ugrožen je nacionalni opstanak Hrvata u BiH da treba biti zajedno i zato je Hrvatski narodni sabor imperativ. Međutim evo vidjeli smo i danas u raspravi da postoje i oni i u HS, ali i u BiH koji nisu bili za jedinstvo koje je bilo ključno u onim trenucima. Ali evo želim čuti vaš komentar na jednu malu sitnicu, danas u raspravi, na početku same rasprave kolega Raspudić je govorio o nekoj tvornici rajčica koje je „Podravka“ trebala otvoriti, pa je položen kamen temeljac, pa se ništa nije napravilo. Međutim, evo i sam ministar me upoznao sa činjenicom da je tvornica ipak napravljena, nije još puštena u pogon, još tu ima se dosta toga napraviti pa me zanima evo kako mogu stati zapravo lažima, koja je intencija, koja je namjera zapravo kolega kolega koji glasuju između ostalog i za Komšića, a sjede u Hrvatskom saboru. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolega Zekanoviću. To pitanje treba jasno postaviti kolegi Raspudiću. Važno je gospodarski pomoći brinuti o svakom projektu. Svaki taj projekt ne samo gospodarske infrastrukture bilo da je prometna bilo da je društvena podiže doprinosi životnom standardu Hrvata u BiH. No, niti u Hrvatskoj svaki projekt nije do kraja realiziran. Uvijek ono što hoćemo do kraja u svakom projektu ne uspijemo, ali ono što je spomenu ministar da dio tog projekta se realizira to je već samim time ukazana na određen način dobra volja i gospodarski interes onoga tko taj posao, tko taj posao realizira, a tu je vladi da stvori to jedno okruženje koje će doprinijeti takvom jednom projektu. Prema tome, čak i da nije uopće

Uvaženi gospodine Bačiću, uvaženi gospodine predsjedavatelju, kazali ste da je aktiviranjem posebnih ovlasti visokog povjerenika se stvorio jedan novi politički trenutak kojemu definitivno treba pripisati artikuliranim i vrlo jasnim i vjerodostojnim djelovanjem hrvatske vlade i naše diplomacije uključujući i našeg premijera u razgovorima sa svim čimbenicima sa EU posebno sa SAD-om ali i Turskom. Kada neki kolege ovde kažu ne razgovarati sa Turskom ili s nikim što oni želi postići, upravo ono suprotno. Konsenzus koji je postignut unutar Hrvatskog narodnog sabora. Je li to ona točka preokreta u političkome životu BiH koji je potreban kako bismo ga nadogradili sa konsenzusom oko primitka BiH u članstvo EU kao jedinome jamstvu opstanka ne samo hrvatskog naroda nego i BiH kao države. Zahvaljujem kolega Krstulović, sve ste vi rekli tu ja ne znam što bi drugo dodao, dakle treba tu sam čini mi se i kolegi Klimanu rekao treba svakim razgovarati s međunarodnom zajednicom s jakim strateškim igračima koji mogu doprinijeti realizaciji naših pravednih zahtjeva da Hrvati budu konstitutivan, ravnopravan i legitimno zastupljen narod u BiH. Čestitam na kraju jer to je zadnja replika Hrvatskom narodnom saboru na sjajnom rezultatu, gospođi Borjani Krišto koja je osvojila do sada čini mi se rekordan broj glasova ako se ne varam u izboru za predstavnika hrvatskog naroda u predsjedništvu. Posebno zahvaljujem ministru i vladi na stvaranju onog okružja o kojemu je govorio kolega Stier da visoki predstavnik u izbornoj noći donese takvu odluku. Tu nije kraj, nismo mi do kraja s time zadovoljni još je puno posla pred nama i pred vladom da idemo onaj drugi dodatni korak, a to je da se doista uspostavi puna legitimna zastupljenost hrvatskog naroda u tijelima vlasti Federacije BiH. Tu sada prvenstveno mislim na na kolektivno predsjedništvo gdje će Hrvati imati svog legitimnog predstavnika i neće bit, bit nametnuto od većinskog naroda. To je ja mislim i ono što i ministar vanjskih …/Upadica: Vrijeme./… poslova i vlada zna da je sada pred nama. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Nevenka Barbarića.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Tijek današnje rasprave me poremetio u pripremljenom izlaganju pa ću početi sa jednom konstatacijom odnosno činjenicom da je ovaj predsjednik vlade i ova vlada nakon 15 godina neobjašnjivog zanemarivanja hrvatskog pitanja u BiH uspjela to nametnuti kao prioritetno vanjsko političko pitanje kao ključno nacionalno pitanje. U samom izvješću dakle formom, sadržajem zadovoljava iz njega se vidi napredak iz godine u godinu u odnosu prema Hrvatima u BIH prije svega, a evo sad znamo da će za 2022. biti još sadržajnije, još bolje, još kvalitetnije i sa većim uspjehom. Često se raspravlja u ovom saboru o BiH, BiH je često tema, pa evo i današnje izvješće odnosno ova dva izvješća kako bi argumentirano razgovarali trebali bi poznavati i određene odnose unutar BiH, poznavati suštinu Daytonskog mirovnog sporazuma, poznavati pojmove konstitutivnosti, legitimnog zastupanja, suštinu presuda Europskog suda za ljudska prava i suda, Ustavnog suda BiH, posebno upozoriti na silne izmjene izbornog zakonodavstva i Ustava BiH. Ponekad se iznenadimo nepoznavanju situacije dijela kolega ili nekim drugim motivima kad kod iznošenja raznih konstatacija i činjenica pa se govore evo kako je šteta za bonske ovlasti što su sada donešene, pa prvi smo reagirali i rekli da nismo za to ali te bonske ovlasti su nad devastirale i ne znam da se netko previše zabrinuo kad se nama oduzimalo pravo. Čović separatist, temeljem čega, kako? To sigurno ne donosi proširenju istine i bilo čega. Ili priča da unitarizam i separatizam ni blizu isto nisu, po čemu, kako jednako pogubni za BiH? No, No, dobro. Dakle, evo kolega Bačić je spomenuo i čestitao na postignutom izbornom rezultatu pa i dio pocjena prema hrvatskom narodu u BiH apsolutno ne stoji, dakle preživjeli smo svašta, preživjeli smo mnoge visoke predstavnike pa i drugačiju politiku BiH, ukupno antihrvatsko raspoloženje u dijelu BiH i u Sarajevu i u Banja Luci koje se uvijek odražavalo na nas. Znate priču UZP, Hrvatska agresor, mito o podjeli BiH nikad ničim dokazan i To se sve lomilo na nama. Lomio se i gospodarski naš napredak i usporavanje sa različitim optužbama. Sjetite se Hercegovačke banke za koju se nitko nije niti trudio dokazati optužbe ali dobro. Politika ove Vlade zasnovana je na Ustavu, zakonu, deklaraciji i strategiji, ali jednako tako je ugrađena i u najvažniji strateški dokumenat Republike Hrvatske Nacionalnu razvojnu strategiju, a evo nije spomenuto čini mi se danas i u plan rada ove Vlade za iduće četverogodišnje razdoblje. Dva su razloga. Dakle, značajnijeg angažmana, jedan je zaštita položaja hrvatskog naroda u BiH. Drugi je Drugi je BiH svakako najvažniji susjed Republike Hrvatske bilo da se radi o gospodarskoj suradnji, sigurnosnim aspektima, migracijama ili bilo kojim drugim zajedničkim dodirnim točkama od zaštite okoliša i Suština politike prema BiH temeljena je na dogovoru tri naroda. Nasuprot zagovaranoj konfliktnoj retorici, nasuprot nadglasavanju, nasuprot separatizmu, nasuprot unitarizmu, dakle jedino na takav način dogovorom tri naroda BiH može postati funkcionalna, institucionalno funkcionalna. Kao takva može raditi reforme od gospodarskih, socijalnih i svakih drugih, ali i ostvariti iskorake u približavanju EU i steći kandidacijski status što je u svakom slučaju interes i Republike Hrvatske, ali i Hrvata u BiH. Sjetite se par mjeseci je ovo ljeto medijski prostor punilo ideje oko blokada ulaska Švedske, Finske u NATO. I tada smo govorili da Hrvatska ne može i ne bi trebala blokirati ulazak ovih dviju država, da se blokira Amerika i američki interesi. Može li to Hrvatska? Šta će Hrvatska u tom dijelu imati? Je li to spominjalo da se uspori ulazak u eurozonu, u Schengenski prostor i u neke druge integracije. …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, svima je poznato da je upravo kopnena granica između BiH i Hrvatske i obratno najduža preko 1000 km i da upravo taj prostor je na žalost jedan meki trbuh slabo naseljeno stanovništvo i vrlo je bitno kada govorimo ja bih rekao također kao i neki moje kolege pomoć pod navodne znakove. Mi ulažemo zapravo i kad podupiremo određene projekte Hrvata u Bosni i u svoj vlastiti štit. Oni su na neki način Hrvati u BiH kao snažan politički narod dobro organiziran, jedno predziđe sigurnosti za nas ovdje, tako da evo i to je obostrani jedan interes i zanima me pobjedom Komšića, gubitkom izbora Izetbegovića jel' to znak da radikalizam bošnjački gubi a unitarizam jača. Hvala. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Dakle, počet ću od kraja. Mi se ne trebamo baviti tko unutar bošnjačkog korpusa ima vlast, tko je pobjednik. Naći se sa svima, razgovarat i dogovarat sa legitimnim predstavnicima bošnjačkog naroda. Ne treba nas zamarati je li unutar bošnjačkog korpusa dobio Komšić, Izetbegović ili Bećirević, a iskreno mislim da unutar njihovih politika neovisno na stranačko opredjeljenje nema nikakve razlike kad se tiče uređenja Bosne i Hercegovine, odnosa prema Hrvatima, prema konstitutivnosti, legitimnom zastupanju i slično. Republika Hrvatska najsnažniji je zagovarač euroatlantskih integracija Bosne pomaže projekte Hrvata u BiH, ali pomaže i BiH i kroz tzv. transfer znanja i iskustva, opreme, ali i u financijskom smislu. Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani kolega. Vi ste dugogodišnji načelnik općine Ljubuški … Što? …/Upadica: Grada./… Dobro tu piše općine. Ja sam se čudila, inače se slažem da je grad, ali evo kažu općina. Dobro, moraju ispraviti. I sigurno znate poprilično socijalnu strukturu vašeg stanovništva koji su možda manje ekonomski stabilniji itd. Imate prilično homogenu situaciju, hvala bogu jel' što se tiče broja Hrvata. Međutim, u ovim sjevernijim županijama odnosno kantonima, primjerice Zeničko-dobojski itd. gdje je puno, puno manje Hrvata. U okolnim općinama, mjestima kako ti ljudi uopće da znaju za sve ove projekte koje Hrvatska nudi za BiH? Znači prosječni čovjek nema doticaja sa svim tim što možda vi nudite svojima. Da li vi surađujete sa gradonačelnicima, načelnicima u onim općinama i gradovima gdje su zaista Hrvati u manjini, pa da im na neki način možda malo šire pomognete, znači onom malom, običnom čovjeku. (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice znate da sva sredstva kroz Ured za Hrvate izvan RH idu i moraju ići temeljem natječaja. sad kako informirati ljude da je objavljen natječaj, tko se može prijaviti na natječaj, kako educirati dio ljudi? Dakle, da li kroz ako nisu zastupljeni u vlasti, onda kroz različite udruge Hrvata,

pa vidjeti. Ali u svakom slučaju slažem se da bi ovaj vid pomoći trebalo omogućiti do zadnjeg Hrvata u BiH ma gdje on živio. Imamo organizacijskih i drugih problema i mi unutar BiH, pa onda se to prenosi i ovamo, tako da razine vlasti, sustav organiziranja tamo onemogućava nam da baš … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo za one koji vas prozivaju da vas nema u Saboru mogu vas vidjeti ako hoće, ali njih nema sad ovdje, tako da je to njihov problem, a ne vaš. Moje je pitanje vama kako je moguće da doprinos Hrvata u ratu u BiH je bio takav da sad Bošnjaci zapravo zaboravljaju sve ono što su Hrvati napravili, a znamo da smo imali sporazum u Splitu gdje su zahvaljujući tom sporazumu o suradnji i zajedničkoj obrani da su zapravo Hrvati dali snažan obol u očuvanju jedinstva BiH i da nakon određenog vremena ti isti Bošnjaci sada spore da su Hrvati konstitutivni narod odnosno da se zalažu za građansku državu su imali mentore iz Hrvatske i da li je netko iz Hrvatske stvorio gospodina Komšića, a taj isti ko ga je stvorio druži se sad u Laktišima sa Lavovom iz Srpske Republike. Hvala. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Kad se tiče tih prozivanja tko je koliko u saboru, postoji službena evidencija kad se tiče izlaganja i tema koje smo kolega Vidović i ja izlagali svo ovo vrijeme i to za to postoji službena evidencija. Isto tako postoji cijeli niz dokumentiranih sastanaka po ministarstvima, po tijelima državne uprave gdje smo nastojali lobirat, pokazati na potrebu jačeg, većeg sudjelovanja svih dijelova ove vlade na jačem angažiranju kod bilo kakvog vida angažmana unutar Hrvata u BiH. I nadam se da smo i ove godine i iduće godine napravili značajnije iskorake u tome. Što se tiče tog dijela toliko. Kad se tiče ovog drugog vašeg pitanja dakle sve su nedaće krenule silnim izmjenama Daytonskog mirovnog sporazuma gdje su Bošnjacima omogućene dakle majorizacija Hrvata, nadglasavanje, izbori njihovih predstavnika tu dolazimo do smiješnih situacija i zbog toga je bitan ovaj prvi korak bar …/Upadica: Vrijeme./… zaštita bar doma Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani kolega Barbarić, evo u biti hrvatskom narodu u BiH pored političke zastupljenosti i stabilnosti na kojoj Vlada RH intenzivno i ustrajno radi ja vjerujem da je tako isto i vrlo bitna i gospodarska stabilnost tj. radna mjesta. Vi ste dugogodišnji gradonačelnik Ljubuškoga. Možete li mi reći kako je u Ljubuškom? Kolika je nezaposlenost, da li hrvatske kompanije otvaraju nova radna mjesta u Ljubuškom i da li je narod zadovoljan takvim pomacima u biti koji ne bi došli da nema i zajedničkih ovih velikih nastojanja Vlade RH da normalizira položaj i odnose Hrvata u BiH s ostalim narodima. Zahvaljujem kolega. Dakle, kad se tiče samo Ljubuškog ne mogu reći baš najpreciznije podatke ali po podacima poreske uprave dakle za one za koje se uplaćuju doprinosi zdravstveno, mirovinsko i slično danas je to negdje vjerojatno oko 5.200 ljudi. Spomenut ću da je '90.-tih godina to bilo prije dakle ratnih događanja bilo maksimalno 3.700 ljudi. Dakle, jedan strašan iskorak. Ljubuški je specifičan i radi turističkih potencijala, prisutno crno tržište, a poljoprivredni smo dio i kraj gdje je dosta obitelji, mi u sustavu dakle još smo daleko tu od organizacijski od onog što vi ovdje u Hrvatskoj imate pa su svi ovi podaci dosta relativni. Dakle, nedostatak radne snage se već osjeća nekoliko godina radi odlaska u RH čim pređete granicu cijena rada je bar 30, 50, 70% veća, a znate isto tako da svi mi imamo hrvatska dokumenta pa se desilo i onaj dio, dakle cijena rada

položaj Hrvata u BiH je strateško i nacionalno pitanje RH i Hrvatska snažno podupire euroatlanski put BiH i to smo danas i u svojim raspravama ovdje i ponovili. Hrvatski narod zasigurno iz BiH čim prije čim prije iščekuje i naravno željno iščekuje da se započnu, da se započnu pregovori, a vas koji živite u BiH vi najbolje znate koliko su težnje druga dva naroda ulazak u EU. **Barbarić, Nevenko Koliko ću biti precizan ne znam, dakle govorimo o dojmovima. Hrvatski narod u BiH čini mi se jedini istinski želi euroatlanski put BiH. I to smo pokazali znate kad je predsjednik vlade Plenković bio eurozastupnik, Dragan Čović kao član predsjedništva u ime hrvatskog naroda, iz reda hrvatskog naroda je predao aplikaciju aplikaciju BiH obzirom na organizacijske i ine probleme koje imamo. Postavljeno je 14 kriterija. Zadnjih godina nismo se niti milimetar pomakli izuzev izbora u Mostaru gdje je Hrvatska strana potpisala sporazum riskirajući gubitak za nas tog prevažnog grada nastojeći, nastojeći odobrovoljiti partnere u federaciji oko izmjena izbornog zakonodavstva za ove protekle izbore. Nažalost svi ste mogli čuti i vidjeti da je, da su to pregovori bili s figom u džepu. Republika Srpska Srbi se oslanjaju na Republiku Srbiju, gledaju gdje će Republika Srbija tu će i oni. Hvala lijepa. Kolega Barbarić vi ste ako se ne varam 3 mandata bili gradonačelnik, 4 jel, evo nova informacija. Dakle, vi ste jedan od meritornijih ljudi što možete komentirati taj napredak politika RH prema BiH odnosno prema dijelu brige za hrvatski, za hrvatski narod. Maloprije ste kolegi Brkanu odgovorili da se vidi veliki napredak u gospodarskom smislu, a ja bi vas pitao što znači ulaganje RH u institucije dakle BiH odnosno u dijelove hrvatskog naroda gdje znamo i sami da su velika sredstva uložena u sveučilište, kazalište, bolnicu dakle sve je to jako bitno za jedan, za jedan napredak i opstanak jednog, jednog naroda. Tako evo vi kao dakle gradonačelnik 4 mandata mislim da ste možda najmeritorniji naglasiti da je konstantna briga Vlade RH jedini, jedini garant opstanka Hrvata na ovim prostorima. Zahvaljujem poštovani kolega na pitanju. Dakle, ovdje se počesto krivo iznose podaci 2000. izmjene izbornih pravila od strane Roberta Berrya, 2002. od visokog predstavnika izmjene Ustava Roberta Petrića, jad i bijeda je nama počeo 2000. odnosno 2002. godine i to je bitno jer smo imali prvu vladu kako se tada zvala, alijansa, kad su silom izbacili legitimne predstavnike Hrvata iz vlasti, izbacivanje iz vlasti vam slijedi dakle financijska devastacija, nijedna naša marka tamo kako je mi zovemo nije došla na hrvatske prostore. Kad se tiče ovog drugog dijela vaše konstatacije, dakle od nas bez RH neće dole bit, bez pomoći RH, čvršćih veza, čvršćih odnosa neće nas bit dole. Kako god tko to doživljavao ja sam potpuno uvjeren dakle bez i stoga velika zahvalnost i ovoj vladi, dakle nije formirala drugu stranku, nije rekla idite u Sarajevo nego je stala uz nas, u dogovoru s nama

vlada Andreja Plenkovića je problematici Hrvata u BiH pristupila prije svega kao prioritetnom vanjskopolitičkom, a onda i ključnom nacionalnom pitanju se raspravljalo o Hrvatima u BiH ja smatram da je prije svega potrebno jako dobro poznavati situaciju u BiH i u Mostaru i u Sarajevu i u Banja Luci da bi se moglo utemeljeno raspravljati i neupitno je kao što ste i vi sami rekli da je suština politike BiH treba biti temeljena na dogovoru triju naroda i tu se u potpunosti slažem vama, s vama jer jedino tako i jedino takvom politikom BiH može biti funkcionalna i to je jedini ispravni put i to je zajednički interes i RH i Hrvata u BiH. Molim vas da to još jednom iskomentirate, zahvaljujem. Poštovana kolegice, zahvaljujem na pitanju. Dakle kod nas se često kaže ako, a to kažu i ostala dva naroda, ako u BiH nema Hrvata onda nema niti ovakve BiH, a Hrvati jedino mogu opstat ako su u cijelosti u svim segmentima jednakopravni s ostala dva konstitutivna naroda, pa čak i sa ostalim građanima. Često je podvala građanski princip kad pogledate popis stanovništva ko se kako izjašnjava, kad pogledate evo i zadnje izbore gdje su u sva tri naroda nacionalne stranke vodeće i to uvjerljivo, a priča o građanskom principu, ali nas ne treba zanimati previše politička situacija kod druga dva naroda, mi se moramo biti jedinstveni što smo i sada kroz jednog kandidata pokazali jednu političku zrelost uz potporu Vlade RH, naših prijatelja i prijatelja RH izborit za svoja prava, a tu je svega, prije svega konstitutivnost i pravo na legitimno zastupanje što je u više navrata presudio i Ustav BiH. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Jure Brkana. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo od jutros pričamo, u biti raspravljamo o izvješću o provedbi Deklaracije HS o položaju hrvatskog naroda u BiH objedinjeno za 2020.-2021.g.. Izvješće koje smo dobili u biti potaklo je dosta žustru raspravu u startu, bar po iznošenju klubova, a onda kasnije malo Ono što mogu reć da je Hrvatima u BiH pored ovoga što piše u izvješću, a ono što osobno osjećam da je najbitnije da imaju mir i stabilnost, da imaju mir i stabilnost najbitnije isto kao i Hrvatima u Hrvatskoj. Dajte ljudima gospodarsku stabilnost da oni mogu svojim radom privrediti dovoljno koliko im je potrebno, al dajte ljudima i društvenu stabilnost, to je dajte im onu političku stabilnost da znaju da njihov glas vrijedi, da njihov glas u demokraciji, u parlamentarnim izborima vrijedi nešto, da njihov glas je zastupljen ravnopravno sa ostala, ostala dva konstitutivna naroda u BiH i to i to kada oni imaju znači to da njihov opstanak neće biti ugrožen. Ako je on siguran gospodarski i politički što podrazumijeva znači sve ostale društvene aspekte od školstva, zdravstva do svega ostaloga tada je Hrvat u BiH miran, on je u biti tada isti kao Hrvat u Hrvatskoj. Međutim, ko ugrožava tu tu mir i stabilnost, u biti tko im ne da da Hrvati budu ravnopravno zastupljeni u raznim političkim tijelima? To je ono što, čuli smo danas u današnjoj raspravi to je pod broj jedan unitarizam bošnjački i separatizam srpski, u biti dijela bošnjačkog i dijela srpsko, srpske političkih stranaka koji nameću svoje neke stavovima, kojima u biti nije do toga da BiH bude jedinstvena, nije im do toga stalo da BiH bude napravljena po modelu kakav je zapisana Pariško-daytonskom sporazumom i prema kojemu je donesen Ustav BiH. Njih to ne Njih to ne zanima i oni se vraćaju na one propale i neuspješne pokušaje koje smo imali '90.-tih godina, koji su propali u krvavome ratu na unitarizam i separatizam i koji je znači da bi pristao taj krvavi rat je donesen upravo ovakav Pariško-daytonski sporazum, usuglašena su sva tri naroda i data im je sva tri naroda jednakopravna šansa, sada je to ugroženo. E kako se othrvati tome ugrožavanju, kako hrvatski narod može doći do svoga jednakopravnog položaja uz ostala dva naroda? Može upravo na ovakav način kako radi Vlada RH pod vodstvom predsjednika Andreja Plenkovića, znači ono što smo stalno, stalno, stalno vlada radila, pregovarala. Sjetite se prvo, išlo se prvo u BiH, razgovaralo se sa sva tri nazovimo tako lidera, sva tri konstitutivna naroda, kada nisu uspjeli takvi pregovori išlo se u Europu, išlo se osvijestiti i upozoriti europske čelnike što se događa u BiH da će doći do izbora u kojima će biti preglasan hrvatski narod, u kojem će hrvatski predstavnici biti izabrani putem glasova Bošnjaka. Nakon toga su europski predstavnici dolazili i upozoravali da se to ne smije dogodit, da treba doći do promjene Izbornog zakona u skladu sa presudama Ustavnog suda BiH. kada to nije urodilo plodom ponovno su išli na runde pregovora ni to nije uspjelo i onda se pregovaralo i sa visokim predstavnikom koji je shvatio koja je pozicija, koji je shvatio pred čime se nalazi BiH ukoliko prođu još jedni izbori na način da bošnjački unitaristi izaberu hrvatskoga predstavnika i on je donio svoje odluke kako je donio i sada je koliko toliko hrvatski narod u BiH zaštićen. Ali ovo je tek prvi korak, prvi korak u onome trajnome rješenju koji će biti, znači trajnoj političkoj stabilnosti i miru hrvatskoga naroda, to je da se izmijeni Izborni zakon na način kako je propisao Ustavni sud BiH. Ukoliko Ukoliko to dođe, ukoliko na iduće izbore hrvatski narod uđe miran, u biti svjestan sa činjenicom da će on sam sebi izabrati političkoga predstavnika, ja mislim da tada će biti i osigurana i opstojnost hrvatskog naroda u BiH. Jer, čuli smo, neupitno postoji i gospodarska i politička i znanstvena suradnja RH i BiH koja nije ekskluzivno rezervirana samo za Hrvate nego za čitav narod BiH. Stoga držim

Premda smo ovdje imali poruke da se ostavimo povijesti, ja ipak ne bih poslušao pa bih se kratko vratio ipak u povijest jer tko je još definirao kada povijest započinje, nije li jučerašnji također, prošlost, e. Vi ste bili gradonačelnik grada Makarske, a znamo za vrijeme rata 90-ih da upravo Makarska i makarsko primorje primilo značajan broj izbjeglica, Bošnjaka i sam sam to živi svjedok kao volonter u to vrijeme, a isto tako iz Splitsko-dalmatinske županije, ovdje je bivši gradonačelnik grada Splita i Split je primio veliki broj Bošnjaka pa zanima me i ne mogu nikako dokučiti, tko je to, da tako kažem, posijao jedan antagonizam upravo prema najmalobrojnijem narodu od strane Bošnjaka prema Hrvatima da se ovo danas događa. Hvala. Pa kao što ste rekli, možemo se i vraćati u povijest, dugo, dugo i vaši preci su došli u Otok kraj Sinja 1697. g. kada je Eugen Savojski, nakon što je osvojio Sarajevo jer nije bilo političke volje da se zadrži Sarajevo, povukao se sa svojom vojskom nažalost i većina kršćana, Hrvata je otišlo iz BiH u tome periodu. Meni je otac došao iz Bosne u Makarsku i to je uvijek bilo normalno, prirodno. Maloprije sam kolegi Klimanu govorio da je meni do Ljubuškoga 45 km, a do Splita 63. Tako da je to prostor koji je prirodno naslonjen, .../Govornik se ne razumije./... granica postoji, BiH je cjelovita, ali narod nije toliko podijeljen. Isto tako ni narod hrvatski, bošnjački i srpski koji živi u BiH može živjeti mirno i normalno, samo ako mu se omoguće i uvjeti da sva tri naroda budu jednaki. Tada neće biti ni problema u Bih.

našim sunarodnicima sa druge strane zamišljene crte. Podsjećam se i kad sam iz svog ureda, bivšeg ureda kao gradonačelnika Splita vidio obronke Kamešnice, kad su dolazili strani diplomati, onda su me pitali zbog čega imam i zastavu Herceg-Bosne na svome stolu, ja sam rekao pa je li vam jasno da iz ureda splitskog gradonačelnika vidite BiH? Ostali su okamenjeni jer oni iz perspektive diplomata koji žive i rade u Zagrebu su Bosnu vidjeli na televiziji. Koliki je napor trebala napraviti diplomacija i Andrej Plenković da europskim diplomacijama, europskim diplomatima i dužnosnicima približi stanje nejednakosti

Zahvaljujem se na pitanju. Ja iskreno ne znam koliki je napor učinjen jer nisam bio sudionik, ali ono što mogu vidjeti kao promatrač, kao političar, kao saborski zastupnik, da je učinjen ogroman uspjeh,

zadnji veliki ovakav uspjeh je bio mirna reintegracija hrvatskoga Podunavlja i sada je ovo treće u tome rangu. I to su velike stvari. A kolike su sličnosti i koliko smo naslonjeni, samo ću jednu činjenicu. Grb grada Makarske i grb Rame je istovjetan. Ruka sa sabljom i sa zvijezdom. Znači tolike su sličnosti, znači ako je zemlja i gradovi su slični, onda su ljudi isti. Ja bih samo prije početka rasprave upozorio samog ministra i zastupnike HDZ-a da su postali tema bošnjačkih medija koji njihove izjave ovdje gdje kažu da su napravili kolosalan uspjeh jer je Schmidt nametnuo ove sitne izmjene u izbornoj noći, dakle oni sad to predstavljaju kao evo dokaz da su Hrvati izvršili nekakav pritisak i da su Hrvati dobili sve ono što su trebali i preko toga, a to je samo mrvica dakle koja je vraćena Hrvatima, nikakav kolosalan uspjeh dakle jer Bošnjaci igraju puno mudrije. Oni već sada prosvjeduju kako bi prevenirali nekakve veće izmjene koje idu u korist Hrvata, a naša diplomacija, dakle kada nam se vrate mrvice, javno izjavljuje kako je to kolosalan uspjeh, umjesto da bude mudra i da kaže da Hrvatima nije vraćena ni mrvica onoga što joj je oteto, eto to je hrvatska diplomacija, to je hrvatski ministar, evo pogledajte ga ovdje. Ono što se dakle, ono što se, što je bitno ovdje naglasiti i na čemu će Most inzistirati, to je dakle da čvrsto stojimo uz naše sunarodnjake u BiH, da se nećemo zadovoljiti mrvicama, da naše izjave bošnjačka politika i političko Sarajevo neće moći koristiti da opravdava svoje ciljeve i svoju politiku, isto kao što ovdje što nam vi sada spočitavate dakle predbacujete zašto nismo glasali za vašu deklaraciju, za kamilica deklaraciju, za nekakve nekakve proglase bez ikakve težine koji ništa Hrvatima u BiH neće pomoći, nećemo nikad glasovati i da nema nas ovdje i da vas još mi ne stišćemo pitanje je biste li išta radili po pitanju Hrvata u BiH. Pa evo vidjeli samo sad primjer ove tvornice kečapa, dakle vi nas i dalje uvjeravate da ona radi. Ona još uvijek nije napravljena, Podravka se iz toga povukla i dakle ništa se po tom pitanju niti jedan čovjek nije zaposlen, a Zekanović i dalje diže replike uvjerava nas ovdje. A što je još smješnije vidjeli ste da čovjek pušta mene gdje ja u Banovićima naiđem na kolonu od 500 automobila sa zastavama Armije BiH itd. znači to su bile pristaše SDA i ja im kroz prozor vičem svi za Komšića, želeći ironizirati njihovu politiku gdje oni Hrvatima biraju svoje predstavnike. I toliko su stupidne izjave te koje nastoje nas koji evo ili kolegu Raspudića koji 15 godina piše kolumne u korist Hrvata u BiH prikazati kao nekakve Komšićeve igrače. Ja ne znam je li vi stvarno mislite da će netko na to nasjesti? Mene zanima jeste vi ozbiljni jesu li ovi koje vi šaljete jel to stvarno politika HDZ-a, je li Zekanović neumiveni Plenković, a Plenković umiveni Zekanović, to je ono što mene zanima jer ja još sebi ne mogu. Vidjeli ste da se nisam ni javio ni repliku, meni je ispod razine replicirati na takve pokušaje. I nevjerojatno mi je što radite, kako se ponašate i mislite da to narod ne shvaća. Dakle, ljudi mi šalju iz Hercegovine poruke kažu ne možemo se načudit što je ovo, ni ministru ni ovim glavnim udaračima HDZ-a. Još jednom, od kako smo u polici, sjećate li se ministre onog incidenta u Stocu kad je bio, Božo Petrov je tada bio predsjednik sabora, otišao je tada u Stolac pa su nas zvali iz HDZ-a da ne može ić sam da mora ić netko iz HDZ-a s nama, pa je Miro Kovač išao s nama, ja sam bio u toj delegaciji. Nismo gledali je li u Stocu HDZ se kandidira na izborima nego da je u pitanju hrvatski narod. Dakle, uvijek ćemo biti na poziciji hrvatskog naroda u BiH, vi ste toga svjesni morate vodit nekakvu mlaku politiku i naravno dam smetaju oni koji

podosta lažne izjave po pitanju te tvornice koja ne postoji. Doslovno fantomska tvornica. Pa evo molim vas kako to komentirate i zašto mislite da bi se jedna Podravka kao takva izvukla iz tako nečega? A drugo čitanje, evo moramo se vratiti na ona vodocrpilišta u Livnu s obzirom da su ljudi ponovno na ulicama, a čisto za javnost vodocrpilišta vlada te županije zabranila crpljenje vode i na jednoj, slobodno mogu reć jedan san livanjske noći koji je pisao Shakespeare na kojoj je bi evo i ministar prisutan, čudnovato se mijenjaju te odluke dakle same vlade koje su donijeli da su to nezakonita vodocrpilišta i bivaju dodijeljena sumnjivim likovima iz Berlina. Dakle, treba isto reć da je naš ministar vanjskih poslova bio i ambasador u Njemačkoj, pa evo nekako su čudnovate te poveznice vežu oko našega ministra, pa kako komentirat te dvije stvari. Hvala lijepa. Što se tiče same tvornice, to sam već komentirao, ja ne znam što treba kolegi Brkanu da se sramoti što razumijem ove neke koji su se javljali, ti su već otišli ispod svake razine tako da su mi oni jasni, ali ne znam evo kolega Brkan kojeg simpatiziram javlja se tu govori da postoji tvornica. Tvornica ne postoji, dakle nije počela s radom govorilo se da će 2021. početi s radom, da će zapošljavati ne znam koliko ljudi. Ta tvornica kolega Brkan ne radi, nije u funkciji. A što se tiče ovoga u Livnu, ja sam čuo tamo da je ljude policija mlatila, ja ne znam je li to taj slučaj. Dakle, pričali su mi dakle to je skandalozno, ako je ministar još u to upleten, Vlada RH to je skandal nad skandalima evo sve što mogu komentirat. Povreda poslovnika poštovani Jure Brkan. pamet svih nas ovdje, ja mislim i javnosti. Ja kažem nisam ja nikad reka da tvornica postoji, ja sam čitao članak od 5. rujna u kojem direktor te tvornice, firme Marinada d.d. direktor se zove Antonio, samo sekunda

U Hrvatskoj smo svjedoci, to sam već danas rekao, niza afera, kriminala s kojim su usko povezani članovi HDZ-a. Mi imamo samo jedan Mi imamo samo jedan HDZ u Hrvatskoj u BiH ih imamo dva i tamo je duplo gora situacija u najmanju ruku. Ja ću se složiti sa kolegom Pavličekom koji je ovdje izjavio da svaka kuna koja ide prema Hrvatima u BiH je dobrodošla ako je ta dodijeljena kuna hrvatskih poreznih obveznika transparentno dodijeljena. No, postoji ozbiljnih problema vezanih za dodjeljivanje novčane pomoći projektima od interesa za Hrvate izvan Hrvatske točnije BiH u ovom slučaju. Obrazovne institucije u BiH imaju svoja nadležna ministarstva obrazovanja pa je svaka financijska potreba obrazovnih institucija ustvari alibi ministarstvima u BiH da ne izdvajaju sredstva za istu namjenu. Također ova vrsta izdvajanja stvaraju neravnomjernost u kvaliteti obrazovanja hrvatskih učenika u BiH. Postoje brojni korisnici koji ni na koji način ne odgovaraju načelima raspodjele, tako neki gospodarstvenici dobivaju sredstva za svoje poslovne poduhvate, a udruge građana nerijetko dobivaju sredstva za tzv. jačanje svojih kapaciteta. Iznosi nisu maleni, svaki od njih je preko 20.000 kuna. Kvalitetna raspodjela sredstava podrazumijevala bi prije svega jasnu proračunsku diobu na to koliko sredstava dobivaju projekti iz BiH, koliko iz Hrvatske, koliko iz Srbije, koliko iz ostatka svijeta. Dalje, projekti u BiH trebaju imati raspodjelu na crkvene, kulturne, sportske, obrazovne i druge namjene, ali najveći dio sredstava po mom mišljenju mora ići na projekte razvitka poslovnih aktivnosti među Hrvatima u BiH. Sredstva ne moraju biti bespovratna, ali moraju ići u smjeru izgradnje održivog života hrvatskih građana u BiH. Još jedna opservacija po tom pitanju je javni poziv na prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH u svrhu ostvarivanja financijske potpore za 2022.g. U tom pozivu stoji da se on provodi na temelju pravila o financiranju posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH, a u tim pravilima čl. 18. 19. navodi se kako prijave upućuju Povjerenstvu za stručno ocjenjivanje. To povjerenstvo ima najmanje pet članova, a imenuje ga državni tajnik ureda g. Zvonko Milas. Nedopustivo je da se javnim novcem RH raspolaže na ovako netransparentan način, nedopustivo je da se javnim novcem RH ne ulazeći ne ulazeći u lik i djelo Zvonka Milasa sutra može bilo tko drugi bit u toj ulozi, piše kako članovi povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa, ali je to praktički slovo na papiru koje se i onako može zaobići bez ikakvih većih napora pogotovo u BiH kada bi potpisane izjave o tome netko i provjeravao. Nadalje, u programu za Hrvate u BiH također se navode kriteriji na temelju kojih će se dodjeljivati sredstva, pardon ne navode nego se o tome kao i prethodno imenuje povjerenstvo. projekti imaju prednost u tome da program koji će se proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskog naroda u BiH, ali nigdje nije precizno definirano što to znači, naglašeno je stvaranje i očuvanje radnih mjesta, ali definicija dugoročne održivosti je opet dana u ruke tog samog povjerenstva, tako da oni mogu tu napisat štogod žele. Ima tu niz još ostalih problema koje ne vjerujem da ću sve stić, no poljoprivreda je sasvim jedan ključan dio toga. Treba samo reć da mali broj OPG-ova koji dobivaju sredstva su oni OPG-ovi čiji su vlasnici bliski vladajućoj stranci. I to nije politika samo HDZ-a BiH, to je politika HDZ-a i u Hrvatskoj. No kao što sam rekao mi imamo samo jedan ovdje, nama je tako kako je, oni imaju dva, Bog im pomogao. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane Ljubice Maksimčuk. Hvala lijepo potpredsjedniče HS-a. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o Deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u BiH za 2020. i '21.g. Deklaracija o položaju hrvatskoga naroda u BiH donesena je ovdje u ovom visokom domu 14. prosinca 2018.g. Deklaracija naglašava važnost i jednakopravnost triju konstitutivnih naroda i njihova ravnomjerna zastupljenost i potpora europskom putu u BiH, a to je i cilj hrvatske politike i naša ustavna obveza čl. 10. Ustava RH. I upravo iz ova dva izvješća o provedbi Deklaracije o položaju hrvatskog naroda za 2020. i '21.g. vidi se da se ova vlada kontinuirano zalaže za ravnopravnost hrvatskoga naroda sa dva ostala konstitutivna naroda u BiH i uspjela je pokrenuti napraviti puno toga, naravno ne i sve. Uspjela je teme u pitanjima BiH podići na visoku razinu, razinu Europskog vijeća, kroz angažman europske, ali i američke diplomacije. Ali vratit ću se na izvješće iz deklaracije što je i tema današnje rasprave. Kolikogod ovo za uši možda nekima neće goditi, ova vlada je naime više ijedna druga do sada napravila za hrvatski narod u BiH. I u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030.g. jedan od prioriteta je jačanje položaja Hrvata u BiH i upravo u toj strategiji stoji, „Hrvatska će nastaviti poduzimati aktivnosti, podupirati programe i projekte značajne za unapređenje položaja Hrvata u BiH i osiguranje uvjeta za njihov održiv ostanak.“ Možemo iz izvješća vidjeti sve napore koje čini vlada, MVEP, ali i druga državna tijela. Ja ću se koliko mi vrijeme dopusti osvrnuti na neke konkretne projekte. Krenut ću od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH jer za opstanak i bolji položaj Hrvata itekako bitno da imaju pravo na obrazovanje, medije, na svom materinjem jeziku, da imaju kvalitetne zdravstvene usluge. Kad je pak u pitanju obrazovanje i kultura možemo iz izvješća vidjeti da je za 2021.g. osigurano 25 milijuna kuna za projekte temeljem javnog natječaja upravo za obrazovne, znanstvene, zdravstvene i ostale programe. Za institucije od strateškog značaja 6 milijuna kuna, a tiču se Sveučilišta u Mostaru, HNK-a i Sveučilišne bolnice. Za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurano je 4,5 milijuna kuna za 53 projekta. Za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurani su materijali za obnovu i izgradnju 55 kuća. U aktivnostima što se tiče hrvatskih branitelja vidimo da je milijun i 800 tisuća kuna osigurano za sufinanciranje veteranskih centara, naravno i drugih projekata koji se tiču branitelja HVO-a. U aktivnosti na Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za, govorim za '21.g., osigurano je 6 milijuna kuna kroz projekte prekogranične suradnje. Koliko je bitna prekogranična suradnja, a evo ja i ovdje molim sve čelnike lokalne i regionalne samouprave, pardon lokalne, regionalne ne mogu biti zastupnici, da evo kroz te projekte i suradnju mogu značajno pomoći Hrvatima u BiH. Tu su naravno aktivnosti i u Ministarstvu obrane, unutarnjih poslova, Ministarstvu kulture, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Ministarstvu turizma i svim drugim državnim tijelima. Možemo kroz današnju raspravu vidjeti da je strateško i nacionalno pitanje Hrvatske položaj Hrvata u BiH, a naravno mi se nećemo umoriti pomagati Hrvatima jel mi smo jedan narod, ovaj imamo najdužu granicu koja je 1000 km i naravno sve ono što nas veže i kroz godine i kroz povijest, ali još jednom ću napomenuti mi smo jedan narod. **Sanader, Ante (HDZ)** Replika poštovana Anita Pocrnić Radošević. Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice Maksimčuk i rekli ste u svom izlaganju da Vlada RH svojim aktivnostima, ali i putem Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH i svih ostalih ministarstava i tijela ulaže značajne napore kako bi se na različite načine pomoglo Hrvatima u BiH. Osim političkog djelovanja ulažu se i značajna financijska sredstava za različite projekte u cilju podizanja standarda, ali i očuvanja nacionalnog identiteta, kulturnog identiteta i ravnopravnosti Hrvata u BiH. Koji su po vama učinci takvog djelovanja i smatrate li da Hrvati u BiH imaju dovoljno saznanja o tome, o mogućnostima koje mogu imati ovakvim financijskim potporama koje daje RH i kako se ta sredstva uopće raspodjeljuju? Hvala. Hvala lijepo. Uvažena kolegice, pa bilo je već u prethodnim raspravama propitkivanja o učincima tih sredstava koja, koje RH, kojima

nije u pitanju samo ona materijalna pomoć, ponekad im je dovoljna i ona podrška koju im Hrvati iz Hrvatske dajemo i kojima ova vlada i naravno naša stranka čine kontinuirano 2016.g., 300% su porasla sredstva Ureda za Hrvate izvan RH za pomoć Hrvatima u BiH od 2016.g. dosada. Evo mogli smo i u raspravi ministra čuti da ćemo već za slijedeću godinu, da će taj sadržaj i to biti puno veći, tako da zasigurno da Hrvati iz BiH očekuju puno od nas, a mi smo tu i kao što sam rekla u prethodnoj replici nećemo i ne smijemo se umoriti. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Vesna Bedeković. Hvala vam lijepa. Poštovana kolegice Maksimčuk, svima je jasno da su kultura, obrazovanje i jezik zapravo temelj identiteta svakog naroda, pa tako i Hrvata u BiH. I naravno više naravno više nego je jasno da je vlada Andreja Plenkovića od 2017.g. do danas kroz različite potpore odnosno različite projekte koje ste vi nabrojili daleko nadmašila dakle sve prethodne vlade u pomoći i potpori Hrvatima u BiH, vi ste izrekli dakle činjenicu da je to nekih 300% porasta ako se ne varam, pozorno sam vas slušala, u odnosu na prethodne godine i posebno ste istaknuli potporu Sveučilištu u Mostaru, potporu Sveučilišnoj bolnici u Mostaru, HNK u Mostaru, a ja bih voljela čuti možda eventualno imate li informacije o odboru…/Upadica: Vrijeme/… u obliku stipendija studentima koji studiraju? Hvala vam lijepa. Pa hvala lijepo, odmah samo na početku da vas ispravim, nije 300%, od 2016. do ove godine je 300% porastao taj iznos, ali evo kao što sam rekla svjesni smo da za opstanak i položaj Hrvata moramo imati nekakve osnovne preduvjete, ali naravno tu su pravo na obrazovanje, pravo na očuvanje kulture i tradicije i svega onog što hrvatski narod u BiH predstavlja i čini. Što se tiče ulaganja već sam napomenula koliko je to financijski za Sveučilišnu bolnicu, Sveučilište u Mostaru i HNK, a, a 500 stipendija kroz Središnji državni ured

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Maksimčuk, kao što ste rekli brojni su projekti koje Vlada RH pomaže i ustanovama između ostalog u BiH, pa evo ja bi istakla aktivnosti Ministarstva zdravstva, već ste i spominjali Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i u 2020., a i u '21. imali smo 42 milijuna kuna samo aktivnosti tog ministarstva. Uz Sveučilišnu bolnicu pomognuta je i nabava medicinske opreme hrvatskoj bolnici Fra Mate Nikolića, zatim Dom zdravlja Stolac je dobio pomoć, Dom zdravlja Žepče i tako da sad redom sve ne nabrajam, ukupno je donirano i 240 tisuća doza cjepiva u 2021.g.. Osim toga bilo je još drugih projekata pa evo prilika da možda neke koje niste uspjeli reći u svojoj raspravi da sad istaknete i dodate.

od 42 milijuna kuna i vi ste jedan dio od toga nabrojali to je Sveučilišna klinička bolnica Mostar, zatim Bolnica fra Mato Nikolić Nova Bila, Dom zdravlja Stolac Žepče, tu je naravno pomoć sa 240.000 doza cjepiva Hrvatima u pandemiji Covida-19 i još je puno toga, ali još uvijek nije dovoljno jer Hrvati u BiH su naša ustavna obveza i naravno da ih moramo štititi. Hvala lijepo. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Radoja Vidovića. Uvaženi ministre Radman, drage kolegice i kolege zastupnici, mi danas ovdje raspravljamo o Deklaraciji o položaju hrvatskog naroda za 2020. i '21. godinu koja je donesena 2018. godine. Podsjetit ću vas da je to vrijeme nakon donošenja presude Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić gdje je jasno rečeno da nije onakav izborni zakon i ustav federacije ne osigurava legitimno zastupanje Hrvata na radini Doma naroda i predsjedništva BiH. Također je tad postalo jasno da bošnjačka politička elita ne želi provesti tu odluku i nadzirala se kriza odnosno pokušaj, nadzirao da Hrvate eliminiraju iz odlučivanja nakon ovih izbora 2022. godine. Da bi se sve to spriječilo donesena je Deklaracija koja je imala tri donekle po meni pojednostavljena cilja. Jedan cilj je bio osiguranje ravnopravnosti Hrvata u BiH kroz provođenje ove presude, vraćanje barem dio prava Hrvata koja su imali. Drugi cilj bio je ubrzanje puta BiH ka euroatlanskim integracijama kao strateškom interesu i Hrvata u BiH, BiH a i RH. I treći

Ako čitamo ovo izvješće vidimo da ovaj treći, ostvarenje ovog trećeg cilja da se uključila osim Ministarstva vanjskih poslova, premijera, vlade da su se uključila pojedinačno i mnoga ministarstva pa treba ovdje posebno pohvaliti Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo kulture i Ministarstvo zdravstva, obrane, Ministarstvo hrvatskih branitelja koji provode niz aktivnosti kako bi osnažili položaj Hrvata u BiH. Također ovdje posebno treba pohvaliti Ministarstvo regionalnog razvoja koje je uvelo novi program prekogranične suradnje kako bi se potakla suradnja i implementiranje niz projekata na području BiH. Iz izvješća također vidimo rad Ministarstva gospodarstva. Vidimo da je intenzivna gospodarska razmjena između RH i BiH, da je povećan i izvoz i uvoz u tom smjeru i da je ostvaren i značajan suficit RH. Ja ovdje koristim prigodu da pozovem Ministarstvo gospodarstva i ministra Filipovića da osmisle dodatne programe kako bi se potakao dodatno ulaganje hrvatskih poduzeća u BiH osobito na područja gdje žive u većinskom dijelu Hrvati. Također pozivam ga da osmislimo zajednički program kako bi vezali gospodarstvo Hrvatske i BiH na obostranu korist. Također vidim ovdje djelovanje Ministarstva kulture, Ministarstva turizma, sporta, također pozivam i njih da dodatno razmisle o stvaranje zajedničke ponude hrvatskog turizma i turizma u BiH jer moremo samo pretpostaviti koji bi bili pozitivni kad bi se zajednički promovirali turistički potencijali i RH i BiH odnosno Dalmacije i Hercegovine, Bosne čitave. Ovde ako gledamo ovaj drugi cilj, ubrzanje europskog puta BiH euroatlanske integracije vidimo da su i tu postignuti ciljevi, da je BiH da treba dobiti kandidacijski status i da će ovaj put prema EU ubrzati. Kad govorimo o najvažnijem cilju to je osiguranje ravnopravnosti Hrvata u BiH kroz provođenje presude u predmetu Ljubić vidimo navedene su ovdje niz aktivnosti koje je činio premijer gospodin Plenković, naš ministar vanjskih poslova koji su koristili svaku prigodu da ukažu svim relevantnim međunarodnim čimbenicima na značaj opstanka Hrvata u BiH kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda. Nažalost do konačnog dogovora unutar BiH nismo došli, ali rezultat djelovanja i hrvatske diplomacije i hrvatske vlade je sigurno da je se to osvijestilo, da je se prezentiralo koliko je to važno u najvažnijim svjetskim centrima moći i da su oni zajedno utjecali na visokog predstavnika da u izbornoj noći donese izmjene izbornog zakona i ustava federacije koji su spriječili eliminaciju Hrvata u odlučivanju u BiH. To nije idealna odluka, nisu ispravljene sve nepravde koje su nanesene Hrvatima ovih zadnjih 20 godina, ali je velik uspjeh jer je osigurano da Hrvati sudjeluju njihovi legitimni predstavnici u formiranju vlasti na razini federacije, na razini BiH, a to će onda olakšati formiranje sudjelovanje u vlasti na razini županije. Svi oni koji govore da je to malo, da je to ništa podsjetit ću ih da je bio ovakav izborni zakon, ovakav ustav ne bi bilo alijanse ako znaju šta to znači, ne bi bilo platformi kad je desetine tisuća Hrvata ostalo bez posla, kad je hrvatski narod u BiH osiromašen. Stoga podržavam ovo izvješće i pozivam da samo nastavimo ovim smjerom zajedno. Hvala. Poštovani kolega Vidović vi ste upravo zastupnik hrvatskog naroda iz BiH, Hrvat iz BiH i ono i ono što mene zanima što vi kao građanin, kao Hrvat iz BiH mislite o ovom predmetnom izvješću i o svim onim naporima i aktivnosti koje provodi Vlada RH putem Vlada RH putem svojih tijela. Znači konkretno kao građanin što vi mislite što najviše, koja vrsta pomoći najviše dopire do građana Hrvata u republici, u BiH i što je ono što je njima najpotrebnije, što oni najviše koriste, pa ako imate nešto iz primjera u Kreševu i u vašem

Međutim, moram ovdje naglasiti da je nama najvažnije da se vratimo na one postavke koje su bile u Washingtonskom i Daytonskom mirovnom sporazumu, da mi ravnopravno suodlučujemo o budućnosti BiH. Proračun federacije je preko 2,5 milijarde eura, proračun naših županija oko zavisi kako koje evo moje županije preko 100 miliona eura, znači nama je najveća pomoć da se vratimo da mi suodlučujemo u BiH o budućnosti BiH na taj način ćemo najlakše pomoći svom narodu. I uvjeren sam kad se došlo do tih pozicija da nama pomoći ne bi trebala, trebala bi samo jedna intenzivna suradnja sa RH.

znate jako dobro kroz što hrvatski narod je prolazio sve ove godine. Ne samo nacionalna i ljudska prava, sve je bilo ugroženo same, često je danas bila spomenuta Hercegovačka banka, evo do zadnjih godina razumije./… konstitutivni narod jer jednostavno to je bilo prestrašno i sve to što smo proživljavali i suosjećali se gdje su politike bile nerazume na razne načine. Danas dobro je da oporba i Hrvatska propituje i to je pozitivno. A da li je moguće da ne poštuje ovo što radi ministar Grlić koji napori se iskazuju daju ovom vremenu, predsjednik Plenković, cijela vlada da ne možemo čuti ni jednu, ono što vi smatrate da je pozitivno i da se, da smatrate da je nešto što se korisno radi napokon, da se SAD, EU da su shvatili koliko je bitno Hrvatima dolje pomoći ali da naša oporba u Hrvatskom saboru želi taj aktivizam sve je kamilica ili ne znam ni ja koje imaju stručne nazive nerazumijevanja. Pa evo ja ću opet probat onaj najjednostavnije reći. Jasan su pokazatelj ekonomski, gospodarski, najviše hrvatska područja su osiromašena za vrijeme alijanse da …/Govornik se ne razumije./… 2000. godine koje je donesla EU bilo bez hrvatskih legitimnih predstavnika, kad je visoki predstavnik donio odluku kojom je ukinuo ravnopravnost Hrvata u BiH i u vrijeme vlasti platforme. Znači tad su hrvatska područja sustavno osiromašena i tad je najveća šteta gospodarska nanesena. Ako je nanesena ta gospodarska šteta, ako u vrijeme alijanse znači tisuće ljudi je ostalo bez posla od pripadnika vojske onaj do ravnih državnih službenika namještenika samo što nisu pristali na takvu politiku koja je tad bila. Znači tad se je desilo i velik broj iseljavanja od tad je sustavno naša su područja osiromašivana. Nama je najpotrebitije ova ravnopravnost, a onda svaka suradnja, svaka pomoć od bilo koga je dobro došla naročito od RH. I ono jest znači, ovo je vlada koja je uistinu stala iza Hrvata u BiH najviše od predsjednika Tuđmana. Zdravka Bušić. **Bušić, Zdravka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Vidoviću, vi kao dugogodišnji političar u srednjoj Bosni i naravno dolazite iz Kreševa, možete li odgovoriti kad biste pitali Hrvate u srednjoj Bosni vi u vašem Kreševu bi li oni ovako odgovorili i ovako dali kvalifikacije hrvatskoj vladi kao što smo danas mi čuli od strane naših uvaženih oporbenih kolega. Evo, ja bi samo kad biste pitali običnog čovjeka na ulici o zapravo ulozi Hrvatske i što je Hrvatska poduzela i bili oni ovako negativno odgovorili kao što smo rekli, kao što smo danas čuli. javljaju nam iz Hercegovine, javljaju li nam iz Bosne, javljaju molim vas evo kad biste vi upitali što bi, bi li to bio odgovor ovako kao što su nam predstavili naši dragi oporbeni, oporbene ja dolazim iz Kreševa iz središnje Bosne i predsjednik sam Županijskog odbora HDZ-a središnje Bosne. Na izborima koji su prije 20-ak dana održana HDZ dobila 29.500 glasova, dobila je preko 84% hrvatskih glasova. Za ove što često govore da im neko javlja, dobili su 700 glasova u našoj županiji. Naravno da ne mislim da su to ljudi da nisu dobronamjerni, ali to govori o povjerenju hrvatskog naroda u BiH, u županiji središnja Bosna prema HDZ-u BiH, a to govori i o povjerenju prema HDZ-u RH jer na proteklim jer na proteklim izborima kad sam ja izabran ovdje u sabor ljudi su se vozili 70-ak kilometara da daju glas našoj listi i ja zahvaljujući tim ljudima koji imaju povjerenja u HDZ, u vladu premijera vladu premijera Plenkovića i u sve nas ovdje dobio njihovo povjerenje da ih zastupam ovde i da za njih ovde probam učiniti što mogu. I to je najbolja potvrda šta misli narod središnje Bosne. Slijedeća replika poštovana Vesna Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani kolega Vidoviću govorili ste o 3 bitna cilja Deklaracije o položaju Hrvata u BiH. Jedan od ta 3 cilja je osnaživanje položaja Hrvata Hrvata u BiH kroz pomoć, kroz financiranje različitih projekata itd. i naglasili ste i slažem se s vama i smatram da to treba posebno istaknuti da je vlada Andreja Plenkovića od 2016. godine dosada daleko najviše uložila dakle od svih dosadašnjih vlada upravo u različite projekte u BiH. Čuli smo iz nekih ranijih izlaganja da je od 2016. godine to povećanje od nekih 300%, dakle ova vlada najviše od vremena naravno predsjednika Tuđmana, od vremena predsjednika Tuđmana. Dakle, tu su se osim Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske uključila mnoga ministarstva koje ste vi nabrojile, e sad kao osobu kao Hrvata koji živi u BiH možete li nam opisati

stručnih ljudi nema budućnosti ni jednog naroda pa ni naroda u Bosni, hrvatskog naroda u BiH. Naravno da su to i bolnice evo ja ću reći za svoju županiju šta je nama ključ, nama najvažnija uvijek bolnica u Novoj Bili, nama su najvažniji naši domovi zdravlja, naše škole, evo naši vrtići, sve su to projekti koje sufinancira ova vlada i koji zahvaljujući sufinancira ove Vlade, evo završavam, iduće godine odnosno ove godine treba završen bit

ali ja bih ovdje pozvao koji su izrazili sumnju u trošenje sredstava, ja sam ovdje i prošli put govorio, svatko tko ima bilo kakvu sumnju, nek prijavi ili bilo kome ili ako želim da se uvjerimo, hajdemo krenuti, ja uvijek govorim, od mog Kreševa jer sam bio tamo i načelnik i sve, da provjerimo svaku kunu koja je došla u Kreševo je li transparentno potrošeno ili nije pa onda da idemo dalje. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi završne rasprava. Prva je u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani Nevenko Barbarić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a, ja ću nastaviti gdje sam u pojedinačnim govorima stao. Dakle ponovit ću da suština politike ove Vlade, a za koje evidentno osigurana potpora i američke administracije kroz Strateški kompas i većeg dijela zemalja EU, sadržana u 4 nekakva poglavlja. Prvi je BiH uređena principa Daytonskog mirovnog sporazuma, dakle 1 država, 2 entiteta, 3 konstitutivna naroda, u svemu ravnopravna. Poštivanje presuda i Europskog suda za ljudska prava, ali i suda, presuda Ustavnog suda BiH u predmetu i Izetbegović i u predmetu Ljubić. Jačanje bilateralne suradnje, kolega je govorio o potrebi jače gospodarske suradnje, RH je glavni vanjskotrgovinski partner BiH, sa nešto više od 3 milijarde. Postoji potreba, interes, prostor za jaču gospodarsku suradnju, dakle ima, ima i naznaka, ima i planova i vjerujem da će to iz godine u godinu rasti i ići prema gore. Isto tako, spomenuto je 1000 km granice sa BiH, dakle tu su sigurnosna pitanja od iznimne važnosti, Hrvatska je skoro u Schengenu, dakle vanjska granica EU, a svi a svi znamo za probleme prethodnih godina sa migrantima i migrantske krize koje se pojavljuju svako malo dakle od posebnog interesa, jačanje te bilateralne suradnje sa institucijama BiH. Isto tako, snažna potpora euroatlantskim integracijama BiH uz ovaj politički dio, uz reforme, RH već sada kroz ministarstva, kroz tijela uprave značajno pomaže institucijama BiH kroz dio projekata i sredstava u projektima prekogranične suradnje, a možda više i značajnije od tog, to je tzv. transfer znanja i iskustva. Sve ovo dakle smo spominjali kod 4. cjeline, dakle politička, projektna i financijska potpora projektima Hrvata u BiH, kolega i dosta kolega o tome je govorio, ono što raduje, da kod ovih rasprava danas nema ili gotovo da i nema prigovora šta će nam to, ovo je ništa, ovo je previše, dakle važno je da iz godine u godinu to ide. Isto tako, spomenuo sam u prvom dijelu izlaganja odnose unutar BiH, što dosta komplicira politički dogovor, dakle u pojedinim momentima imate dojam da su svi frustrirani, Hrvati što im opet uzurpiraju, otimaju poziciju člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, Bošnjaci, što nikako ne mogu ostvariti svoje unitarističke planove, Srbi što žive u državi koju ne žele, međunarodna zajednica frustrirana neprovođenjem .../Govornik se ne razumije./... neprovođenju reformi, a da vam sad ne govorim o frustriranosti naših sugrađana. Par rečenica o odluci visokog predstavnika koja je došla, reklo bi se, u produžecima u večeri dovršetka izbora. Bilo je dosta komentara i ovdje i općenito u javnosti, to je ništa, važnije je ovo ili ono, dakle nije implementirana presuda Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić u legitimnom zastupanju, kažu da je Europskog suda za ljudska prava, mada ja ne znam šta su dobili ni Sejdić ni šta je dobio Finci, a sama odluka bit će problema u provođenju u popuni kluba ostalih, kluba Srba i dosad sa 17 je bio problem, sad će još veći biti jer nemate toliko kandidata. Opasnost je što po zakonu, Središnje izborno povjerenstvo BiH, o kojem smo već govorili, koje je nametnuto voljom većine, po nama protuzakonito, ima ovlasti koje u pravilu za .../Govornik se ne razumije./... pripadaju parlamentima, će popunjavati svojom odlukom taj dio, ako ništa, za Hrvate je bitno da nas ovaj put ne mogu eliminirati iz vlasti jer smo uvijek bili na granici, oni imaju u klubu Hrvata u Domu naroda Federalnog parlamenta uvijek 5 svojih, nazovimo Hrvata, dakle situacija je bila dovedena do apsurda. Za odluke iz pojedinih klubova je bila dovoljna trećina, dakle 6, uvijek smo se borili za tog jednoga, sad je 11 od 23, tako da niti u teoriji ne mogu dobaciti. Hrvati su i ovaj put pokazali zajedničkim kandidatom političku svijest, ukazali da kao politički narod još postojimo, izlaskom na izbore, da nas ima, evo još jednom zahvala predsjedniku Plenkoviću i Vladi, ministre, vama osobno na svemu što činite

Most je čvrsto na strani hrvatskog naroda u Herceg-Bosni i to je svima poznato i jasno, da imamo čvrste stavove i to je domovina Hrvata. Ja kao čovjek koji godinu dana sa brojnim drugim Hrvatima s ovih područja Hrvatske, bio sam u Domovinskom ratu u BiH. I Hrvati I Hrvati i hrvatski vojnik je zaustavio krvoproliće srpske armande predvođene Ratkom Mladićom da od Bihaća i bihaćke enklave naprave gore zločine i genocid nego u Srebrenici i brojni naši suborci i ljudi su ostavili svoje živote. Što radimo mi? Ne samo bošnjački unitarizam deklaracija je ministre mrtvo slovo na papiru, ne samo šta nije dovoljno uneseno ono što treba bit u toj deklaraciji, taj narod nije više ne konstruktivan narod on nema ni nacionalne manjine. sam iz Sinja, znamo se znam … šta je Livno Sinju to je isto tijelo, ista prezimena, isti ljudi, isti narod, ista krv. Često sam u Livnu, bio sam preksinoć sa HOS-ovcima u Livnu razočaran, ubiveni. Vidim da vam se tajnica smije njoj je smišno. Nije smišno narodu ni Livna ni Duvna Tomislavgrada odakle ministar dolazi, otiđite dole ministre, pitajte taj narod previše ste očito bili u Njemačkoj i štitili interese ko zna koga u Livanjskom polju od tih lobista kod izvora koje ste dali tj. vodocrpilišta ko zna kome. Još pendreke dižete na taj ispaćeni narod, pendrečite ih, a nećete dugo. Zbog čega? Doli nije pitanje HDZ-a, Mosta, nije pitanje SDP-a, doli je isključivo pitanje opstanka hrvatskog čovika na tom prostoru. Sinjani dolazi s područja Rame najvećim dijelom u zbjegu pred Turcima, međutim više je i tada naroda ostalo u BiH Hrvata pred bijegom od Turaka kad smo naselili pitomu Dolinu Cetine predvođeni fra Pavlom Vučkovićom nego što je sada Hrvata s ovim vašim deklaracijama, sa neuspjesima. Rekli ste da ćete vi prominiti izborni zakon, niste ga prominili, izabrali ste Komšića jel ispod stola trgujete s njima zajedno sa svojim kotacijskim partnerima u Vladi RH. Niste čvrst stav imali ni kod ulaska Finske, ni Švedske ništa niste imali, vi uopće nemate stav, osim ruka na srcu i pozivanje na hrvatstvo, ali farizejsko hrvatstvo. Nema ništa gore od Farizeja, jedno rade, drugo misle, a trećim se predstavljaju, to je farizejština predvođena strankom koja je utemeljila modernu Hrvatsku državu predvođenju dr. Franjom Tuđmanom. Ti ljudi su zaboravljeni. Otiđite u Mostar, porazgovarajte s tim ljudima, ja sam često u BiH, često u Herceg Bosni s tim ljudima i ti ljudi dolaze meni što suborci, što ljudi s kojima imam svakodnevnu komunikaciju jel mi je vrlo bitan taj odnos poglavito od kada sam gradonačelnik i Livna i Sinja i Rame i Sinja i staza Gospi Sinjskoj vrlo bitna i značajna da vidimo taj identitet te običaje koje smo prenijeli kako iz Bosne na ova naša područja pitome Doline Cetine i cilog područja Dalmatinske zagore od Krke do Neretve. Međutim, što ste vi napravili? Koji su vaši rezultati? Dao vam mrvice Schmidt vam dao predvečer nekakve mrvice vam bacio ko kokošima, pilićima. Što ste vi napravili? Ko predstavlja hrvatski narod u Bosni? Ko je izabran? Komšić. Pa znači niste ispunili obećanje ministre, rekli ste da ćete vi riješiti taj problem. Niti znate, niti možete osim pogodovat lobijima koji su vas i doveli tu da sidite. To je korupcija, nepotizam te stvari su vama bitnije od opstojnosti hrvatskog čovika na područjima Herceg Bosne BiH, to je to je najbitnije u ovome trenutku i to je ključno pitanje Hrvata i naš ustav to nas obaveziva kolegice i kolege, a ne slikavanje po briselskim hodnicima, a u isto vrijeme naš hrvatski narod izumire na tim područjima. To je više nego sramotno.

Kolega je prozvao ovdje zastupnike za hrvatsku farizejštinu, rekao je da smo mi izabrali Komšića i rekao je da nismo imali stajalište oko prijema Finske i Švedske. Most je glasovao za blokadu Finske i Švedske u NATO, a mi smo izglasali ulazak tih saveznika u NATO koje je jamstvo sigurnosti Europi pa tako i Hrvata u BiH kolega Bulj.

Čl. 238. poštovani kolega iznosi neistine, dakle mi smo prije 20-ak dana imali izbore u BiH, jasno je da su stranke okupljene u Hrvatskog narodnog sabora u velikoj većini dobile izbore te stranke se naslanjaju i dogovaraju i podržavaju politiku ove vlade u zaštiti nacionalnih prava u svim drugim aktivnostima koje je ova vlada napravila iskorake i kad se tiče nametnute odluke odluke visokoga predstavnika, ali i svih drugih projekata koji se realiziraju u BiH kod Hrvata i svega onoga što ova vlada pokušava raditi u BiH. …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Isto tako pozivam se na izbore za …/Upadica Sanader: Vrijeme./… HS jasno tko je legitiman zastupnik svega ovoga.

nama su Mostu bitni Hrvati, crno ispod nokta Hrvata i to je naša obaveza ovdje da ih branimo, da iskoristimo situaciju da naše Hrvate zaštitimo. A Finci i Švedi će se snać vjerujte mi i bez vas vas g. Krstulović Opara i do sad su se snašli bez vas. Nama u Mostu su isključivo bitni u vanjskoj politici hrvatski interesi, hrvatski narod u BiH i ostali hrvatski narod u dijaspori koji je zaboravljen, a vi vodite brigu o Finskoj i Švedskoj. I vi dobivate opomenu. Slijedeća povreda poslovnika Ante Deur poštovani. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. 238., ja ne sumnjam sigurno da je i Mostu i SDP-u i Možemo! bio bi normalno red i hvalu svog naroda da je bitno, ali znamo da nije to baš sve tako i da cijela institucija i vlak Mosta ne ide baš sve onako još od prije par godina, pa do danas. Vidjeli smo mnoge situacije gdje Most nije pokazao koncensus onu koju bi trebao kao stranka kojoj se diči bilo koji zastupnik u njihovim redovima, a to ih možemo i nabrojiti,

**Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Deur je povrijedio čl. 238. gdje proziva Most zbog deklaracije koja je mrtvo slovo na papiru i ima nedostataka i mi smo davali brojne amandmane koje vi niste usvojili jer vam je najprije to tribao prekontrolirati od Milorada Pupovca, vašeg koalicijskog partnera i vjerojatno, ali i četnik Aleksandar Vučić kad je dolazio kod Kolinde kad …/Govornik se ne razumije/… bili savjetnik, kad ste ga primili, prosuli crveni tapet za toga četnika i dočekala ga postrojena hrvatska postrojba, časni hrvatski vojnik prid četnika Vučića, najveća sramota koja se dogodila u povijesti Hrvatske, četnika početnika u to vrijeme Šešeljeva sad vrlo velikog četnika koji je očito iskontrolirao…/Upadica: Vrijeme, vrijeme/… deklaraciju zajedno sa Bakirom Izetbegovićem. **Sanader, Ante (HDZ)** Vi dobivate opomenu. Slijedeća povreda poslovnika Nikola Grmoja. Povrijeđen je čl. 238., dakle kolega Deur ispravio bih vas, dakle Možemo!, SDP i vi ste glasali zajedno, a mi smo se borili za Hrvate u BiH, dakle to je bila jedna koalicija, dakle gdje ste se založili za Švedsku i Finsku, a mi smo se založili za Hrvate u BiH. Ante Deur. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. 238., pa imamo u Šibenskoj županiji koaliciju SDSS-a i Mosta što pokazuje, što nam je g. Bulj ukazivao da to nije isto, šta je isto on sam nema pojma što je nekad isto, ovaj a koga podržavate danas i sve ove godine koje su s Komšićem dole podržavali, što danas idete na instrukcije kod njih, možda sa Vučićem i takvima Dodikom koji vam dolaze, a ne smeta, ne smeta vam dolazak Dodika, to niste ni sa jednom situacijom koja je nerealno 10 puta jer nepoznate, igrate se aktivizma i pričate laži…/Upadica: Vrijeme/…, instruirate razne konstrukcije.

onda smo mi osudili, a vi niste. Evo za razliku od nas vi ste podržali i vi inače i vi inače podržajete sve, velikosrpsku politiku jel morate, ja bi molio da dovršim, ne budi nervozan…

vama je bitniji Vučić, Dodik, Čović i ti odnosi nego Hrvati BiH, a naravno Izetbegović vam nije mrzak. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi dobivate treću opomenu, nemate pravo više rasprave. Završna rasprava Klub zastupnika SDP-a poštovani Arsen Bauk. Vidim još jedan mirna Bosna. Kolegice i kolege, kolegice i kolege, danas sam u prvoj raspravi u ime Kluba definirao izvješća koja nisu došla na raspravu u HS, a ne tiču se Hrvata u BiH nego Hrvata u Hrvatskoj, ali propustio sam jedno ustvari za koje će vjerujem svi, za koje će se složiti da je ustvari ipak uz dužno poštovanje položaju hrvatskog naroda u BiH postoji skupina građana koja je u daleko težem položaju nego što su to Hrvati u BiH, budimo iskreni osim ova dva puta kako se zovu, alijansa i platforma uglavnom su bili legitimni predstavnici Hrvata u vlasti. Na dnevnom redu HS nalazi se izvješće o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za 2021.. To izvješće zaslužilo je prije doći na dnevni red nego izvješće o položaju hrvatskog naroda u BiH i očekujem potpredsjedniče da obavijestite predsjednika HS i da mu prinesete pozornosti na određene prioritete, dakle jedno su naše oporbene, oporbeno vladajuće ovoga nadmudrivanja, a drugo je nešto što stvarno bi trebalo biti u prioritetima hrvatske vlade. Što se tiče Švedske i Finske SDP je glasao za potvrđivanje Zakon o ratifikaciji sporazum o pristupanju Švedske i Finske jer u trenutku kada je taj zakon došao na dnevni red više nije postojalo mogućnosti da se korištenjem tog sredstva poboljša položaj Hrvata u BiH, ali kao što vidimo Švedska i Finska još nisu ušli u NATO jer neke druge zemlje koriste svoje mehanizme da neke stvari koje su njima bitne postave na dnevni red i na taj način uvjetuju pristup te dvije zemlje NATO-u, međutim to je sada, kako bi se reklo, lanjski snijeg. Također, također,

Teško je objasniti građanima bez jedno desetominutnog ili petnaestominutnog elaboriranja. Bitni su detalji i vjerujem da ustvari jako malo ljudi može razumjeti ovu priču 5/17, 11/23, šta je 17, šta je 23, šta su 4 kluba u jednom domu naroda, itd. ja sam inače u zadnje vrijeme postao dosta česti turist u BiH, neki će reći pravi Bračanin, tamo je malo jeftinije, ali jedna sličica ustvari opisuje dosta ovoga, ili ja samo zalazim na takva mjesta, ne znam, ali nisam ih tako birao. Ne, najprije sam došao u jedno mjesto gdje je većinsko bošnjačko stanovništvo, na Bookingu rezervirao hotel, ušao u hotelski restoran, ono .../nerazumljivo/... u restoranu Maršalova slika u bošnjačkom dijelu. Onda sam došao u mjesto sa većinskim srpskim stanovništvom u Unsko-sanskom kantonu, u mlin i u mlinu gdje se melje brašno, Maršalova slika. Onda sam išao u grad gdje su Hrvati u relativnoj većini prema popisu od 2013., ponovo rezervirao hotel preko Bookinga i onda mi opet dali sobu sa opet Maršalovom slikom, ali ogromnom. dakle kod sva tri, barem je tako statistički bilo, a na kraju, a na kraju možda je ustvari situacija takva da imaju jednake jednake probleme i potpuno različita rješenja. Kada se mi, ovdje nekome izletilo euroatlantske integracije, ako ćemo primijeniti princip za koji tražimo za Hrvate, nikad BiH neće ući u NATO jer jedan konstitutivni narod to neće podržati kako sada stvari stoje. Znači ne, jedan najmanje, jedan se tako deklarira, a drugi još ne, prema tome, Ustav BiH nije donesen u demokratskoj proceduri, zakon izborni nije donesen u demokratskoj proceduri i jedno i drugo je na jedan i drugi način nametnuto, prema tome u svom tom kolopletu različitih interesa, ostat će još 15 sekundi jer su me ometali, sve naše izjave, sve naše pozicije su lako branjive i teško objašnjive, tako i ova današnja rasprava kojoj smo svjedočili. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Završno u ime izvjestitelja, poštovani ministar Gordan Grlić Radman, izvolite. Hvala lijepa poštovani g. potpredsjedniče. Evo hvala na ovih 20 minuta. Mislio sam zapravo samo pozdraviti, zahvaliti, ali ima tu doista ovaj evo, situacija, nije se uvijek u HS-u u

Radman, Gordan (HDZ)** I upravo vam hoću odgovoriti na to. Upravo vam hoću na to odgovoriti. Vi, g. Bulj i g. Grmoja ne pokazujete dostojanstvo i poštovanje prema HS-u i prema cijeloj ovoj raspravi. Došli ste obučeni kako hoćete, bili ste na nekakvom derneku i onda ste odlučili govoriti kao da ste na predizbornom skupu, vjerojatno ste rekli da ste na Kamešnici bili najčešće gore. Nema g. Raspudića, a on je zapravo krenuo znate sa onom kamenom temeljcem, pa je rekao kamen temeljac, onda je shvatio da zapravo da nije baš to tako pa onda je, on je imao dovoljno vremena rezati i kreirati twittove, to Most radi vrlo, vrlo pragmatično i dosta uspješno jer ja to vidim iz raznih situacija koje su meni poznate i onda tamo stavljaju neku, neku, neku kuću koja je tek počela se graditi, a onda meni moji isto ljudi iz Hercegovine javljaju druge stvari pa šalju prave kuće i objekte kako ta tvornica kečapa, g. Grmoja, izgleda, prema tome, najradije slušam mišljenje seljaka koji je premalo obrazovan da bi slao krive i lažne zaključke kao što vi šaljete, parafraziram Montesquieua, g. Grmoja. Prema tome, nedostojno je čim se bavite. U HS-u treba biti i kritike i riječi, to je u redu, međutim, vi radite igrokaz i mislim da sam vam dobro rekao, nije mi bilo žao što sam vam rekao da performanse radite, radite, hrvatsko Kazalište Kerempuh, ali za vas bi bio vraćanje doista onog naziva kako se nekada zvalo Kazalište Jazavac, tamo imate publike i tamo možete raditi svoj performans. Neću se ja više baviti i vašim stiskanjem i glasanjem za Komšića, itd., diplomaciju ne možete prozivati, hrvatska diplomacija je učinila kolosalne napore, ne samo za položaj hrvatskog naroda nego za cjelovitost BiH, da BiH, njezino njezino pitanje se internacionalizira, da EU bude više prisutna u BiH i da BiH što prije stekne kandidacijski status za članstvo u EU. Dakle, hrvatskoj diplomaciji, hrvatskoj vladi je u interesu stabilna institucionalno funkcionalna BiH, država dvaju entiteta, triju konstitutivnih i ravnopravnih naroda gospodo. Prema tome, mi se borimo za pametnu politiku, politiku koja razmišlja i mi ne ulazimo u nekakve mirne ili kompromise, mirovne kompromise ili nagodbe koje bi mogli ostaviti i prostora za neke buduće ratove. Mi smo odgovorna vlada i odgovorno gledamo međunarodnu zajednicu, cijeli svijet. Pratite situaciju u Ukrajini, pratite i budite ponosni na jučerašnju i prekojučerašnju Krimsku, Krimsku platformu koju je, koju su pohvalili dakle cijeli demokratski svijet. No, ovo ne zaslužuje zapravo da ja se bavim vama, ali jedno mi je drago da je predsjednik vlade Andrej Plenković donio jednu od najboljih odluka kad vas je zapravo isključio iz koalicije. To je mislim najveći i to je dobro, to potvrđuje zapravo i vaša rasprava koja nije rasprava nego ovdje difamirate ovu jednu, jedno važno izvješće koje su radili ljudi koji su uložili velike napore. Za dvije godine tu smo vam došli prezentirati to, a vi to obezvrjeđujete, vi to ne vrednujete kako treba zapravo vi se rugate tome, to je, to je ispod svake razine. Vi kolega Troskot, gledam vas 11. rujna idete iznad Kašine u 9 i 50 otprilike nosite u lijevoj ruci krunicu idete sam jer hoćete napraviti jedan, lijepo je to, hodočašće lijepo je kada idete i s drugima zajedno pa onda je to jedna duhovna stvar, ali u redu svako ima svoj stvar, svoju situaciju. Ali vi ponovno po treći put klevećete. Odvjetnik mi je rekao čujte vi imate, ministre imate elemenata za klevetu. Dakle, vi radite nekakav konstruk, meni je to totalno nepoznato. Bio sam na Livanjskoj noći, da nisam od vas čuo vodocrpilište ili šta ste rekli vodoopskrba, ne bih znao o čemu se radi. Pa ja sam nazivao dolje ljude vidjeti o kome se radi, vi znate o kome se radi i koji su to ljudi koji su vam dali takve informacije. To su loši ljudi, a vi kao kršćanin trebali bi se preispitati. I vi gospodine Grmoja, dakle naravno mogu se gledati, mene se gleda kao ministra jer sam odgovoran ovdje, ali dobro vi se preslušajte sami mi smo navikli na vaše ovaj ubode kao na komarce, nas to ne boli. Žao mi je da nisu ovdje i drugi koji su eto isto imali ovaj gospodin, uz svo uvažavanje, gospodin Pavliček uvijek mislim govori isto kao da još uvijek negdje ne prati procese itd., elementarne procese. Puno je tu nepoznavanja politike, on uspoređuje Erdogan je predsjednik Turske došao na poziv Milanovića, vjerojatno on to ne želi reći, možda rade zajedno itd. Kad neki dođe šef države onda kurtoazno zatraži sastanak sa drugim dužnosnicima. naravno da je, dakle gospodin Pavliček govori o, da vjerojatno to ja ne znam, ali to vi znate je potpisnica Daytnsko-pariškog sporazuma i kaže ne bismo mi trebali pitati Tursku zato što je Turska nije potpisnica. Dobro, po tome ispada da bismo mi trebali valjda za pitanje Hrvata u BiH pitati Srbiju. Jel to mislim, vjerojatno to gospodin Pavliček hoće reći. Turska koja je u upravnom vijeću, odboru vijeća za implementaciju mira, koja predstavlja arapske države, islamski svijet, vi mislite hokus pokus to je vanjska politika samo onako kako vi mislite u vašoj sobi ili od tramvaja do sabora i to je to, drugo nema ništa i Hrvatska se može ograditi bodljikavom žicom i živio hrvatski narod. Gospodo to tako ne ide. Mi živimo odgovorno u međunarodnoj zajednici gdje se poštuje vladavina prava, ljudska prava, vrijednosti i gdje moramo zajedno surađivati. Dakle, mi ne možemo živjeti sami na ovome svijetu. Dakle, gospodine Troskot jako mi je žao, odustao sam od toga od te, od te tužbe jer se moram baviti time, a ja nemam se vremena baviti time. Treći put ste klevetali i to čisto da sam ja, shvatio sam u vas zapravo da vi se ne razumije./… način na koji to govorite nemate artikulaciju nego imate šalabahter i imate tog gospodina od kog ja znam koji je to poslao. Dakle, vi radite konstruk jedan, Berlin to je točno, ja sam bio u Berlinu veleposlanik, nikad nemam veze s nekim situacijama. Livanjska noć bio sam na Livanjskoj noći kao što su bili i drugi i onda i druga slika, slikao se sa svećenicima, pa s kojim nisam se slikao svećenicima gospodo draga. No, dobro ste prošli za sada. Nemam se vremena baviti vama. Nema gospodina Glavaševića to je šteta. On, on govori o isto tako građanskoj unutarnjoj državi. Tu je jako puno nepoznavanja, on bi trebao proći teoriju političkih sustava on to vjerojatno nije prošao što znači unitarizam. On bi trebao raditi sustavom dakle usporedbe, možda on ima dobre namjere. Postoje građanske države. Sve su države građanske, pa i BiH je građanska država kad pogledate lokalnu samoupravu, naravno samo ne u onom dijelu gdje u multinacionalnoj državi morate sačuvati političku participaciju legitimnih znači konstitutivnih naroda. To gospodin Glavašević ne razumije. Ovdje se radi o tome, građanska država koja podrazumijeva jedan čovjek, jedan glas to je ono što ne paše Hrvatima i gdje bi zapravo Hrvati bili obespravljeni. Znači, ponovno ste nas kitili mirazom vaših, vaših riječi i vašim ovaj nadahnutim riječima koje ste nas htjeli impresionirati, međutim to ne ide, to ne ide. Vanjska politika nije samo ono kako se zamisli da je, to su, to je vrlo odgovorno, to su puno razgovora, pisama koje treba poslati. Ja ponovno kažem i to uvijek nitko mi ne odgovara, s kim ste vi razgovarali u međunarodnoj zajednici, ste se sreli s nekim parlamentarcem, pa to je radim vidi recimo njemački Bundestag, mi se srećemo s njime umjesto da se vi srećete sa predstavnicama njemačkog Bundestaga. Gospodin Pavliček ne razumije dakle lanjski svijet, snijeg je rezolucija, a on ne može lučiti, vjerojatno i vi što je antrak, a što je rezolucija. Rezolucija koja je obvezujuća i antrak koji je, koji je samo tek ide uz to, ali na koncu to je passe, to ne postoji više i na koncu i razgovorima sa mnogim drugima to nije smjer njemačke vanjske politike. Smjer je ono što je sada. Znači imamo izbore oni nisu, izborni zakon naravno on se mora mijenjati to nije do kraja, taj proces nije se dogodio, ograničene ustavne promjene. Dakle, mi želimo dugoročno osigurati, naravno u razgovoru s drugima i Hrvati i Bošnjaci moraju razgovarati, njihovi politički lideri, bošnjački lideri moraju razgovarati, oni također kao većinski narod imaju odgovornost za položaj Hrvata u BiH. Bitno je očuvati hrvatski korpus u BiH u tome je ova vlada koja je odgovorna vlada naravno radi, a naravno i ja koji evo svi kažu odite gore, dolje, pa naravno kako neću otići ako imam svoju rodbinu i ja znam kako ljudi žive i kako rade i znam koliko cijene to što mi radimo. Prema tome, ja ne znam gdje što vi obilazite i kako obilazite, ali ako je to točno da ste, da ste, da ste vi glasovali ili poticali ljude da glasuju za Komšića onda je to doista porazno. Ne ulazim u to itd., ali kako vi doista ovaj ste navikli na razne montaže i konstrukte vjerojatno tako drugi tamo isto, to vam se, to vam se vrati znate, vrati vam se to kao bumerang. Loše činiti, a dobru se nadati to ne ide. Prema tome, ja vama mogu pogledati u oči, vama mogu pogledati u oči, možete li vi meni pogledati u oči ja nisam siguran. No, dobro vi ćete gledati u oči ili nećete meni je to svejedno čak mi uopće niste bitni ovdje jer mi radimo posao, a vi zapravo nastojite taj posao vi ste oni koji, koji pržinu i pijesak stavljaju u našu getribu. Prema tome, vi ste to je prozirno, to je prozirno …/Upadica se ne ponovno se vraćam na vašega kolegu koji nije tu da mu kažem vi ste ostali na kamenu temeljcu, a ovo je dolje veliki objekt. …/Upadica se ne razumije./… Poslušajte emisiju RTV Herceg Bosna, govoriti o Herceg, poslušajte gdje 2.000 otišlo znači iz Hercegovine u Podravku, u Hercegovini se kaže rajčica kavoda, to biste vjerojatno mogli znati. Prema tome, objekt se dovršava kooperanti rade, proizvodi se, otkup po dogovoru. Također je netko spomenuo i Aluminij, nije zatvoren ima strateškog partnera, radi se oko 300 zaposlenih s tendencijom povećanja, a o zatvaranju pogona se ne može govoriti. Svaka od lokalnih zajednica ima znatno povećanje broja zaposlenih iz godine u godinu, problemi su naravno kao i u Hrvatskoj, niska cijena rada što uz političku nesigurnost najviše potiče iseljavanje ali to je univerzalni opći problem. Prema tome, nemojte uzimati uzimati taj jedan dio iz jednog sveukupnog, dobrog, odgovornog odnosa prema, prema BiH, prema Hrvatima u BiH kao nekakav lažni problem koji nije problem. Prema tome, činjenice vas demantiraju. Vi možete konstruirati, vi možete montirati, međutim ovaj činjenice vas montiraju. Kada govorimo naravno uvijek problematizirate da ne znam netko je bio rekao pa je otišao ovdje da mislim gospodin Litre OPG pa kaže bliski vladajućoj stranci itd., pa mi radimo za sve Hrvate u BiH. Pogledajte znači hrvatski narod u …/Govornik se ne razumije./… naravno da je HDZ pogonska stranka ona koja okuplja, ali Hrvatski narodni sabor je kompozicija 16 stranaka. Prema tome, treba imati u vidu činjenicu da zbog nacionalnih, temeljnih pitanja u ostvarivanju bilo je nužno da oni se ujedine kao jedno tijelo, da zapravo čak na neki način se privremeno odreknu vlastitih sloboda kako bi pojačale kolektivnu snagu jer je hrvatski korpus on je mali i sad je to se pokazalo ovdje kao doista spasonosno rješenje. Jedinstvo je bitno, dakle vi morate, mogu biti različiti u nekakvom gledanju nekakve situacije političke itd., ali morate pokazati temeljno jedinstvo u interesu i zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa u BiH. I pokazalo se hvala Bogu ovdje. Evo ja ću isto kao što je gospodin Barbarić čestitao Borjani Krišto, ona je dobila sve glasove Hrvata u BiH, naravno nas to ne zadovoljava jer nije izabrana u predsjedništvo što je zapravo trebala biti. Prema tome, naš drugi je korak, naš drugi korak je isto tako i mi o tome govorimo i za to kažem kolosalno što međunarodna zajednica razumije o tome što mi govorimo. To je kolosalno što smo mi osvijestili međunarodnu zajednicu koji je problem u BiH gospodine. To je važno. I to radimo baš intenzivno doista u ovih 6 godina. Prema tome, Željko Komšić, svi znaju da Željko Komšić da situacija nije kako treba, da Željko Komšić nije izabran glasovima Hrvata u BiH i to je važno, važno isticati. Nadam se da će to biti i naredni koraki iako ima puno toga, ovo je je mal korak, ali je to uspjeh. Dakle, uspjeh ako je mali korak, iskorak onda je uspjeh ali idemo prema novome uspjehu. Da bi se stvorio drugi korak mora biti i prvi korak. Šteta što je Pavliček otišao on je dosta toga, imao pobjednici u ratu, gubitnici u miru mislim nekako on ovaj tu je žao mi je da on to sve skupa tako ovaj gleda. Mislim ulazi malo i sam sebe demantira i tako, mislim treba gospodinu objasniti što se radi i kako se radi. Ovdje je gospođa Kata Peović ne znam govorila o nekim etnonacionalnim konfeksualnim identitetom, ja mislim da je to čini mi se nekakav dio koji je vjerojatno izvađen iz ovaj Marxova Kapitala. Naravno da postoje u životu dobre i loše knjige i dobro je čitati jedne i druge, ali treba ipak crpiti znanje iz dobrih knjiga, a ovo je vjerojatno jedna minijatura koja je ubačena u parizanski bukvar tako da ne treba tome pridavati pažnju. Naravno svi mi moramo se angažirati kada je u pitanju BiH, ne samo doći ovdje onda lamentirati jer kažem opet, mi smo nekako hrvatski narod je naučio da za njega brine crkva i država, a država se smatra znači vlada. Pa gdje ste vi gospodo draga? Šta ste vi učinili? Ja vas pozivam na odgovornost, pokažite mi jedno pismo koje ste uputili nekom parlamentarcu kao skupina, kao pojedinac pokažite mi telefonski razgovor ili pokažite mi vizit kartu nekoga koga znate koji je utjecajan negdje. Evo tu su bili, bilo ih je 55 iz nacionalnih parlamenata pa jeste vi možda pokazali neku želju da se sretnete s nekim od njih. Na kraju svega g. Arsen Bauk je isto imao interesantnih intervencija on je otišao žao mi je. G. Vidović drago mi je i pozdravljam ovu današnju raspravu, bila je intenzivna, dinamična deklaracije o provedbi Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH to jest važno i to je nacionalno strateško pitanje Hrvatske, strateško nacionalno pitanje. Usporedbom isto ova dva izvješća '20. i '21.g. tu možete vidjeti i ako ćete čitati i politički napreda, naravno i jačanje pomoći najznačajnijim institucijama Hrvata u BiH i projekta od značaja za njihov ostanak i opstanak. Vidljiva je naravno snažna internalizacija hrvatskog pitanja na međunarodnoj sceni, to je sve unutra. I dakako na kraju poseban napredak ćete tek vidjeti u idućem izvješću ja se nadam i pozdravljam i mi se snažno zalažemo hrvatska vlada snažno se zalažemo za stjecanje kandidacijskog statusa za članstvo u EU BiH. Hrvati u BiH su sada ohrabreni ovim izborima i oni će biti prvi koji će raditi na formiranju vlasti u BiH. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a. Prije nego što odem na bit samog pitanja meni je malo čudno da vi govorite o Marxu i o prozivanju gospođe Peović, a vi dolazite iz tog miljea, pa možda ste i vi to čitali kao mali za lektiru prije spavanja, a sad prozivate i tu moralizirate svima ostalima. Dakle, to vam govorim kao osoba koja recimo ja više čitam Free market economiy, mene ne zanima toliko Marx, ali mi je čudnovato da vi koji potičete iz tog miljea da ste došli u HS moralizirati drugima. Ovdje imam izvješće Vlade hrvatske bosanske županije na 21 stranicu koja kaže da Lara Natural u 6. mjesecu prije Livanjske noći nisu bila dozvoljena vodocrpilišta u Livnu, događa se misteriozan susret s vama i s g. Vukadinom na toj večeri i Lara Natural dobiva vodocrpilišta u Livnu. To je kompanija koja nema uz još jednu niti imaju zaposlenih, niti imaju prihode dakle to su ljudi koji su dobili vodocrpilišta i ljudi zbog toga pate. Dakle, ja ne mogu to su činjenice ja vam ne mogu to reć, dakle povezuju se sa vama i jednostavno ljudi pate zbog toga svega. Gordan (HDZ)** Hvala lijepo. Sad ste tu umanjili ipak tu nekakav vidim i snagu vaših lažnih argumenata, vidio sam razliku između sada i prošla, a sad ste me razočarali s tim. Kakav milje? Zapravo što vi znate o meni? Raspitajte se u kojem sam ja miljeu živio, to sam ja, što je moja obitelj. Dakle, nemojte nasjedati mislim ja vidim nemojte nasjedati. Vi mene ne poznate g. Troskot, raspitajte se govorite samo tako iz nekakvog svog nekakvih skupljenih informacija koje vi imate i tako, ali ja ne znam da je moj milje ili vaš milje, ne znam iz kojeg vi miljea dolazite, ali ja sigurno ne dolazim iz tog miljea kojeg vi meni imputirate. Prema tome, g. Troskot još jedna isto tako kleveta to je besramno što vi govorite ovdje. Govorite o miljeima. Ja nikada o takvim knjigama koje vi govorite nisam koristio nisam ni radio jedino ono što smo morali u gimnaziji i u školi gdje smo morali, ali to nije bila moja lektira. Zahvaljujem ministre. S ovim smo zaključili raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sad ćemo napraviti pet minuta …/Upadica Bulj: I još posta

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolege zastupnici.